Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, P.Z.E. br. 587. i Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 588., daju na sjednicu

prvi na redu Klub zastupnika Mosta, poštovani kolega Troskot, izvolite.

smo zaključke da se Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima P.Z. br. 585., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, P.Z.E. br. 587. i Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Svi ti zakoni su u drugom čitanju. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172., a u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona kao što sam rekao. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Prije nego što dam riječ poštovanom državnom tajniku Ivanu Vidišu imamo zahtjev za stankom. Prvi na redu kolega Bajs. Izvolite. Kluba Fokus i Reformista zatražio bi stanku od 10 minuta da u klubu razmotrimo sve nelogičnosti ovoga zakona koji je pred nama, mirovinski koji je u raspravi predlaže nešto što ne postoji niti u Europskoj uniji, niti u svijetu a to je uvođenje novog fonda i to alternativnog investicijskog fonda uz državnu garanciju. To je fond riskantnog kapitala koji pretežito … obveznice s većim prinosom i većim rizikom, nešto što nikako ne odgovara opisu mirovinskih fonda koji bi se ne bi trebali kockati sa ulaganjima svojih osnivača. Za ovaj fond koji nemamo ni naznake na koji način će se formirati možemo biti jedino sigurni da će biti na čelu vjerojatno HDZ-ovac i da će raspolagati sa 5% uplata osiguranika, negdje oko milijardu eura kao početni kapital. … /ne razumije se/ … zbog čega Vlada to tako forsira, a kompletna oporba, stručna javnost i naravno posebice umirovljenici su protiv toga ujedno se … u refinanciranju i spasu Agrokora odnosno sadašnje Fortenova. Naime kao što znate Fortenovu su trebali refinancirati upravo mirovinski fondovi drugog stupa sve do onog trenutka kada je jedan od tih fondova temeljem naloga iz središnjice nije od toga odustao,

kako u Americi, Hrvatskoj kaznenih sporova, ruskog kapitala i svega ostaloga. Međutim, ono zbog čega se to dalje favorizira je očito taj odustanak fonda od 2. stupa

Dakle tražim stanku u ime Kluba Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom, kako bi zapravo upozorila javnost što se iza brda valja. Dakle, ovim setom izmjena zakona i mirovinskih fondova nalaže se dakle fondovima iz 2. stupa da 5% svoje neto imovine što u ovom trenutku danas … iznosi milijardu eura prebace u tzv. alternativni investicijski fond sa državnom garancijom instrument kakav ne postoji na kugli zemaljskoj. Što znači da će ga Vlada Hrvatske osnovati, da će ga osnovati, da će na čelo staviti je li kako je rekao kolega nekog HDZ-ovca i imati ga pod svojom kontrolom. A zapravo što se iza brda valja? Prikrivena državna subvencija. Ta milijarda eura završit će kod Pavla Vujnovca koji uskoro izlazi na burzu i u njegove dionice i on će konačno skupiti novce za kupnju Fortenove. Pa evo dat ću vam priliku da dokažete da to nije tako. Dakle te državne subvencije su strogo zabranjene svim EU pravilima. Vi ih ovdje sada pokušavate ozakoniti, ali dat ću vam priliku da kažete i da pokažete da to nije istina. Predložit ću amandman koji će zabraniti tom alternativnom investicijskom fondu sa državnom garancijom da ulaže u Hrvatsku, jer je tako radio onaj norveški fond na koji se često pozivate, a on ima zabranu ulaganja u tvrtke u Norveškoj dakle kako bi smanjio rizike. Evo izvolite pokažite da ovo nije manevar kojim pomažete Vujnovcu da postane prvi oligarh u Hrvatskoj. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ima li još zainteresiranih za stanku? Kolegice Burić izvolite. Hvala vam puno predsjedniče HS. U ime Kluba HDZ-a naglašavam da ova Vlada kontinuirano tijekom cijeloga mandata provodi mirovinsku reformu i to sa ciljem prije svega povećanja mirovina, ali isto tako i održivosti mirovinskog sustava. Da je ta reforma točno pogođena i dobro kalibrirana pokazuju i činjenice da su u mandatu premijera Plenkovića sve mirovine rasle za više od 53%, a one najniže mirovine za čak 67% uz napomenu da je kupovna moć u istom razdoblju rasla za 20%. Povećanje mirovina nije samo rezultat indeksacije već je rezultat efekata cijele mirovinske reforme. Najfriškiji podaci HZMO-a govore pak da danas prosječna starosna mirovina i to bez međunarodnih ugovora iznosi 555 eura, što je 48% udjela u prosječnoj plaći. S druge strane prosječna mirovina za ljude koji imaju 40 i više godina staža iznosi 811 eura, što je visokih 70% udjela u prosječnoj plaći i s obzirom na tu činjenicu uvijek moramo apelirati i kad god je to moguće ustvari ostajati duže na tržištu rada. Ovim pak paketom 4-riju zakona koji je pred nama, a koji označava daljnji nastavak reforme 2. i 3. mirovinskog stupa, unaprjeđuje se sustav individualne kapitalizirane štednje i što je ustvari cilj ovih zakona? Cilj je daljnje povećanje mirovina. Jedino sa jačanjem kombiniranog sustava odnosno mješovitog sustava mogu osigurati više mirovine…/Upadica predsjednik: Hvala Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ako ne nastavit ćemo u 10 sati i 50 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, pa pozivam sada poštovanog državnog tajnika u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivana Vidiša da predstavi navedene prijedloge zakona, izvolite. Poštovani predsjedniče HS, poštovane uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Prošli tjedan sam imao uvijek rekao bih i zadovoljstvo i čast ovdje s vama raspravljati i nacionalnu naknadu za starije u drugom čitanju, što smo svi podržali i samo bih istaknuo nekoliko stvari kao uvod u daljnju raspravu, a to je svi napori našeg ministarstva u zadnjih nekoliko godina, a posebno u 2023. koji se odnose na jačanje položaja naših umirovljenika, a danas ćemo onda malo govoriti i o primanjima budućih umirovljenika. Za početak, u siječnju smo imali izmjene i dopune Zakona o obveznim mirovinskim odnosima i tim izmjenama smo omogućili po prvi puta da se koristi i dio obiteljske mirovine u iznosu od 27%. Kao što znate, dizale su se obiteljske mirovine za 10% i najniže mirovine za 3%. Već tim izmjenama smo otprilike povećali mirovine za nekih pola milijuna osiguranika i smatramo da je to jedan ogroman iskorak, posebno u ovom dijelu koji se tiče toga da se može koristiti dio obiteljske mirovine. Tu je …/Govornik se ne razumije./… mirovina u ovih prvih 90 tisuća otprilike zahtjeva povećana za 101 euro. Zatim smo imali i ove godine, ali i prethodnih godina, 6 paketa jednokratne pomoći namijenjene položaju umirovljenika, posebno u ovim teškim uvjetima vezanim uz inflaciju i u tih 6 paketa preko 700 tisuća korisnika iznos korisnika je varirao od dodatka do dodatka, ali u to je uloženo 374 milijuna eura. Zatim smo, kao što sam rekao, imali u drugom čitanju nacionalnu naknadu za starije, o čemu smo isto ovdje raspravljali, koja također jača položaj onih koji nisu imali priliku za svog života ostvariti adekvatan staž kako bi imali mirovinu. Kao četvrta točka imali smo i ukidanje Zakona o smanjenju mirovina, to će osjetiti preko 96 tisuća umirovljenika po posebnim propisima, znate da smo tu išli u dva koraka, dakle srpanj, siječanj i tu se radi o svima onima koji su 2010. imali imali mirovinu koja je iznosila u tadašnjim kunama preko 3, 3 i, 3 tisuće 500 kuna. Istaknuli smo još nekoliko ulaganja koje se dogodilo u ovoj godini. Mislim da je bitno da damo širi kontekst naših nastojanja ne samo direktno vezano uz mirovine već općenito uz položaj starijih osoba, a posebno onih 65+, pa bi samo kratko istaknuo da smo osigurali i novu fazu projekta „Zaželi“. Vjerujem da ste čuli za taj projekt, da znate koliko je on važan za naše starije. U njega je dosada uloženo 295 milijuna eura, uključeno je 22 tisuće žena kao pružatelja usluge i kao korisnici imali smo skupinu od 120 tisuća starijih. Mogli ste vidjeti prošli tjedan da smo uručili prvih 36 ugovora i da smo iz Europskog socijalnog fonda plus osigurali 100 milijuna eura, a odlukom Vlade osigurano je još 276 milijuna eura, tako da ćemo tu nastojati osigurati da sve projektne prijave, da se tako izrazim, prođu nakon pozitivne ocjene. Kao 6. točka istaknuo bih jedno novo i rekordno ulaganje u infrastrukturu za starije, a to su centri za starije koja smo osigurali iz sredstava NPOO-a, dakle 18 centara diljem Hrvatske u vrijednosti od 159 milijuna eura. Tu smo imali dodatak iz Državnog proračuna kako bismo mogli financirati sve projekte koje smo, da se tako izrazim, zamislili. U konačnici kao 7. točka ovdje smo danas zbog Konačnog prijedloga Zakona za unaprjeđenje kapitaliziranog mirovinskog sustava čime, možda da se malo geometrijski izrazim, zatvaramo krug naših napora u ovoj godini budući da smatramo da je ovo vrlo jedan složen i detaljan sustav, vrlo robusan i kompleksan i svako malo su potrebna određena ažuriranja kako bismo pratili sve trendove koji se događaju i općenito u našim demografskim kretanjima, ali i općenito na financijskim tržištima, pa bih onda ukratko predstavio glavne postavke ovog paketa znate da su četiri zakona u pitanju, pa ću samo kratko što sažetije proći kroz osnovne postavke. Dakle, nakon uređenja sustava generacijske solidarnosti došao je na red kapitalizirane mirovinske štednje odnosno 2. i 3. mirovinski stup. Trenutno je nešto malo manje od 16 tisuća korisnika osnovne mirovine iz 1. mirovinskog stupa dakle, onih koji su odabrali kombiniranu mirovinu. Međutim, ovaj broj svakako će rasti u idućem razdoblju, a značajnija i veća uloga 2. mirovinskog stupa očekuje se u sljedećih 10 do 15 godina kada dostigne svoju punu zrelost. kao što smo govorili na odborima tek 2040. će se pojaviti prvi umirovljenici koji su cijeli staž imali ulaganja i u 2. stupu. Prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga obvezni mirovinski fondovi na dan 31. listopada 2023. imali su ukupno 2 milijuna i 235 tisuća članova i upravljaju s imovinom vrijednom 19 milijardi eura. Dakle vidimo da upravljaju velikom imovinom i da su ostvarivali dobre prinose i dobru kapitalizaciju povrh doprinosa. Također u dobrovoljnim mirovinskim fondovima u istom razdoblju bilo je ukupno 436 tisuća članova s imovinom od 1,16 milijardi eura. Evo brojke ukazuju na veliki značaj mirovinskih fondova u gospodarskom smislu, a njihovo poslovanje i strukturna ulaganja su predmet posebnog interesa za naš financijski sustav i tržište kapitala, mogli smo reći i za gospodarstvo kao takvo. Stoga paketom konačnih zakonskih prijedloga osiguravamo preduvjete za daljnje jačanje … mirovinskog sustava i unapređenje kapitalizirane štednje jer jedino na taj način možemo osigurati adekvatnije mirovine našim budućim umirovljenicima, a rekao bih da je to naše glavni prioritet u ovom paketu u ovom paketu osigurati što više adekvatnije mirovine u budućnosti. Ova svojevrsna mi smo to nazvali mini reforma 2. i 3. mirovinskog stupa obuhvaća izmjene Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, a paralelno s njima mijenjamo i Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Kao što sam naveo osnovni cilj je povećati prinose mirovinskih fondova što će u konačnici rezultirati višim iznosima mirovina iz kapitaliziranog sustava te povećanjem broja korisnika koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa. Ovim zakonskim izmjenama predlaže se omogućavanje kontroliranog preuzimanja većeg rizika kako bi se kroz dulje razdoblje povećali prinosi. U tom smislu uvode se nove klase imovine u koje mirovinska društva mogu ulagati imovinu obveznih mirovinskih fondova. Primjerice, nekretnine, neuvrštene hipotekarne obveznice, udjeli u … društvima uz istovremeno propisivanje limita ulaganja za svaku pojedinu klasu imovine. Uvodi se posebna kategorija alternativnih ulaganja koji obuhvaćaju dio portfelja koji se sastoje od slabe likvidne imovine uz propisivanje kumulativnog limita iz strožih nadzornih mjera i organizacijskih zahtjeva. Također liberaliziraju se limiti ulaganja za postojeće klase imovine odnosno za one klase u koje mirovinska društva već mogu ulagati imovinu obveznih mirovinskih fondova. Ujedno detaljnije se uređuju ulaganja u infrastrukturne projekte kroz preuzimanje i proširene definicije OECD-a te se dodatno pojašnjava kako vrijednosni papiri koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata ne moraju biti uvršteni na uređeno tržište. Vlada odlukom klasificira izdavatelje kao namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske, a postupak i sadržaj prijave te postupak za procjenu izdavanja klasifikacije uređuje se uredbom kojom će Vlada propisati kriterije za klasifikaciju izdavatelja kao namjenskog izdavatelja. Jedno od važnih intervencija i ono o čemu smo već danas dosta čuli, a to je mjera koja je u prvom čitanju izazvala mogli smo reći najviše medijske pozornosti i oprečnih mišljenja, a odnosi se na propisivanje obveze ulaganja najmanje 5% neto vrijednosti imovine obveznih mirovinskih fondova kategorije A i B u alternativni investicijski fond s garancijom povrata tzv. strateški fond koji bi ulagao primarno u hrvatsko gospodarstvo. Paralelno s tim smanjila bi se obveza ulaganja u državne obveznice. Pri tome vrlo je bitno istaknuti kako usvajanje izmjena zakona ne znači automatsko osnivanje tzv. strateškog fonda, niti izdavanja garancije, već se stvara preduvjet da se na kontroliran način poveća izloženost obveznih mirovinskih fonda u vlasničkim ulaganjima uz zadržavanje razine rizika usporedive s ulaganjem u državne obveznice. Dakle, ne isto ali usporedivo. Naime, važno je naglasiti kako je za procjenu opravdanosti izdavanja garancije ključni faktor pozitivan utjecaj na razvoj hrvatskog gospodarstva. Stoga smo u odnosu na prvo čitanje dodatno propisali obvezu ulaganja minimalno 30% tih sredstava u Republiku Hrvatsku. Također bitno je istaknuti kada država ni u kojem slučaju nikada nema obvezu dati jamstvo, a na postupak procjene davanja državnog jamstva na odgovarajući način će se primjenjivati propisi kojima se uređuje sustav proračuna i izvršavanje državnog proračuna uključujući ovo što se danas spomenula i pravila o državnim potporama. Način i postupak davanja državnog jamstva detaljnije će se urediti uredbom Vlade Republike Hrvatske koju namjeravamo donijeti unutar, bolje u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona. Nadalje, uvodi se koncept državnog financiranja na sudionike 2. mirovinskog stupa kojima se propisuje obveza za objavu podataka o rizicima održivosti čime se potiče preusmjeravanje kapitala u održiva ulaganja i tvrtke. Održivo financiranje odnosno uzimanje u obzir okolišnih socijalnih i upravljačkih faktora pri donošenju odluka o ulaganju u konačnici bi trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti te transparentne objave relevantnih informacija o održivosti. Također, a ovo je po meni iznimno važno rasterećenje od kojih će najveće koristi imati upravo oni koji su članovi, predlažemo administrativno rasterećenje kroz ukidanje ulazne naknade od 0,5% koju mirovinsko društvo naplaćuje za svaki uplaćeni doprinos osiguranika. To da možda građani bolje razumiju mogu vidjeti na portalu e-građani. Dakle od svakog od svake uplate se uzima 0,5% i to se može vidjeti u svakom e-građani profilu tako da građani bolje razumiju o čemu se tu radi. Nadalje, što se tiče naknade za upravljanje nju namjeravamo smanjiti sa 0,27% na 0,25% udio u 2024. godini, a zatim postupno smanjivati za 0,01% godišnje dok ne bude iznosila konačnih 0,2% od 2029. godine. Znači iznimno važno rasterećenje u korist trenutnih članova. Za osiguranike je svakako najvažnije omogućavanje veće fleksibilnosti izbora kategorije obveznih mirovinskih fondova. Naime, predlaže se omogućavanje promjene kategorije obveznog mirovinskog fonda besplatno i to jednom godišnje, bilo kada tijekom godine, a ne samo u kalendarskom mjesecu u kojem je osiguranik rođen. Dakle, tu smo vidjeli da je to prilično ograničavajući faktor i tu se nadamo da ćemo onda povećati i količinu onih koji izaberu svoj mirovinski fond kategorije A, B ili C. Također 5.g. prije umirovljenja ostat će u kategoriji E, osim ako sami ne zatraže prebacivanje u fond kategorije C, što će omogućiti onima koji su trenutno u kategoriji C, pod uvjetom da im je do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo najmanje 6 mjeseci. Članovi se daje mogućnost da dulje ostanu u fondu kategorije A do 60.-te umjesto 55.g. života budući da fond A naravno daje najveće prinose. U cilju daljnje profesionalizacije nadzornih odbora mirovinskih društava predlaže se i mirovanje dodatnog člana nadzornog odbora kao predstavnika članova OMF-a, kao i 75% članova koji moraju znati hrvatski jezik, te se detaljnije također uređuje potencijalni sukob interesa. Od ostalih izmjena ističem dodatno regulatorno unaprjeđenje, a uvođenje detaljnih i većih zahtjeva za upravljanju sigurnošću informacijskog sustava, te daljnje ulaganje u poboljšanje financijske pismenosti osiguranika. Kao i kod obveznih mirovinskih fondova i kod dobrovoljnih mirovinskih fondova se predlaže liberaliziranje i proširenje mogućnosti ulaganja mirovinskih društava u nove vrste imovine, naravno uz propisivanje ograničenja. Isto tako predlaže se dodatno administrativno rasterećenje kroz smanjenje izlazne naknade sa sadašnjih 2,5% na 1,75%, opet u interesu članova fonda bez da se ugrožava dugoročna održivost mirovinskih društava. predlaže se omogućavanje jednokratne isplate ili prijevremene, privremene periodične isplate sredstava članu dobrovoljnog mirovinskog fonda i prije 55.g. života u slučaju nastupa gubitka radne sposobnosti. Dodatno se fleksibilizira i mogućnost kombinirane isplate mirovina putem mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava na način da se iz mirovinskog društva može isplatit do 13 tisuća eura. Od važnijih izmjena ističem i uvođenje nove ovlasti za nadzorno tijelo vezane za vrednovanje imovine, kao i uvođenje nove dužnosti i obveze depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda. Izmjenama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima želimo fazu isplate mirovine učiniti atraktivnom tržišnom djelatnošću kako bi se povećao broj društava koji sudjeluju u fazi isplate, što svakako ide u korist budućim umirovljenicima. Prema tome, ovim prijedlogom zakona, kao i prethodno predstavljanjima također se predlaže uvođenje ulaganja u nove klas imovine, primjerice u neuvrštene hipotekarne obveznice, dionice kojima se trguje na multilateralnim trgovinskim platformama uz istovremeno podizanje limita za ulaganje u postojeće klase imovine. Također se kao i u Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima uvodi, uvodi definicija infrastrukturnih projekata po uzoru na OECD. Uvodi se koncept održivog financiranja u poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava i nadalje izmjenom regulacije tehničkih pričuva omogućit će se bolje upravljanje likvidnošću i olakšati kapitalni zahtjevi, što se u prvom redu odnosi na postavljanje mehanizama ranog upozorenja, te omogućavanje povrata vlastitih sredstava uplaćenih za pokriće manjka budućim umirovljenicima. I vidjeli smo da je to isto primljeno sa dobrodošlicom i zanimanjem, zasigurno je najzanimljivije omogućavanje djelomične jednokratne isplate u visini do najviše 20% ukupno kapitaliziranih sredstava u II. stupu, ali pod uvjetom da osnovna mirovina osiguranika ne bude niža od najniže mirovine, dakle ovdje smo spustili prag za ovu mogućnost. Ovim prijedlogom će se sasvim sigurno proširiti krug korisnika mirovine iz oba mirovinskog stupa, kao i omogućiti građanima raspolaganje sredstvima ušteđenima u II. mirovinskom stupu pri čemu se istovremeno jača njihova uloga i odgovornost za osiguranje prihoda u starosti. Također preciznije se regulira sklapanje ugovora o mirovini, te se uređuje posljedice nesklapanja ugovora o mirovini u roku od 12 mjeseci na način da mirovinsko osiguravajuće društvo prebacuje ušteđena sredstva u Državni proračun ako korisnik ne sklopi ugovor u predviđenom roku. Omogućava se i ponuda opće isplate mirovine bez usklađivanja s inflacijom uz obvezu pružanja kompletnih informacija o svim mogućnostima isplate, kao i detaljnim pojašnjenjima rizika kod odabira te opcije kako bi budući korisnici imali veće mogućnosti izbora i jasniju informaciju o ovom modelu. Predlaže se i uvođenje dodatnih mjera vezano uz vrednovanje imovine, kao i licenciranje članova nadzornih odbora. Posljednjim prijedlogom zakona u ovom paketu, a to je izmjenama Zakona o dodatku na mirovine, predlaže se povećanje dodatka koji se određuje na osnovnu mirovinu. Naime, na dio mirovine koji se određuje za mirovinski staž navršen nakon uvođenja II. stupa dodatak se trenutno određuje u visini od 20,25, a ovime bi se korisnicima mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju osigurala jedinstvena stopa dodatka na mirovinu od 27%. Bitno je naglasiti kako će ovim izmjenama biti uhvaćeni i zatečeni korisnici osnovne mirovine kojima će HZMO ponovno odrediti mirovinu iz II. stupa s povećanim dodatkom. Na taj način će se postići povećanje broja korisnika koji će mirovinu koristiti iz oba mirovinska stupa, a utjecat će i na povećanje visine mirovina korisnika koji koriste dvostupnu mirovinu. Vjerujem kako ćemo ovim paketom doprinjeti daljnjem jačanju II. i III. mirovinskog stupa, te omogućiti bolje poslovanje subjekata u kapitaliziranim sustavu, što će u konačnici rezultirati povećanjem iznosa mirovina članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Zaključno, još jednom ističem kako izmjenama zakona i sustava kapitalizirane mirovinske štednje povećavamo broj korisnika mirovine iz I. i II. stupa, omogućavamo povećanje prinosa obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova i ulaganje u gospodarstvo RH i jačamo financijsku pismenost, te time pružamo veće mogućnosti izbora korisnicima, administrativno rasterećujemo II. III. stup, te uvodimo koncept održivog financiranja sudionika II. stupa. Za kraj želim naglasiti kako jačanje trostupnog mirovinskog sustava doprinosi podijeli tereta osiguranja adekvatnih mirovina između Državnog proračuna i samih osiguranika, te i ovim uvjetima demografskog starenja, o čemu sam govorio na početku, opcija koja dugoročno ima najviše izgleda za uspjeh. Ja vam se zahvaljujem i veselim se daljnjoj raspravi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se državnom tajniku. Prije nego što krenemo dalje pozdravimo učenike i učenice OŠ „Dragutin Domjanić“ iz Zagreba. Dobrodošli nam došli u HS! …/Pljesak. Prije replika javio se za stanku kolega Grmoja, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta nakon što su mirovinski fondovi u kojima sjede predstavnici Vlade oštetili hrvatske mirovine, mirovine hrvatskih građana time što su pogodovale tajkunu Vujnovcu. Naime, mirovinski fondovi su donijeli odluku i ja molim državnog tajnika da se na to očituje, da hotel u Postirama, kojeg je izgradio tajkun Vujnovac za 20 milijuna eura, koji nikad nije radio, ti mirovinski fondovi donose odluku da taj hotel kupe za 40 milijuna eura. Tajkun Vujnovac stavlja u svoj džep čisto 20 milijuna eura i s tim iznosom, od istih mirovinskih fondova, dakle uz suglasnost Vlade, kupuje najljepše, najvrijednije zemljište uz more u Baškoj Vodi, Baško Polje - turistički kompleks. Neki procjenjuju da vrijedi 2 milijarde kuna. I što vi sad činite s ovim prijedlogom zakona? Obvezujete mirovinske fondove da 5% svojih prinosa ulože u AIF-ove, valjda kako biste ponovno mirovinama hrvatskih građana financirali projekte tajkuna Vujnovca, čovjeka koji vam je dao novac za predizbornu kampanju i kojeg ste učinili gospodarem Hrvatske, koji je okupirao sve institucije, od Ministarstva gospodarstva gdje sjedi Ivo Milatić, državni tajnik, koji bi ga trebao nadzirati, a plasira u Konzum Pave Vujnovca svoje vino, pa do SOA-e gdje i bivši i sadašnji drugi čovjek SOA-e rade za tajkuna Vujnovca. Dakle sramotno je što radite, na koji način želite mirovine hrvatskih umirovljenika dati kao sredstvo za jačanje carstva tajkuna Vujnovca. Tražim stanku kako bismo se o ovom konzultirali u klubu.

Idemo dalje, sada ćemo vidjeti replike, dakle imamo 15 replika, prva na redu je kolegica Burić, izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani državni tajniče Vidiš sa suradnicom. Pred nama je dakle paket zakona koji će omogućiti daljnje povećanje mirovina i to je glavna poruka ovih četiriju zakona. E sada kako će se postići to daljnje povećanje mirovina? Mislim da treba posebno naglasiti diversifikaciju i fleksibilizaciju ulaganja. Mi smo danas čuli od pojedinih oporbenih zastupnika, prije svega kolege Grmoje i kolegice Puljak da ustvari straše javnost sa mogućnošću ulaganja u AIF-ove. A ja vas A ja vas molim da vi posebno naglasite i pojasnite da i dan danas postoji mogućnost da mirovinski fondovi ulažu u AIF-ove, što oni i čine i molim vas da djelujete edukativno i da posebice naglasite dobronamjernu smjernicu OECD-a kojom se govori da se treba omogućiti dodatno ulaganje u vrijednosne papire koji …/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem se na pitanju. Pa prije svega vidim da je pitanje alternativnih fondova tu doživjelo jedno usijanje interesa. Ono što ja želim reć da sad trenutno u RH ima 20 društava koja imaju preko 50 koja imaju preko 50 AIF-ova. Možda naziv zvuči malo neobično za one koji nisu recimo na ti sa financijskom industrijom, ali to je standardan oblik ulaganja i AIF-ovi postoje i u Hrvatskoj već jako dugo vremena, a i trenutni mirovinski fondovi imaju mogućnost ulaganja i ulažu u AIF-ove, tako da tako da to nije ništa novo i mnogi fondovi u svijetu imaju taj element nekog oblika jamstva. To jamstvo je u ovom slučaju usporedilo sa jamstvima koja se daju za državne obveznice. Rekli ste OECD, mi smo s njima trenutno u stalnoj komunikaciji, oni su ovo vidjeli i to nije ništa neobično i nije nešto za što nećemo dobiti podršku i razumijevanje od drugih renomiranih institucija. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. predsjedniče. Pa poštovani državni tajniče, nešto, moje pitanje je vrlo zapravo slično i vjerojatno ćete dobiti sva pitanja oko alternativnih. Pitanje je, zašto niste detaljnije to objasnili jel, o tome se samo radi, zašto ne pišete u zakonu, kažete koliko je dosad uloženo. Zbog čega, moje iskreno pitanje, zbog čega toliko otvaranje bokova a s druge strane da kažete, a sami ste rekli, vjerojatno još godinu dana neće biti drugi zakonski i podzakonski propisi doneseni jel, jel trebaju tu i uredbe, cijela ova procedura što ste zapravo rekli jel. Upravo je na vama da objasnite ovdje, ne strašimo nikoga nego da nas razuvjerite da se radi o sigurnim investicijama jel, da nas, zato što se radi o mirovinama ljudi, ničim, mi postavljamo pitanja, a vaše je da nam detaljno objasnite vašu namjeru odgovor. **Vidiš, Ivan** Pa evo, zahvaljujem se zapravo na konstruktivnom pitanju. U odnosu na prvo čitanje, budući da smo vidjeli da zaista ima jako puno upita o samom ovom strateškom fondu kako ga možemo nazvati, mi smo zapravo cijeli taj postupak prilično detaljnije moglo bi se reći raspisali u odnosu na prvo čitanje i objasnili smo upravo ovo o čemu vi govorite, na koji način će se davat jamstva, da će ona bit usklađena sa svim relevantnim zakonskim osnovama, Zakon o izvršenju proračuna, izdavanje jamstva, Zakon o AIF-ovima. Ono što mi želimo istaknuti u ovoj situaciji, da mi ne radimo taj fond zbog ničeg drugog nego zbog mogućnosti da se uloži u neke druge portfelje koje će generirati nove koristi za gospodarstvo, nova radna mjesta i to je naš Mislim da će takav fond biti vrlo koristan za naše gospodarstvo, a ono što ćemo mi napraviti, možda sad nemam dovoljno vremena, mi ćemo davati odobrenje za takav fond, oni će morat doć nama sa vrlo jasnim prospektom i Strategijom ulaganja. Na temelju uredbe će zajedno s nama to suodobrit Ministarstvo financija i Vlada RH, dakle

koja prati dakle rezultate mirovinskih fondova na području EU u zadnjih 8 godina od kad je i RH u tome je jasno rekla da su mirovinski fondovi RH među najuspješnijima. Ako s druge strane znamo da je trenutno kapitalizirano u obveznim mirovinskim fondovima nešto više od 19 milijardi eura onda to pokazuje dakle da je to sve dobro i da ide u još boljem smjeru, ali mene zanima na tragu toga jedna druga informacija. Da li postoji procjena od kada su krenuli mirovinski fondovi u RH od 2002. godine koliko su kako bi mogli reći zaradili osiguranici odnosno ljudi koji su u tim mirovinskim fondovima, da li zarade ima, kolika je ona ili je to u minusu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Vidiš, Ivan** Možda prvo ovaj tehnički odgovor da to riješimo. Dakle oni raspolažu imovinom od 19 milijardi eura, a ukupno su ostvarili 6,7 milijardi eura kroz prinose na svoja ulaganja. Znači to je 40% tog portfelja su ono što su oni kroz kapitaliziranje ostvarili. Zanimljivo pitanje vezano za OECD. Dakle čisto da odmah dam do znanja da mi ne radimo ništa sub rosa, skriveno, okultno, kako god. Mi smo sve ovo što ovdje pričamo poslali OECD-u. Na nama je kao jednoj slobodnoj državi da donosi svoje autohtona rješenja i mi smo sa renomiranim europskim stručnjacima o tome razgovarali. Naše je pravo da mi takav fond donesemo, da za njega jamčimo, da budemo sigurni, naši stručnjaci, da ono što bude u predstavljeno strategiji ulaganja bude ono što nama treba, što će generirati odgovarajuće prinose za buduće mirovine i želim reći da na kraju dana mi imamo potrebu za velikom transparentnošću, nemamo ništa za skrivat i mi ćemo za to odgovarat. Evo mi koji ovdje sjedimo i sigurno nam nije ništa drugo u interesu osim većih i adekvatnih mirovina. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Gospodine Vidišu obvezni mirovinski fondovi jesu novci hrvatskih građana kojima raspolažu ti fondovi ali postoji jasni i strogi kriterij kako se smije raspolagati tim novcima. Mi u Hrvatskom saboru nismo raspravili izvješće o radu mirovinskih fondova već 4 godine, dakle ovakvo skrivanje načina na koji se upravlja s novcima hrvatskih građana ne poznaje ni jedan parlament u EU. Činjenica da HANFA i njen skandalozni i korumpirani ravnatelj Žigman ne djeluju u skladu sa zakonom, ne znači da će se hrvatski građani pomiriti s pljačkom kojoj su izloženi. Recite, koliko je novaca hrvatskih građana izguljeno u sustavu Agrokor? Koliko je novaca hrvatskih građana investirano u sustav PPD-a? I koliko je novaca otuđeno prilikom kriminalnog preuzimanja Dalekovoda? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Vidiš, Ivan** Pa prvo moram bit solidaran sa kolegom Žigmanom, ne apsolutno se ne slažem s time što vi govorite, nazivate nekoga kriminalcem i to jednog renomiranog stručnjaka, evo možda nisam preiskusan kao neke druge kolege ali iz svega što sam vidio, iz mojih sastanaka i razgovora sa kolegom Žigmanom, ovakav pristup, tretman i govor o njemu, on zaista ne zaslužuje i evo ako sluša mi se tu kao njegovi kolege odmah ograđujemo. Posebno na temelju njegove ekspertize, znanja i kvalitete posla koji obavlja, to prvo. Drugo htio bih reći da mirovinski fondovi su pred odborima predstavljali svoja izvješća, a iskreno gledao sam prvu raspravu na You Tube-u, jedan zastupnik je pitao gdje se vide ti prinosi. Evo, ja vas upućujem na stranicu HR portfolio gdje možete točno vidjet po polugodištu, godini, cijelom razdoblju koliko su oni ostvarili prinosa, po kojim postotcima, u što su ulagali. Dakle transparentnije ne može bit, svi mi to možemo pratiti kao članovi fondova i svi u konačnici možemo odabrat svoj mirovinski fond. Imamo povredu Poslovnika. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Čl. 238. vrijeđanje. Vi ne odgovarate na postavljeno pitanje, ono je konkretno. Vi govorite manipulativno o tome da trebamo ić na stranice i vidit koliko ste izgubili novaca hrvatskih poreznih obveznika. što se tiče Žigmana, klasično, ja o činjenicama, a vi svojevoljno kažete ne to nisu istine, to hrvatski građani trebaju vjerovati. Opovrgnite činjenice. Dobivate opomenu kolegice Vidović Krišto, nije to bila povreda Poslovnika nego replika. Kolega Karlić izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. posljednja dva mandata Vlade Andreja Plenkovića, najviše je uloženo upravo u mirovinski sustav i u povijesti Hrvatske države nije više učinjeno na ovom području. Kad samo vidimo nekoliko pokazatelja da je mirovina od 2016. porasla 53%, najniža 67% u zadnje tri godine 27%, naravno to su postotci izuzetno veliki, možda onome tko ima malu mirovinu to naravno nije dovoljno i nije veliko povećanje, ali 60% ili 67 je strašno. Uz to znači 6 jednokratnih dodataka upravo da bi podigli i pomogli tom dijelu. Ono što je jako važno kod ovih mirovinskih fondova, svatko od nas može vidjeti koliko točno ima, koliko je uplatio i kolika mu je dobit i koliko ja mogu vidjeti oko 40% je upravo to, kao što ste i rekli. Da li će ovaj alternativni mirovinski fond koji se predlaže doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva? odgovor. **Vidiš, Ivan** Evo zahvaljujem se na pitanju. Zaista ste naveli sve što se dogodilo u mirovinskom sustavu u zadnjih nekoliko godina, rast apsolutni u iznosu od 181 eura, svi koji imaju iskustva u ovom sustavu, znaju koliko je on težak, robustan i koliko je teško tu napravit neko čarobno rješenje u jednom danu ili u jednom tjednu. Ja očekujem da će taj fond ako on stupi na snagu, ako mi njega odobrimo zajedno sa kolegama iz financija i Vladom, na temelju tog portfelja ulaganja koji će se nama predstavit, morat dat to doprinos koji će doprinijet i razvoju hrvatskog gospodarstva, stvaranju novih radnih mjesta i prinosima za buduće osiguranike. Želim istaknuti da 60% portfelja su državne obveznice. Znači to je preporuka koju smo dobili, ne zbog od OECD-a niti zbog OECD-a nego od svih financijskih stručnjaka da naši fondovi moraju počet ulagati u portfelje koji donose veće prinose. I ovo je samo jedan od takvih primjera. Oni općenito već sad imaju mogućnost ulaganja u alternativne investicijske fondove i te pragove isto dižemo. Kolegice Martinčević izvolite. Drugo svi koji su danas govorili osim HDZ-a naravno, upozorili su da se osnivanjem ovakvog fonda HDZ-u kao stranci na vlasti daje jedan ozbiljan i financijski vrlo izdašan model proširenja svojeg klijentelističko koruptivnog modela upravljanja. Treće, ideja da se korištenje privatne mirovine putem fonda kojim bi upravljala politika organizirana i odradi na ovaj način na bez uspostave zaista jasnog kontrolnog mehanizma je potpuno nedopustivo. E sad kako je jasno da će HDZ-ova većina ovaj zakon usvojiti, ja ću vas pitati da li ćete usvojiti prijedlog Reformista i Fokusa da se uprava fonda potvrđuje dvotrećinskom većinom u Saboru, a kako se ovo ne bi pretvorilo u još jednu financijsku igračku HDZ-a. Hvala. **Jandroković, Strašite javnost, mislim reći da svi fondovi u Hrvatskoj postoje na ovakav način nije točno. Mislim vi govorite o jednoj financijskoj industriji u kojoj sudjeluju stručnjaci koji donose stručne odluke i to obvezni su to raditi po zakonu. Dakle, ovo je jedan vrlo mračan pogled na financijsku industriju u Hrvatskoj i mi ćemo vrlo detaljno procijeniti takvo ulaganje. Dakle, bit takvog ulaganja ne znam koliko sam puta danas objasnio nije sve to što ste naveli i ne slažem se s tim nego jačanje prinosa i hrvatskog gospodarstva. Međutim, kolegice mi smo mislili na ljude poput vas koji imaju tako mračnu perspektivu na te fondove i zato vam dajem argument koji vjerujem da će vas zadovoljit, ako ne želite sudjelovati jer mislite da je to sve što ste vi danas ovdje rekli, vi ćete zbog ovih izmjena i dopuna 1. siječnja moć prebacit svoju reko bi štednju, prebacit sebe u C fond koji neće ulagat u ovaj fond koji ste mračno opisali. Sasvim netočno i bezveze plašite javnost. izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajniče. U ukupnoj neto imovina obveznih mirovinskih fondova u krajem 10. mjeseca iznosila je 19,3 milijarde eura što je čak 11% više u odnosu na prethodnu godinu. Obvezni mirovinski fondovi kategorija A imaju oko 8,9% udjela u toj imovini, oko 2% su B, oko 2% su fondovi kategorija A dok najveći dio imovine imaju fondovi kategorije B oko 89%. To je imovina svih nas građana koji uplaćujemo mirovinsku štednju i ona treba osigurati veće mirovine u budućnosti. Na neki način ovim prijedlozima zakona otvaraju se i mogućnosti diversifikacije ulaganja što je svakako dobro. A ono što me zanima je i kolko građani sudjeluju u upravljanju mirovinskim fondovima? Da li oni koriste mogućnosti koje su im na raspolaganju i da li se očekuje …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… i **Vidiš, Ivan** Evo mislim hvala vam na tom pitanju, budući da je to jedno od isto tako iznimno važnih elemenata ovog prijedloga, a to je mogućnost izbora. Dakle, dosta smo danas radili neku komparativnu analizu u ovoj državi ovo u onoj državi ono, rijeko je koja država koja omogućuje tolko količina izbora i kombinacija. Jedan od važnih stvari ovog prijedlog je dizanje financijske pismenosti, dakle mi sad dižemo pragove za ulaganje u atraktivniju imovinu i na korisnicima samima da odrede u kojem fondu žele bit, da li žele bit u A fondu u kojem ostvaruju veće prinose i ima rizičniju imovinu, uvjetno rečeno rizičniju, u fondu B ili u fondu Ce. Većina građana je u fondu B, tek negdje ispod 5% ljudi odabere svoj mirovinski fond zbog jedne tehnikalije da se to može napraviti u mjestu rođenja. Mi sad omogućujemo taj izbor jednom godišnje i evo s ovog mjesta pozivamo građane da se itekako uključe u jedno od svojih najvećih ulaganja u životu, a to je u vlastitu mirovinu i da naprave sve preduvjete da izaberu svoj mirovinski fond jer nije isto u kojem fondu jeste. Ja sam recimo u fondu A i on …/Upadica predsjednik: Hvala Poštovani. Kažete vi da postoje u svijetu alternativni investicijski fondovi, međutim dokažite mi gdje postoji alternativni investicijski fond sa državnom garancijom, evo recite u toj i toj zemlji na kugli zemaljskoj gdje postoji sa državnom garancijom? Dakle, postoje fondovi koji garantiraju prinose iz fonda, međutim oni jako konzervativno ulažu dakle nisu alternativni investicijski fondovi, dakle vi ste izmislili instrument. I druga stvar, kažite mi Vujnovac sutra izlazi na burzu hoće li taj fond kupovati dionice Vujnovca? Evo dva konkretna pitanja. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Vidiš, Ivan** Nekoliko odgovora, prvo mislim moram se vratit na sve ovo što sam govorio na početku. Plošno postupanje, dakle takav fond će imat prvo jednu strategiju ulaganja, jedan vrlo jasan prospekt i donijet ćemo uredbu gdje će se jasno definirat svi postupci prije izdavanja garancija …/Upadica se ne razumije./… ja razumijem da vas zanimaju druge države članice, druge zemlje, mene osobno zanima interes hrvatskih građana. Ako je ovo zbog specifičnosti našeg financijskog sustava nama u ovom trenutku se čini oportuno mi ćemo to napravit. Ako nema drugih država koje to imaju, možda ih nakon ovih izmjena i dopuna ovih zakona osnuju takav fond. Postoje fondovi koji kombiniraju jamstva, to nije nikakva novina, postoje cijeli niz alternativnih investicijskih fondova koji imaju različite kombinacije, činjenica da mi imamo nešto specifično u Hrvatskoj nije loše i mi smo razgovarali o tome sa stručnjacima koji su vidjeli sve mirovinske sustava među državama članicama OECD-a i oni nisu vidjeli ništa sporno da se napravi jedno novo i autohtono rješenje koje nama treba. Kolega Pavić izvolite. Povreda poslovnika izvolite kolegice Puljak. **Puljak, Marijana (Centar)** Dakle povrijeđen je poslovnik 238. omalovažavanje saborske zastupnice jer niste odgovorili na niti jedno pitanje, dakle postavila sam dva konkretna pitanja u kojoj državi, zemlji, gradu na kugli zemaljskoj, ima li neki drugi planet u univerzumu na kojem postoji alternativni investicijski fond sa državnom garancijom, dakle ime zemlje Njemačka, Nizozemska, Kuala Lumpur, Malezija il ne znam bilo koja. I druga stvar ako ovaj fond hoće li kupiti dionice Vujnovca. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu ovo nije povreda poslovnika ovo je replika i zato vam moram dati opomenu. Kolega Pavić izvolite. Poštovani državni tajniče. Činjenica je da će država taj alternativni fond osnovati, činjenica je da će s njime upravljati i u zakonu piše da će garantirati za sredstva koja će biti uložena u taj fond, znači u to nemamo razloga sumnjati. Međutim, može jedno pitanje. Ukoliko je predlagač zakona toliko siguran da je taj fond dobar zašto onda država ne garantira i sa kamatama koje recimo imamo na obveznice državne za sada recimo sa 3% dodatnih prihoda nego garantira samo sa onim iznosom koji se ulaže iz fonda odnosno iz razumije./… u taj fond. Bilo bi logično ukoliko država u to vjeruje, ukoliko vjeruje ministar u to, ukoliko vjeruje ministar financija da onda država garantira sa dodatnim postocima koji će zapravo povećati prihode. **Vidiš, Ivan** Kolega Pavić evo hvala na konstruktivnom pitanju. Vi znate da iznimno cijenim sve ono što je raspravljeno na odborima. Samo mali ispravak. Znači nije činjenica da ćemo mi njega osnovati. Mi ćemo stvoriti pravni okvir. Nakon toga će slijediti cijeli niz radnji o kojima sam pričao kako bismo mi stekli preduvjete da se takav fond osnuje. Znači mi nećemo kao ministarstvo zaduženo za mirovinski sustav, financije Vlada ići u nešto za što nismo detaljno provjerili da se to isplati, da će prinosi biti oni koje mi očekujemo. Kad kažem koje očekujemo znamo da su od osnutka fondova, od uvođenja ovakvog sustava prosječni prinos 5%. Dakle, mi očekujemo jake prinose u ovakvim investicijama. Ukoliko njih ne bude nije činjenica da ćemo mi osnivati ovakve fondove i ići u ovakve transakcije. To je nama najbitniji prioritet. Što se tiče državnog jamstva, mislim malo smo možda pomiješali državne obveznice sa ovim fondom, ali princip je isti. Dakle, država i kod obveznica, vidjeli smo sad trezorske zapise, narodne obveznice jamče određeni prinos. Tako da mehanizam je donekle slični, ali ne bih miješao ova dva instrumenta. **Jandroković, Kolege Bajsa nema pa gubi pravo govora po ovoj točci. Kolegica Orešković, izvolite. **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Državni tajniče rekli ste da ste vezano za ovaj zakon komunicirali sa OECD-om, te da ste provjerili odredbe sa renomiranim europskim stručnjacima. Ono što mene zanima gdje su dokumenti koji o tome svjedoče i zašto nisu priloženi uz ovaj zakon? Izričito tražim da se dostave, dakle i dokumenti OECD-a, a također me zanima jeste li sa bilo kojom nadležnom kontrolnom institucijom na razini razini EU ili Europske komisije provjerili radi li se ovdje kad govorimo o alternativnom investicijskom fondu o nedopustivim subvencijama i jeste li spremni dostaviti svu dokumentaciju koju imate? Pa dobro gledajte ono što, o čemu recimo mogu sad trenutno reći budući da su pregovori gotovi recimo za radnu skupinu za rad i socijalna pitanja u okviru OECD-a gdje smo dobili pozitivno mišljenje prvo ministarstvo za taj konkretan odgovor. Kad govorimo o odboru to se raspravlja u Odboru za private …/Govornik se ne razumije./… Mi smo njima dostavili dokumentaciju, mi smo još uvijek u pristupnoj fazi tako da trenutno ne mogu, baš reći da će nam, da u ovom momentu možemo dostaviti neku jasniju dokumentaciju sa njihove strane ali vam mogu jamčiti da će taj proces pristupanja biti transparentan, da smo im svakako dostavili sve naše inicijative i ključne elemente i ovih izmjena i dopuna zakona i sa njima smo raspravljali i o osnivanju ovoga fonda. Oni su vidjeli koje su naše namjere i nisu tu vidjeli ništa sporno budući da smo kao i ovdje danas detaljno objasnili na koji način će se takav fond osnovati, koji su preduvjeti i da će donesti jedan kompletan podzakonski akt, odnosno uredba Vlade kojom će se to urediti. A samo još zadnje, provjerili smo državne potpore budući da je za to koordinator Ministarstvo financija i bez njih ne bi išli u ovu proceduru. **Jandroković, Gordan Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Članak 238. vrijeđanje zastupnika. Dakle, vi ste maltene rekli da vam trebamo vjerovati na riječ, odnosno na časnu pionirsku da ste vi nekog uvjerili da je ovaj zakon dobar. Izričito sam pitala jeste li voljni i sposobni, možete li danas na zahtjev dostaviti sve potrebne materijale jer tvrdite da ste transparentni. Transparentnost je doslovno na razini da saborski zastupnici nemaju materijal o kojem bi trebali raspravljati Kolegice Orešković, to nije bila povreda Poslovnika. To je isto tako bilo vaše neko nezadovoljstvo ili replika, ali nemojte to raditi. To je sad ponovo ono poklapanje predstavnika Vlade kao da je aktualno prijepodne. Vratimo se u raspravu koja je u skladu sa Poslovnikom. Kolega Šimičević, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Ne sumnjam u dobre namjere ovog paketa Zakona o drugom mirovinskom stupu što se i dosadašnji zakoni su se pokazali kao dobri i stabilni. Ono što je možda ovdje manje kazano, a važno naglasiti je da rast plaća od 55% u mandatu zapravo daje poticaj tim mirovinskim fondovima. I ono što je isto tako bitno je da ljudi imaju povjerenje. Kad ljudi dobiju povjerenje onda smo zapravo riješili najveći problem. Moje pitanje vama je kakva je financijska pismenost ljudi koji su zainteresirani za ovo i kolika je uloga REGOS-a u ovoj cijeloj priči? Možemo li mi ljudima objasniti sve moguće moguće poteškoće koje bi se eventualno mogle pojaviti i onda jasno ako je čovjek zadovoljan, onda je i sigurno riješen problem. **Jandroković, Da, pitanje povjerenja je iznimno važno. Ono što želim istaknuti da zaista svoje odluke o ulaganjima u upravljanje fondovima donose stručnjaci koji sjede u tim mirovinskim fondovima, tako da to toga smo i došli do činjenice da su uspjeli kapitalizirati 19 milijardi eura od čega su 6,7, ispričavam se Tako da taj element je po meni ključan za povjerenje, odnosno stručnost i rezultati kod prinosa. Naravno plaće su povezane posebno sa ovom temom. Što su veće plaće više će se kapitalizirati, veće će biti mirovine dugoročno. Pitanje financijske pismenosti o kojim ste vi malo govorili je iznimno važno. Znači, mi ćemo tu staviti i dodatne obaveze na REGOS da češće informiraju osiguranike, na primjer prije prelaska u određene kategorije fondova, budući da objektivno većina građana nije možda sasvim upoznata sa ovom temom i uložit ćemo velike napore i putem naših mirovinskih informativnih centara kako bismo ih informirali o njihovim mogućnostima, ali omogućit ćemo im da tokom cijele godine mogu promijeniti fond. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Dakle, sve ono što smo pitali na prvom čitanju zakona pitamo i sad i dobivamo otprilike iste odgovore. Kad je bilo u prvom čitanju zakona, onda je bio ministar i najavio je i rekao je da je riječ o mini reformi, pa ću vas i obzirom da sad zapravo ne odgovarate na zastupnička odnosno na pitanje koje vam replike koje vam daju zastupnici ja ću vas pitati jedno vrlo jednostavno pitanje. Zašto danas ako je riječ o mini reformi, ako je riječ o nečem što je izuzetno važno nema ministra, gdje je ministar, zašto nije tu i zašto on nije na predstavljanju i u drugom, i u drugom čitanju ovog zakona? Hvala. **Jandroković, Znate koji je naš portfelj, znate kakav je naziv našeg ministarstva, moram priznat da vrlo često na konferencijama se svi voditelji muče to sve izreći što mi pokrivamo. Danas nije u mogućnosti biti ovdje al nemojte ovoga na neki način umanjivat, ne rad mene, lako za mene nego i kolega koji su puno stručniji i dulje u ovom portfelju i vjerujte mi znaju što rade i sigurno vam uvijek mogu dati punu informaciju i davali smo je na odborima. Evo žao mi je da ne cijenite sve dužnosnike ali ok ne zamjeram vam to, sigurno je društvo ministra puno ugodnije nego društvo ravnateljice i državnog tajnika. Kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani državni tajniče, kažete da su ovi alternativni investicijski fondovi uz garanciju države hrvatski izum koji će onda možda i drugi preuzeti i tu će se ići u puno rizičnija ulaganja s našim mirovinama i ja vama postavljam pitanje da mi prokomentirate, niste to napravili, ove dvije situacije dakle gdje su mirovinski fondovi prvo kupili hotel Pave Vujnovca za 20 milijuna eura koji odnosno za 40 milijuna eura koji nikad nije radio, Vujnovac zaradio 20 i onda Vujnovac s tim novcem od istih mirovinskih fondova kupio Baško Polje, neki procjenjuju da vrijedi 2 milijarde kuna. I sad vi tim mirovinskim fondovima dajete obvezu da idu u još rizičnija ulaganja valjda kako biste svoga sponzora Vujnovca dodatno pogurali. Malo mu je pa valjda da ga dodatno pogurate. Izvolite odgovor. **Vidiš, Ivan** Pa iskreno to su promašene teze. Dakle prvo vi prejudicirate nekakva ulaganja, niste me slušali evo tokom cijele rasprave, uopće vam nije jasno na temelju čega mirovinski fondovi ulažu. Ako vi imate neka saznanja da se nešto tu dogodilo, slobodno to prijavite. Mirovinski fondovi odgovaraju za svoja ulaganja, odgovaraju za svoje prinose i oni su ti koji imaju, koji imaju slobodu da djeluju i da osiguraju te prinose. Oni će ulagat onako kako oni smatraju da je najbolje i to nije nekakav voluntarna kategorija nego relevantni propisi i jasno daju do znanja tko može uopće sjediti recimo u nadzornim odborima, na koji način se provodi ulaganje i što je bitno da bi se ostvarilo npr. i načelo odnosno pažnja dobro gospodara. Na koji način oni ulažu, to je njihova stvar. Ako imamo mi recimo ili vi saznanja o nečemu nelegalnom, mi bi to svakako prijavili ali oni imaju slobodu ulaganja i slobodu uložiti u ono za što oni imaju odgovornost da će njihovi članovi imati veće i više mirovine. To je njihova bit, sve drugo spada u domenu nečeg što Gordan (HDZ)** Opet povreda Poslovnika. Kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238. Isti ti mirovinski fondovi, pisalo se o njihovim fulanim ulaganjima, ja javno govorim o ovome, ja pozivam institucije, ali institucije su okupirane. čovječe SOA, drugi čovjek SOA-e je bivši drugi čovjek SOA-e poslovni suradnik Pave Vujnovca. Sadašnji drugi čovjek SOA-e je

povreda Poslovnika, izašli ste iz vremena ali jedna opomena samo. Kolega Bernardić vi ste tražili nešto ili ne? Stanku. Ok. Još imamo kolegu Hrelju. Izvolite. Poštovani gospodine državni tajniče, ovaj paket izmjena i dopuna zakona predviđa i za članove nadzornog odbora društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima znanje hrvatskog jezika i ne samo obveznih obveznih mirovinskih fondova. Zanima me koji su motivi da se to uvodi, meni jesu razumljivi ali za širu javnost i da li se to misli proširiti kasnije i na cijeli sektor osiguranja s obzirom da i tamo postoje ovaj životna osiguranja koji nude mirovinske rente i nije sasvim svejedno što

mi smatramo budući da se radi o sredstvima hrvatskih građana da bi bilo ok da 75% ljudi u takvim tijelima priča hrvatski jezik. Ja sam stvarno mislim da to nije nekakva nacionalna specifičnost, a iskreno isto kao i članovima mirovinskih fondova bilo bi mi drago da to rade ljudi koji su i na temelju ovoga dokazali da poznaju prilike u Hrvatskoj, da poznaju hrvatski jezik, ali jezik je samo instrument. To znači da su upoznati sa mnogim trendovima, pokazateljima i stanjima u dijelovima hrvatske ekonomije. Nastavno na to samo bih dodao, danas to nismo spomenuli. Mi smo predvidjeli i dodatnog člana nadzornog odbora koji bi bio ispred, ispred članova. Dakle dodatan član koji bi osigurao još dodatnu kontrolu onoga što se događa u mirovinskim fondovima. Vidimo da je danas to bila velika tema, malo smo preskočili činjenicu da imamo i regulatora HANFA-u koja vrlo jasno određuje strategije ulaganja što je dozvoljeno ili nije.

Prije svega sjetimo se slučaja Agrokor kada su mirovinski fondovi novcem koji su uzeli od građana RH dakle za mirovine na tom istom Agrokoru izgubili skoro milijardu kuna. Sjetimo se slučaja. Dakle mirovinci koji su ulagali u Agrokor su izgubili milijardu kuna iz džepova hrvatskih građana. Mirovinski fondovi i jačanjem drugog stupa i cijelom reformom su do sada imali presudnu ulogu u kreiranju hrvatskog tržišta kapitala. Utjecali su na cijene dionica, na neki način bili su market makeri ali s druge strane nisu javnosti prikazivali način na koji odlučuju. Možda to ni ne moraju, no kada se pojavi ovako jedan slučaj kojeg su navele kolege iz Mosta, a vezano je za akviziciju hotela određene grupacije onda se postavlja pitanje da li ovo sad što radite praktički pred izbornu godinu, 5 do 12, pred Božić, pred 2024., ima nekakvog razloga za sumnju i naš odgovor je da, naravno da ima, pogotovo kad dolazi prijedlog od vladajućih upravo u zadnjim minutama mandata da se ne bi dogodile, da se ne bi dogodile situacije u kojima mirovinski fondovi koji su već država u državi, koji odlučuju o tome što će investirat, a što neće investirat, ne bi ulagali u projekte kao što su projekti koji su na halo, sjetimo se Škegre nekad, sjetimo se njegovih fondova, sjetimo se s različitih sumnjivih varijanti u Hrvatskoj kroz koje su izvlačeni novci,

Stanka je odobrena. Tražite da se napravi stanka 10 minuta ili možemo? …/Upadica se ne razumije./…. Hvala vam lijepa. Onda idemo dalje. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne? Da? kolega, kolega Pavić, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Danas smo imali sjednicu i s obzirom da imamo zapisnike koji su dosta opsežni, ja ću to skratiti, samo da ponovimo ono što smo zaključili, tako da, ako se slažete s time, da samo pročitam zaključke. Na današnjoj sjednici koja je održana ujutro u 9 sati raspravljalo se o sva 4 zakona i nakon izlaganja državnog tajnika i nakon rasprave koje su bile provedene, donijeli smo zaključke da se Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima P.Z. br. 585., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, P.Z.E. br. 586., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, P.Z.E. br. 587. i Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 588.,

247. Poslovnika HS predlažem da se provede objedinjena rasprava o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima P.Z. br. 585., Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, P.Z.E. br. 586., Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, P.Z.E. br. 587. i Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 588.. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada otvaram raspravu, prvi na redu Klub zastupnika Mosta, poštovani kolega Troskot, izvolite. Poštovani predsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti koji pratite ovu važnu raspravu jer se ona tiče svih nas i naše budućnosti. Evo pozdravljam i osoblje iz ministarstva, iako ministar nije ovdje, ja sam se osobno uvjerio da evo gđa. Čičak je veliki stručnjak i mora je se pohvalit, ne možemo samo udarat po ljudima i imao sam prilike surađivat na nekim projektima i imam samo pozitivna iskustva. No idemo mi na meritum odnosno „In medias res“, dakle ove sve stvari koje smo mi danas raspravljali treba stavljat u kontekst naših mirovina i šta se zapravo s njima radilo odnosno radi i mislim da, ne treba ni radit nikakve reforme danas u Hrvatskoj, nego da bi se svaki zapravo umirovljenik trebao ugledat na recimo jednu Radu Škugor, to je majka od Škugora, to je jedna umirovljenica, možda već sada koja živi u Dalmatinskoj zagori, koja nikad nije polagala recimo financije i išla na financijski menadžment ili upravljanje financijama itd., ali je žena uspjela napravit kompleksnu transakciju u svega nekoliko dana kupovine dugovanja od Dalekovoda, da bi ista ta dugovanja onda prodala na firmu, naravno da je tu upetljan dakle Vujnovac i njegov pomoćnik dakle iz koji je omogućio prije svega da kupi ta potraž…, odnosno dugovanja, a s druge strane je to kreditirao i gospođa, u svega 5 dana gđa. Škugor zaradila nekoliko milijuna kuna. Pa zamislite vi tu mirovinu, to sjedne tako čisti keš, čisti novac u šibenskom zaleđu, pa evo zašto bi uopće mi reformirali danas mirovine kada evo moramo samo svi slijedit primjer gđe. Rade Škugor kako je ona evo svome sinu osigurala za potencijalnu apanažu za plinski biznis njenog sina, potencijalno kažemo, ne moramo, ne moramo uvjerljivo tako jel, ali potencijalno je možda to šta je Škugor odradio sa jednom malom kompanijom na istoku države kako se plin prodavao, pa onda to otišlo na milijarde, pa se to onda izvozilo preko određenih luksemburških kompanija i onda opet državi prodaj po višestruko višim cijenama isti taj plin, a majka za svog sina dobija apanažu na račun i Sigurnosno-obavještajna služba ne reagira niti malo, zašto bi oni istraživali svoga bivšeg suradnika Jurčevića, jel? Al evo, to je, to je eklatantan primjer da mi zapravo ne trebamo radit reforme mirovinskog sustava jel su nama mirovine dobre, samo treba slijedit primjer gđe. Rade Škugor, svi ćemo milijune imat, samo se treba nakačit na taj, na taj pipac od, od Vujnovca i od Jurčevića i zarađivat ćemo svi mirovine da, da evo mi, mi ćemo privlačit ljude iz cijeloga svijeta koliko je to dobro, koliko je to Ali to ne staje tu kod Rade Škugor, evo nije to jedini primjer. Evo sad treba napravit jedan AIF i tu čujemo priče to je jedan, financijska, evo mladež s nama je ovdje, ovdje tu danas, to vam je financijska inovacija, financijska inovacija RH da kada obvezni mirovinski fondovi ne uspiju kanalizirat naše novce u kupovinu Fortenove ili na bilo koji način dakle sudjelovat u financijskim aranžmanima Pave Vujnovca i njegovog glasnogovornika Andreja Plenkovića e onda se kreira novi alternativni investicijski fond gdje će se nacionalizirat naša ušteđevina, dakle drugi mirovinski stup dakle pet milijardi eura ili kolko će već novaca bit prebačeno u taj alternativni investicijski fond koji nema takva ograničenja ko što imaju naši mirovinski fondovi gdje se mora to određeni postotak ulagat u obveznice, dio u dionice, pa mora ostat novac u Hrvatskoj itd. nego će tu manja bit pravila za investicije. I ona transakcija kod Fortenove koja nije uspjela prošle godine lakše će se sprovest preko alternativnog investicijskog fonda gdje nitko neće kontrolirat da će naša mirovina, naša privatna štednja, naša, vaših roditelja koji ste ovdje, vaših roditelja će bit nacionalizirana, prebačena u alternativni investicijski fond, a tim novcem će se onda ili direktno ili indirektno financirat evo konstrukcije ćemo reć da budemo korektni ovdje u HS od Pave Vujnovca. Kad kažem direktno, to onda znači da će se ić direktno u kupovinu javne ponude koja bi se trebala dogodit, primjerice dionice ili udjela itd. kod Fortenove. Prvo pitanje koje kao klub Mosta imamo prošle godine se Fortenova valorizirala na milijardu i 200 milijuna eura, a sada kada je Pavo Vujnovac direktno kupuje na 500 milijuna. Pa kako je tvrtka devalvirala u godinu dana za 700 milijuna eura? Tko je tu lud? Pa samo se Ledo prodao za 615 milijuna, cijela Fortanova se sad odjednom valorizira na razini jednog Leda, a Ledo je bio te grupacije. To je pitanje broj jedan. Pitanje broj dva, ako neće ić dakle direktno u udjele onda moramo poznavat Pavu Vujnovca i cijeli taj mozak da će to ić indirektno preko Podravke. Evo sad vam dajemo model kako će to ić napravit jer mirovinski fondovi već jesu u Podravci, već jesu financirali tu Podravku i da bi se kupili, zašto kažemo trebamo poznavat mozak Pave Vujnovca? To je običan diler to nema veza sa stvaranjem neke nove vrijednosti, primi, kupi, provizije i to je to vrlo jednostavan model. On ne može radit na proizvodnji na takvim nekakvim, nego primi, kupi, prodaj, provizija to je model. E sad u kontekstu Fortenove koji bismo mi trebali svi financirat i vaši roditelji to znači sljedeće, da on želi samo Konzum i Merkator jel je to maloprodaja gdje primi, kupi, provizija vrlo jednostavan model. A da bi se to postiglo treba se riješit još dva segmenta dodatno iz poslovanja Fortenove. Jedno vam je poljoprivredni dio to je Belje, Vupik itd., a treći dio je hrana, to je dakle majoneza, Jamnica itd., e e sad šta će se dogodit ili direktna financija, financiranje ili indirektno će se financirat preko gospođe Dalić koje kadgod treba nekakav takav jedan zamagljeni paket to mora ić preko gospođe Dalić gdje ćemo sa našim novcima onda otkupit agri dio odnosno poljoprivredu, foods odnosno hranu i s tim novcima će onda Pavo Vujnovac otplatit kredit od HPS-a koji je na milijardu i 200 milijuna i još neplaćenih kamata, riješit se duga, riješit se agri biznisa, riješit se foods i onda imat samo Konzum i samo Merkator čija će ona vrijednost tržišna bit negdje oko 4 milijarde eura. Gdje je problem? Problem je šta je to financirano sa našim novcima. A kako je uopće Pavo Vujnovac došao do Fortenove? Dio toga je također isfinancirano sa našim novcima. Primjer broj jedan, HEP preko firme Iskraemeco su se kupovala brojila koja su sad pod istragama Europskog istražitelja, onda Iskraemeco u istoj firmi sa MR Sustavima koja je vlasnik ni manje ni više nego opet Pavo Vujnovac, taj novac se tako preko brojila izvuko van i ta ista kompanija kupi hotele, pardon izgradi hotel u Postirama koje kupe ni manje ni više nego mirovinski fondovi, znači s našim novcima. To je primjer broj jedan. Primjer broj dva je Rada Škugor njen sin Škugor koji je tako plinski sposoban jel je majka dobila za to apanažu i na taj način se izvlačio plin. To je primjer broj dva. Primjer broj tri, plin za jedan cent. EU umirovljenici danas mirovine evo prijedloga, svim umirovljenicima pošto mi imamo novaca, imamo plina, dajmo plin za jedan megawat pa ajmo frajeri to izglasati, to je odličan primjer gdje će svaka naša baka, naš djed dobit plin megawat sat za jedan cent. Pa to je riješio može mirnu starost imat kolko je to plina. Zamislite vi kolko mi plina imamo kad mi takvoj osobi za jedan cent on dočeka plin i kasnije ga prodaje onda Gradskoj plinari Zagreb, mi to opet platimo da bi na taj način zaradio i još je onda gospodarstvenik godine oni ili gospođa Dalić preko koje bi išla takva jedna transakcija. Znači to je opet novac preko kojeg je zarađen preko nas. Baško Polje opet preko nas. Zbog svih tih transakcija oko Fortenove mi završimo na naslovnicama Financial Timesa. Financial Times je za one koji ne znate je najčitaniji poslovni magazin koji se čita svakog dana na poslovnim školama, po bordovima, po svim kompanijama diljem svijeta, cijeli poslovni svijet zna da je Andrej Plenković htio asistirat kupovini Fortenove Pavi Vujnovcu to cijeli svijet sada zna. I to još sve nije dosta nego treba organizirat alternativni sad pazite kako je sad krenuo taj jedan fini vokabular to jedan hrvatski inženjering, hrvatski proizvod, hrvatska izmišljotina što bi nominalno i bilo tako da ne stavite u kontekst kamo taj naš novac ide. ide. I koja je to izmišljotina? Nacionaliziraš drugi stup našu privatnu štednju, prebaciš u investicijski fond gdje će se onda ili direktno, što sumnjamo ili indirektno preko Podravke kupovat dijelovi Fortenove. Ma moš mislit koja je to izmišljotina. Na temelju toga će onda Vujnovac bit na glavnim stranicama svih poslovnih tih nekih hrvatskih magazina koje sam plaća i reć da je on poduzetnik godine, hrvatski san, dijete Osijeka, Vukovara, konobar koji je u 10 godina postao najvažniji poduzetnik jači od Todorića. I još ćemo svi valjda na satovima književnosti učiti kako je to važna ličnost hrvatske povijesti, hrvatskog gospodarstva itd. Ništa protiv čovjeka na osobnoj razini, ali je to naš novac ljudi moji! To je naš novac! I to Fortenova koja je obilježena sa raznim tužbama dolazi sada arbitraža na Prvo plinarsko društvo iz Gazproma na nekoliko milijardi eura i sad će se naš novac financirati u te kompanije. Naravno da su oni izuzeli Prvo plinarsko društvo iz Fortenove, iz IPO odnosno za javnu obnovu, jer zna da će im naletiti arbitraža na nekoliko milijardi, da su šanse 50:50 jer Gazprom sada diljem Europe pobjeđujete sada arbitraže. Zadnji primjer je Finski Gazum. Nekoliko stotina milijuna eura je platila finska kompanija za arbitražu Gazpromu. I sad takvoj jednoj kompaniji i takvom jednom menadžmentu bismo mi trebali našu mirovinu uplaćivati da bi oni rasli. Zašto ne idemo prema Infobipu recimo? Evo vam prijedloga konkretnoga. Zašto im se ne omogući vidjet, razgovarat sa njima šta bi to bilo njima prihvatljivo da se sa fiskalnim politikama njima isplati primjerice ići u dioničko društvo, da mogu kotirati na burzi, da je lakše u njih ulagati od strane mirovinskih fondova. Ne, nego mi idemo Pavi Vujnovcu u naručje. Po kojim je to kriterijima? Zašto bismo mi financirali Pavu Vujnovca, Jurčevića, Gopca, Plenkovića, Dalić itd.? Zašto bismo mi to financirali? Iz naše privatne štednje. Pa evo stvorite tu neku novu vrijednost sa vašim novcima, pa se onda igrajte na tim burzama kako god znate i umijete, ali naše novce ne dirajte! Zašto? Evo svaka osoba koja ovo gleda sve vas to dotiče uključujući vladajuće, opoziciju itd. Ti momci zatvaraju i sebi te financijske konstrukcije, tu pošalju, dakle mlade političare koji to prodaju u Hrvatskom saboru da je to nekakva financijska konstrukcija, financijska izmišljotina itd. a pozadina je ovo sad šta govorimo. I nećemo prestat to, dakle razotkrivati jer je to naš novac. To je javni interes. Zato smo odabrani, zato smo pod prisegom Ustavu i zakonu Republike Hrvatske da bismo štititi proračun, naše novce. Sve će se to od nas financirati. I onda kasnije opet se dogodi neka e pa mi ćemo to sve sanirati, to je sve od javnog, strateškog interesa. Ne zanimaju nas više da mi financiramo privatne interese druge jer se stvorio model gdje se kolektivizira trošak. Dakle, to znači u prijevodu svi ga mi plaćamo, a privatizira se dobit s druge strane. I onda su to fine večerice, frak odijela, slikanja itd. nekakve uspješne kvazi priče itd. Zašto bismo mi to financirali? Tko je Pavao Vujnovac? Tko su ti ljudi? Zašto? Zašto se vi petljate u naše mirovine? Pa svi to mi odvajamo na mjesečnoj razini, mi, mi se odričemo mjesečno tog novca da bismo jednog dana u budućnosti od tog novca mogli preživljavati. Ja ne vjerujem u Pavu Vujnovca i ne bih nikad ulagao u njega kao što ne bih ulagao ni u Todorića, ni u ostale. Postoje kompanije gdje bih ulagao, neću ih promovirati niti ću govoriti u koje bi sad trebali financijske proizvode mi financirati. Ali ove izmišljotine sada ta jedna fina retorika da je Hrvatska izmislila, je nominalno, ali realno to znači kao što je plin za jedan cent Pavao Vujnovac bio u kreaciji javne politike. Pa to, to nema nigdje da ti budeš tamo na sastancima Vlade, imaš sve i jednu informaciju šta, kako i onda na kraju dana dođeš kao privatni korisnik i dočekaš taj plin, u svom naručju i onda ga prodaješ i kažeš da si super poduzetnik. Isto sad je i ovdje. Znači kreacija sad javne politike, dolazimo ovdje sad u Hrvatski sabor, ovdje političari govore kako je to fini financijski proizvod, kako je to naša kreacija, inovativnost. Dolazi Pavo Vujnovac i dočekuje na kraju tog proizvoda, odnosno cijelog tog procesa naše novce. Mi to ne želimo, nećemo! Mi jednostavno to ne želimo! I mislim da bi svaki umirovljenik trebao znati vama je mirovina sada u opasnosti, odnosno svima nama. Jer će reći hrvatska država to garantira. Pa sa kojim novcima čovječe? Pa sad već idemo u deficit nekoliko milijardi eura, gdje nije usklađeno. Proračun nam je četiri puta više narastao nego BDP. Kako to nitko ne postavlja pitanje? Pa to su sve neke kamate koje će netko trebat vraćat? Za šta? Za neke sanacije ponovne, za neke financijske nominalno izmišljene proizvode koje onda privatnici zarađuju? Epiloge nemamo prve plinske afere, druge plinske afere, za Financial Times nitko nije odgovarao. Ne može to tako ljudi moji! To su naši novci i ne damo da se igrate i kockate sa njima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Bez obzira što nisu više ovdje sa nama, ali su u prostorijama Sabora još uvijek, nama je drago što su sa nama bili učenici i učenice Strojarske i tehničke škole iz Osijeka, pa mi ćemo ih jednim aplauzom pozdravit bez obzira, jer znamo da su unutra u sabornici. Uvijek nam je drago kad nam dolaze mladi ljudi. I sada imamo povredu Poslovnika gospodin Hrelja. Članak 238. Zbunjivanje zastupnika, ali i svekolike javnosti. Kolega Troskot je rekao da smo mi odabrani. Mi nismo odabrani, mi smo izabrani, a to je bitna, bitna razlika. Izbori su, a ne odabir nečiji niti nekog svevišnjeg. A drugo, mi se ne odričemo tog novca u drugi mirovinski stup nego je to zakonska obaveza izdvajanja iz bruto plaće.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo pred nama je danas paket mirovinskih zakona i moram biti iskren ovako sa strane gledam i čudim se i divim se vladajućima zašto, zato što u ovim paketima ima stvarno dobrih stvari. Stvarno dobrih stvari imate koje ja osobno smatram da su odličan korak naprijed. Odličan korak naprijed i o tome nitko ne priča. A sad ću vam reć zašto nitko ne priča. Zato što ste se sami upetljali u nešto što je možda ovo kao što ste vi osobno rekli pa vjerujte mi itd., postoje nekakvih razgovori koji su se vjerojatno odigravali paralelno ali se i nešto drugo odigravalo paralelno na našem tržištu, a to je kupnja Agrokora odnosno utjecaj mirovinskih fondova i vi se u to upetljate. Idete sa jednim donošenjem izmjena zakona koji su by the way generalno gledajući želite povećat prinose što to svi želimo, ali se događa i paralelno jedna druga stvar koja je živuća, gdje Vlada se u razgovara sa mirovinskim fondovima da uđu, pa ne mogu uć, pa se dogodi ono sa ovim Nijemcima, Allianzom pa njihov povuće se itd., znači vrlo jedna komplicirana situacija se dogodi s mirovinskim fondovima umjesto, iskreno jel, da se povučete samo sa ovom točkom i tome se, tome se, čudim se premijeru, ja se stvarno čudim premijeru da on nije prepoznao trenutak da ovaj članak povuče iz rasprave i kaže idemo sa ovim što je dobro da unaprijedimo korak po korak jer nemojte zaboraviti i ovo sada je velika liberalizacija bez ovoga alternativnih investicijskih fondova. Bez ovog dijela sa državnom garancijom. I ovo sad postojeće je jako velika liberalizacija, i dalje da kažete gledajte ljudi mogu krivo protumačit ova nekakva, pogotovo zašto. Zato što je alternativni investicijskih fond sa državnom garancijom na dugom štapu. Na dugom, dugom, dugom, dugom, Što ste sami rekli da imate još jako puno ovdje kroz nekakvu raspravu da to odobrenje će se dogoditi pa postoji proces itd. da da ulazite u taj rizik da bez obzira na svu javnost nosite taj rizik na sebi, a znate da ga nećete realizirati pa možda ni slijedeće godine, ni slijedećih 5 godina. Ni slijedećih 5 godina možda alternativni …/Govornik se ne razumije./… fond nećete realizirati sa državnom garancijom i umjesto kao mudri ljudi moji kaže ovdje ima dosta dobrih stvari pa zašto da pogotovo što ste rekli niste još dobili ni dokumente od Europske komisije, nekakav novi proizvod je, dobili smo od OECD-a,

I onda jel vidite da se ta rasprava događa i pogotovo nešto što znate da neće biti realizirano za jedno tako kratko vremensko razdoblje pa se ovo može kada se sve ovo dobije i radne skupine završe, kad se dobije nekakvo mišljenje na komisiji, za 3, 4 mjeseca ili 5 kad završe, doć i ponovno poboljšat zakonsku regulativu sa puno više argumentima da radite to. Vi i dalje na tome inzistirate i sve one koji vam i žele postaviti pitanje ne plaše nikoga nego postavljaju pitanja koja su se događala na tržištu koja su se mimo ovoga događala. Mimo, mimo ovoga donošenja zakona i oni su se jednostavno poklopili, jednostavno su se poklopili i sad se ne možete odbranit da to radite za nekoga.

koji je ovo propustio, a ima radare sa svih strana koji dolazi i gleda i da i dalje ide u tu izmjenu, a vidite u javnosti s druge strane da mu se poklapaju te dvije stvari, da kaže gledajte ovaj članak ćemo to je svejedno na dugom štapu to ću donijet za godinu dana, dvije, tri, kad se ko bude donosio, ko bude sastavljao Vladu, ne želim preuzimati taj rizik za nešto pogotovo zato što ti alternativni investicijski fondovi ovo što ste sami rekli ma to treba budućnost pa samo da se jedan fond formira trebat će i da formira se i da napravi to itd. treba mu vremena. Ili je nešto drugo ili je ovo nešto još drugo da je već sve nešto pripremljeno. Al onda ljudi moji povucite se i recite ljudi moji puno dobrih stvari ima, ja ću i reć neke od tih dobrih stvari. Ali ne vi na tome inzistirate, današnja rasprava na tome teče i ne možete se u tome vjerujte mi, dobronamjerno vam govorim ne možete izać iz tih cipela. Jednostavno ne možete zato što nema razumnog objašnjenja sa vaše strane, ne mislim sa vaše osobno nego sa stajališta Vlade da tako to postupate. I onda mi nikog ne plašimo nego jednostavno postavljamo pitanja na koje nam vi ne dajete odgovore, ljudi moji. Vi ste ti koji tu trebate nas obrazložiti i uvjerit da će nešto što postoji biti isplativo u mirovinama. Jer mi već i bez tih alternativnih investicijskih fondova ljudi moji imamo ozbiljan problem sa mirovinskim, stvaranjem prinosa. Znači potpuno irelevantan ovaj jedan dio, potpuno irelevantan. Vi ste tu spominjali prinose od 6,9, 5,11, za 3. – 3%. nemojte zaboraviti da je 2022. godina bila katastrofalna one koji su bili u C stupu, u ovome C. C. pa sad mijenjate da se izlaze, ulaze, sad i tu liberalizirate poboljšavate zakon onaj kakav je bio postojeći al to nikome se jednostavno ne čuje zato što su ljudi koji su i bili po postojećem zakonu, a ušli su zbog toga što je 2022. godina bila takva negativna s prinosima, da su dobili manje, manje realno mirovine. To je sad dobra stvar mijenjate dosta dobrih stvari i ove isplate smanjivate naknade trudite se, ništa se neće vidjet, ništa se neće vidjet ljudi moji, vidit će se samo da tu ostat će priča da vi tu sada ćete sa nekim velikim iznosima nekome pogodovat, ne to vam je na dugom štapu. Ja moram priznat iskreno vam, ono pokušavamo iskreno razgovarat, isto ko što ste ja vjerujem vama da ste iskreno u nekim dijelovima razgovarali, zato vam se i pristupam tome da nemate neke loše namjere, al onda ljudi moji povucite se što se tiče alternativnih investicijskih fondova sa garancijom. I … ljudi moji stanimo ajmo promovirat ono što je dobro. Svejedno, sami ste rekli pa to je za 20 godina će nam trebati nešto, pravni okvir radimo, pa pravni okvir možemo raditi i za pola godine kada još budete dobili još detaljnije analize i kada dobijete sve te dokumente i te rasprave. Ali nažalost i ovaj zakon donosite ubrzano i nažalost jednostavno se događa to da imamo tolku raspravu o nečem vrlo važnom za naše mirovine što bez obzira hoće li biti taj alternativni investicijski fond il ne imamo ogroman problem u društvu, a to je da veliki dio građana, a to sam ja čak i govorio i prije 2017., '18.-te kad su bili niski prinosi na obveznice pa ste se vi iz Ministarstva financija kažu taj Lalovac govori gluposti tamo nekakve, kada sam tad govorio o ugroženosti drugog stupa zbog niskih prinosa na obveznice, nisam govorio o ukupnoj ugroženosti mirovinskog nego onoga ko ulaže u obveznice s obzirom da se tada 2017., '18.-te su obveznice malte bile od grčkih obveznica one su bile u negativnom, grčke su bile za 1 do 2% prinosa, da se govori gluposti. I ono što sam ja tada govorio po vama gluposti vi danas to donosite u zakonu i kažete gle ljudi moji imamo problem sa prinosima jel neće više moći stvarati, pogotovo za tako niske uplate, neće moći to stvarati i to sada nama trenutno i događa da veliki dio onih koji imaju dvostupnost ne ulaze u dvostupno. Pa same vas brojke demantiraju i većina građana se vraća u prvi. Ljudi, možete vi danas kakve god hoćete zakone, ljudi imaju inteligenciju prirodnu idu tamo bez obzira što vi ovdje nudite, idu tamo gdje im sada trenutno je i financijski isplativije. Vi to pokušavate sada s ovim zakonskim izmjenama popravit, to je ovaj dio što dodajete i 27% sad povećavate sa 20 na 27, povećavate atraktivnost sa ovih 15% na 20% isplate, naravno tu su sve, smanjvate naknade, pa naravno zato što vidite ne želite da mirovinska reforma završi u tom dijelu nakon 20 godina primjene mirovinske reforme da vam se ljudi vraćaju isključivo u prvi stup, pa naravno da to želite i da su to pozitivne stvari. I naravno da diverzificirate strategiju ulaganja jako liberalizirate i bez ovih alternativnih fondova sa državnom garancijom jako ste liberalizirali, jako jako ste liberalizirali i o tome da pričamo jel nemojmo zaboraviti vi sad dopuštate fondovima da ulažu u nekretnine. Ljudi moji ali kad? Da ste ovo napravili 2015., '16.g. kad je cijena nekretnine bila 50% niža pa bi ja reko super, sad su mirovinski fondovi uletili na tržište nekretnina i zaradili su nego vi liberalizirate kada tržište nekretnina samo što se nije slomilo, samo što se nije slomilo od prenapuhanosti cijena. I I sada ih otvarate i mogućnost da se taman ulete pa gore investicije nego u alternativni investicijski fond sa državnom garancijom. Nemojmo zaboraviti da su normalna ulaganja dionice i obveznice, nemojmo se ljudi moji izmišljati zato što imamo problem negdje drugdje, pa razmišljati i stvarati financijsku matricu koja se može razbiti kao što se razbila u krizi 2008.g., razbila se jer je bilo raznoraznih sekuratizacija, izvedenica, fjučersa, ulaganja itd. svi su bježali od temeljnih vrijednosnih papira jer je prinos mali ljudi moji. I I onda se sada otvaraju ne možemo više u dionicama, ne možemo više u obveznicama, ne možemo više sad u … sad ulažemo i još nekakve alternativce koje niko još ne zna gdje bi oni ulagali šta bi to bilo ljudi moji, jel nemojmo zaboraviti temeljni instrumenti financiranja su dionice i obveznice, tako su nas barem učili, pogotovo u bank u situaciji kakva je europsko tržište kapitala. A da ne govorim o hrvatskom tržištu kapitala koji uz obveznice i dionice ne postoji, koje je vrlo teško i treba … razvijaju itd. I umjesto da krenete, da kažete ljudi moji znamo da je pritisak, naravno da je pritisak će biti, da su prinosi pogotovo ne samo inflatornih nego cjelokupnim prinosima tih državnih obveznica, zbog njihove koncentracije. U početku je bilo dobro jel su obveznice nosile 6 do 7%, 6 do 7% su nosile, sad imamo evo ovaj ulazak u euro, smanjivaju se prinosi, naravno da će radit pritisak. I ta liberalizacija koju vi sad ovdje otvarate koja je velika, koja je velika, znači ne samo kroz ove alternativne nego ljudi moji imate tu i nekretnine, imate i ove raznorazne hipotekarne obveznice, pa samo mi recite ovdje na hrvatskom kolko ih ima tih hipotekarnih, daj recite mi kolko je tih ovih svih raznoraznih izvedenica na našem tržištu kapitala ili na našem obligacijskom tržištu, tržištu obveznica. Ljudi moji nemojmo se zezati oko takvih stvari. Znamo da i korporativnih obveznica ima vrlo, vrlo malo imate korporativnih obveznika i izlaganja korporativnih obveznica, jedna ili dvije godišnje ako su u prošlosti nekakve i bile. I da su nekakva zatvaranja i korporacija u tom nekakvom dijelu drugačija s obzirom na financijska tržišta. I moram priznati, kažem još jednom, bez obzira što nas pokušavate možda su neke namjere u tome zbog i pritisak zbog većih prinosa, da se to dugoročno bolje riješi čudim se, ne vama, nego Andreju Plenkoviću koji pušta ovakav zakon s ovim člankom. Ove druge stvari su stvarno dobre, reko sam ih ima vrhunskih stvari napravljenih, da kažu ljudi moji ajde taj dio ćemo još doraditi, ima vremena za donošenje altern… rasprava u Saboru je ipak donosila nekakvu sumnju, želim odgoditi tu nekakvu sumnju, želimo potpuno i dokumentima i raspravama možda u potpunosti taj dio ovaj, taj dio, pa za 3 mjeseca, za 2 mjeseca, nebitno al na ovakav način, ovako brzo da ne odgovorite na nikakva pitanja nego sad se, samo se na to vežite, ma vi nas plašite, vi ste ovi, mi, vi nama vjerujte, pa doći će ovo, ono. Moram priznat da vam je u tom kontekstu sa vaše strane, ne mislim ponovo na vas osobno jel vi pokušavate ovaj dovesti tu nekakvu raspravu i nije jednostavna rasprava jel, nije jednostavna rasprava zato što se radi o vrlo kompliciranom proizvodu, vrlo kompliciranom proizvodu koji i onima koji su financijske struke teško je objasniti, al kad vam se paralelno događaju nekakve druge stvari, morate dobit i javnost i morate dobiti ovaj i oporbu za ovakve važne zakone. Nemojte zanemariti da vam i oporba može bit partner kod ovako teških zakona. Hvala. Gđa. Mrak-Taritaš najprije i onda gđa. Puljak, Klub zastupnika Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, izvolite gđa. Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kad sam postavila repliku državnom tajniku onda je on reagirao onako malo uvrijeđeno. Kad je u prvom čitanju bio ovaj set zakona onda je bio ministar tu i rekao je da je to set koji je zapravo nazvao mini reformom. Zašto ministri trebaju doći u sabor? Iz dva razloga, iz prvog razloga da kažu da iza ovog apsolutno i iza bilo kakvog zakona i zakonskog prijedloga nedvojbeno i jasno stoji da će ga barem uvodnom dijelu braniti, a drugo da na taj način pokažu da uvažavaju ono što će u parlamentu čuti odnosno što će saborski zastupnici reći. Ja tu ne umanjujem važnost niti jednog državnog tajnika, ne umanjujem važnost nikog od onih koji to rade u ministarstvu, ali to je smisao zato vam i stoji i u poslovniku sabora da uvijek ide prvo ministar, a onda svi drugi. Stoga je to uloga i značaj ministra. Nekako bi se dalo zaključiti da je i ministar ovo pustio niz vodu, pa šta bude bit će. Riječ je o setu zakona koji zaista imaju neke stvari koje su dobre, ali imaju i neke stvari na koje ukazujemo i na koje ćemo i dalje ukazivati. I uloga nas saborskih zastupnika i oporbenih saborskih zastupnika nije ono što nam se cijelo vrijeme imputira da mi nekog plašimo, da mi tu neke stvari preuveličavamo, mi pitamo i želimo dobiti odgovore na pitanja. Ne zato što ćete odgovorit nekom od nas nego ćete putem nas odgovoriti svim onim ljudima koji, su nas birali da dođemo u ovaj visoki dom. I mislim da ono što je važno ne smijemo plašiti niti sadašnje, niti buduće umirovljenike, ali trebamo propitkivati, trebamo ukazivati na problem, trebamo sumnjati i to je naš zadatak, a zadatak vladajućih da nam argumentirano kažu i objasne u kojim dijelovima nismo u pravu. Ono što mi nismo čuli ni kad su bili u prvom čitanju ovaj set zakona, a bojim se da nećemo čuti ni danas, nećemo čuti argumente zašto vi idete idete s ovim. Dakle, tu vam je ono, postoji forma prvog i drugog čitanja, postoji forma hitne procedure, vi ste se odlučili za ovu jednu formu, pa idemo u prvo čitanje, pa ćemo čut što će biti u prvom čitanju, pa ćemo onda ić u drugo čitanje, ali suštinski. Niste napravili odmak između prvog i drugog čitanja suštinski, niste dali odgovore i niste dali argumente i jednostavno u odnosu na to mi, mi i dalje s pravom propitkujemo i s pravom sumnjamo u vaše dobre namjere, znate put do pakla je popločen dobrim namjerama. Na jedno jedino pitanje koje se postavlja od prvog trenutka kad je došlo, pa do danas, vi niste dali odgovor, a to je dajte jedne i to vas je kolegica Puljak pitala i danas, pitala vas je i prije i pitali smo vas svi zajedno, dajte odgovor jedne jedine zemlje u svijetu koja je se odlučila za ovakav model, dakle ono što i sadašnji i budući umirovljenici traže, oni traže sigurnost, oni ne vole da se s njim, s njihovim novcima kocka. Virtualni svijet je negdje drugdje, ovo je stvarni svijet. Što je AIF? Naziv sam kaže što je on, Naziv sam kaže što je on, služi za financiranje rizičnih investicija koji nisu dozvoljene tradicionalnim fondovima. Rizici su veći, transparentnost je manja i sad mi za AIF-ove imamo uvjet, za to garantira država. Pa odlično, pa voljela bih da ja se malo igram sa nekakvim novcima, da mi garantira država da mi se tu neće desiti ništa, da mi za moj hazard garantira država, pa ako se nešto desi, a malo sam se zaigrala, malo sam pogriješila, pa nije ni to najgore što se može desit. I ono što definitivno je užasno veliki problem i ono što zaista ne vodite računa to je ulaganje u nekretnine. Nekretninski biznis je dobar biznis, ali sjetimo se 2008.g. kad se urušilo sve, kad je taj nekretninski biznis napravio slom u Americi, sve što se desilo u Americi, kao onaj veliki val putem oceana dođe do Europe. Dakle mi imamo sad situaciju, okrenite se malo oko nas, da cijene nekre…, dakle u prvih pola godine ove, ove godine, ove 2023., ne neke izmišljene godine, se znatno manje nekretnina kupuje nego što se je kupovalo u proteklom razdoblju. Cijena nekretnina u Hrvatskoj je još uvijek velika, pitanje je što će se s tim na kraju desit, nekretnine su u velikoj mjeri u Hrvatskoj kupovali stranci i sad vi umjesto da se ulagalo u nekretnine kad je cijena bila mala, kad je bila povoljna, šta ulagat ćemo sad kad su, sad kad cijena je još uvijek visoka, kad je pitanje onih koji se bave nekretninom šta će se dogodit. Kad smo govorili o nekretninama i kad smo rekli da je jedan od ideja HDZ-ove Vlade je bilo financiranje kredita gdje ste ukinuli da je na prvu nekretninu nije se plaćao porez na promet nekretnina, to ste ukinuli, krenuli ste sa pomaganjem. Čega? Zaboravili ste potpuno mogućnost da imamo opciju i da razvijamo uopće najam stanova. Najam stanova nam je otišlo u nebo, središta gradova su nam se ispraznila jer se zapravo stanovi ne financiraju više za stanovanje nego za onaj jednodnevni ili kratki najam i sad, ali to je jedna druga tema i neću vas opterećivati s tom temom i to ne ide vama na brk, ali vama ide na brk, hajde mi objasnite ideju da sad ulažete u nekretnine kad su cijene izuzetno velike i kad vi na svjetskoj razini govore o tome da je to neodrživo i neće biti održivo. Šta, samo će u Hrvatskoj biti održivo? Dakle ulazite u priču jednadžbe sa najmanje dvije nepoznanice, ako nema ni više, bez da imate jasne argumente i jasne odgovore zašto je to tako. Dvije ozbiljne nepoznanice su vam nekretnina, alternativni investicijski fondovi i što? Trebali bi vam vjerovati na riječ? **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom govorit će poštovana zastupnica Puljak,

znakovito kolikom brzinom je ovaj Zakon došao u drugo čitanje, pa evo, podsjetit ću vas da je u prvom čitanju bio 22.11., izglasan je 30.11. i evo nam ga, hop cup 11.12. u konačnoj verziji. A zapravo evo da pojasnim ili pojednostavnim o čemu se ovdje radi još jedanput, dakle evo, naša vlada izmišlja jedan financijski instrument kakvog nema u svijetu i evo, samo da kažem, stvarno mi je žao što nema više zastupnika na ovoj važnoj raspravi. Dakle izmišlja jedan instrument kakvog ne postoji u svijetu. Dakle pitamo to stalno da nam ukažete na zemlju koja ima alternativni investicijski fond sa državnom garancijom, takvog alata ne postoji ni u teoriji ni u praksi. E sad, čemu će poslužiti taj alat, dakle ovim zakonom se naređuje fondovima u drugom stupu da 5% svoje neto imovine koja na današnji dan iznosi milijardu eura, dakle vaše i naše štednje, dakle štednje građana za mirovine, da ulože u taj alternativni investicijski fond sa državnom garancijom koji će onda dalje kupovati dionice. Ali gle čuda, izlazak na burzu i dionice će uskoro prodavati Pavao Vujnovac i njegova grupacija, koja je, by the way iz te grupacije izbacila vani najprofitabilniju tvrtku, PPD. Ali eto, dakle dionice će ići u burzu i ovaj alternativni investicijski fond sa državnom garancijom, što znači da će država, opet svi mi, porezni obveznici pokrivati bilo kakve gubitke tog fonda, će kupiti dionice Vujnovca i Vujnovac će konačno imati novaca dovoljno da kupi Fortenovu. Dakle evo, to je zapravo plan koji se valja u pozadini, plan koji je zapravo prikrivena državna subvencija zabranjena svim europskim zakonima. Dakle evo, i na ta pitanja nismo ovdje čuli odgovore, je li to namjera politike, ne mora biti namjera djelatnika u ministarstvu, ali namjera politike svakako jest? Sjetimo se Pavla Vujnovca koji je nekad davno posuđivao 4 milijuna, više od 4 milijuna kuna HDZ-u, mislim da do danas nisu to vratili, ali čini mi se eto, da ona kamata koja je tada bila nekih, nešto 7 i nešto posto, nije zapravo jedini benefit koji je ostvaren u toj transakciji. Dakle pod patronatom HDZ-a Pavao Vujnovac će postati prvi hrvatski oligarh koji se proširio svim strateškim sektorima hrvatskog gospodarstva, od hrane, maloprodaje, energije, prijevoza, poljoprivrede, izvori vode, luke na moru i rijekama. Sa kompanijama koje planira kupiti i koje trenutno posjeduje, on će kontrolirati, pa gotovo 10%, neki kažu i više, je li, ukupnih prihoda kompanija u državi. Za usporedbu, je li, za vrijeme Ivice Todorića, Agrokor je imao udio u BDP-u oko 2, 2,5%. sada kompanije Vujnovca, je li, nakon ove buduće transakcije postaju prevelike odnosno precentralne da bi propale, dakle svaka kriza u takvoj kompaniji postaje sistemska kriza gospodarstva Hrvatske. onom, u ovom slučaju, dogodit će nam se gore nego što se dogodilo s Agrokorom jer je vlasnik ključnih kompanija u strateškim sektorima. Ja ću ovdje predložiti jedan amandman, evo, da dam priliku da kaže, ne, ne, nije to, ništa se ne valja iza brda, niste u pravu, pa evo, jedan amandman, dakle s obzirom da je hrvatska ekonomija jako ovisna o turizmu, prihodi državnog proračuna visoko ovisni o PDV-u kojeg plaćaju i turisti, je li, po tome smo jedna od rijetkih zemalja u svijetu koje izvozi svoj PDV, dakle bilo kakvi šokovi u tom turističkom sektoru značajno će utjecati na cijelu ekonomiju, a kako živimo u tom jednom geografskom području nestabilnosti, konflikata, imamo agresiju Rusije na Ukrajinu, nestabilnosti u susjednim zemljama, dakle sve će to svakako imati utjecaj na turizam odnosno hrvatsku ekonomiju, što znači da je maksimalna internacionalizacija svih ulaganja ne samo poželjna sa stanovišta dobrog investicijskog upravljanja, nego i nužna. Dakle predlažem i predložit ću amandman odnosno dva amandmana da se dva članka u ovom Zakonu izmijene na način da se alternativnom investicijskom fondu s državom garancijom zabrani ulaganje u poduzeća i projekte u RH, da bi se osigurali prinosi, ukoliko ovi rizici, i sve te nestabilnosti se ostvare. Dakle ova slična regulativa, čuli smo i u prvom čitanju i ovdje se često spominjalo, a postoji i ne znam, norveški fond koji je na ovaj način organiziran, norveški državni fond, dakle jedan od najvećih mirovinskih fondova na svijetu, međutim, taj norveški državni mirovinski fond nema dozvolu za ulaganje u norveške kompanije. To je zakonski zabranjeno, pa evo, ajmo kopirati Norvešku. Dakle cilj te zabrane bio je spriječiti preveliku koncentraciju bogatstva i utjecaja fonda unutar same Norveške, kao i izbjeći potencijalne sukobe interesa i utjecaja na norveško tržište i ekonomiju. Osim toga, politika je bila usmjerena na globalnu diversifikaciju ulaganja fonda kako bi se smanjio rizik i osigurala stabilnost fonda neovisno o lokalnim ekonomskim uvjetima. S obzirom da su i Norveška i Hrvatska male i otvorene ekonomije, visoko ovisne o jednoj industriji, Hrvatska o turizmu, Norveška o energentima, evo bez, nema dakle nikakvog ekonomski, financijski opravdanog razloga da se prisili alternativni investicijski fond sa državnom garancijom da investira u Hrvatsku. Evo, ajmo internacionalizirati sve to skupa i zabraniti ulaganja u Hrvatsku pa da vidimo kako će se provesti. Ovo što je i kolega maloprije govorio, dakle ovaj mali detaljić koji je, koji je Vlada namjeravala da će proći ispod radara, ali evo, srećom, bilo je i stručnjaka koji su prepoznali, je li, što se iza brda valja, zapravo zamagljuje i neke druge dobre stvari koje postoje, postoje u ovoj reformi. Ali ono, taj mali detaljić je zapravo toliko strašan da je jednostavno nevjerojatno da ga, evo, do drugog ovo čitanja nisu makli iz zakona. Dakle još jednu napomenu oko ove transakcije i državne subvencije, potencijalne državne subvencije koje sam uvjerena da ćemo vrlo skoro svjedočiti, dakle evo, dvije stvari, kad se spominje već Fortenova, odnosno bivši Agrokor, dvije stvari se nisu promijenile od Ivice Todorića. Kompanija je i dalje zadužena i to je vjerojatno razlog zašto investitorima nije bila ni primamljiva, je li, za kupnju, nije bilo značajnijeg smanjenja duga, ali su i monopolske strukture ostale, dakle je li trebalo spašavati Agrokor? Dvaput sigurno ne treba spašavati. Pitanje je je li ga trebalo spašavati i prvi put u vrijeme vlade HDZ-a i Mosta i njihove Borg U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Majda Burić, izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče Vidiš, poštovana ravnateljice uprave, Čičak, poštovani kolege i kolegice. Ova Vlada vođena načelom solidarnosti kontinuirano pokazuje senzibilitet prema onima koji imaju manje i koje treba posebno socijalno zaštititi i osnažiti ih, a to su i umirovljenici. Proračun za 2024. g. koji smo donijeli neki dan, pokazuje nam da se svaki 4. euro iz državnog proračuna odnosi upravo na mirovinski sustav i na umirovljenike, a u državnom proračunu za mirovinski sustav, kao i za socijalnu sigurnost osigurano je više od 10 milijardi eura, što je garancija daljnjeg rasta mirovina, ali isto tako, i jačanja socijalne sigurnosti naših umirovljenika, ali globalno, generalno gledajući i jačanja socijalne države. Naglašavam da ova Vlada kontinuirano tijekom svih godina mandata provodi reformu mirovinskog sustava i to sa vrlo jasnim ciljem rasta mirovina i isto tako, održivosti mirovinskog sustava. Da je reforma točno pogođena, da je ona dobro kalibrirana, pokazuje i činjenica da su sve mirovine u mandatu premijera Plenkovića rasle za više od 63, za za više od 53%, što je oko 190 eura, a usporedbe radi, u razdoblju vlade SDP-a, prosječna sveukupna mirovina rasla je za svega 8 eura, odnosno za 2%. One najniže mirovine u proteklih 7 godina, rasle su za čak 67% ili za oko 140 eura. Posebno moram istaknuti da je od 2016. naovamo kupovna moć povećana za 20%, stoga je potpuno netočna teza da je inflacija pojela mirovine i plaće. To se dogodilo, ali u vrijeme svjetske gospodarske krize kada je na vlasti bio SDP, kada su plaće smanjivane, kada mirovine nisu uvećavane, kada nije bilo indeksiranja u 5, 5 5 perioda zaredom i kad se proračun krpao tako što je djelatnim vojnim osobama, osobama s invaliditetom uzeto gotovo 4,5 milijarde kuna iz drugog mirovinskog stupa, dakle sa osobnih računa uzeta su sredstva koja su po definiciji nasljedna, a zbog takve loše politike i dan danas mnogi ljudi i mnoge familije imaju velike probleme. Rast mirovina u mandatu premijer Plenkovića nije samo rezultat indeksacije, odnosno redovitog polugodišnjeg usklađivanja, već je to efekt sveobuhvatne mirovinske reforme koju provodi ova Vlada. Između ostaloga, rast mirovina jest i rezultat redovitog usklađivanja mirovina i ovdje moram spomenuti da je ova Vlada donijela i povoljniju formulu usklađivanja, napuštena je tzv. švicarska formula i opredijelilo se za povoljniju formulu, a ono što svakako raduje da će formula i dalje biti unaprjeđivana i unaprijeđena. Najfriškiji podacima HZMO-a govore da danas prosječna starosna mirovina bez međunarodnih ugovora iznosi 555 eura, što je 48% udjela u prosječnoj plaći, a prosječna mirovina za one umirovljenike koji imaju 40 i više godina radnog staža iznosi 811 eura, a to je 70% udjela u prosječnoj plaći, što nam samo govori da uvijek, kad je to moguće, treba poticati i apelirati na dulji ostanak u svijetu rada jer je to jedan od osigurača više mirovine u starosti, osim toga ova Vlada je osigurala i dodatnih 27% višu mirovinu za pet pet godina duljeg ostanka u svijetu rada, govorim dakako o tzv. bonifikaciji odnosno nagrađivanju za dulji ostanak u svijetu rada. Budući da se mirovine odnosno mirovinski sustav svakako čuva i zaposlenošću i rastom plaća odnosno visinom uplaćenih doprinosa jako raduje što je prosječna plaća u mandatu ove Vlade rasla za gotovo 55% što je minimalna plaća rasla za skoro sto dakle govorimo o uvećanju koje stupa na snagu od 1.1. iduće godine, a osnovica za izračun plaća u ovom mandatu odnosno zadnja dva mandata je rasla za 40% sa dodatnom napomenom da smo i neki dan raspravili o Zakonu o plaćama koji će omogućiti daljnji rast plaća temeljem načela učinkovitosti. Ono što također raduje jest i stabilno i otporno tržište rada, imamo kontinuirani rast zaposlenih, imamo rekordno nizak broj nezaposlenih, točnije tisuću više zaposlenih nego lani odnosno 76 tisuća više zaposlenih nego predlani. Na jednog nezaposlenog danas dolazi 16 16 zaposlenih, a u vrijeme SDP-a na jednog nezaposlenog dolazilo je samo četri zaposlena, a uz to u to vrijeme bila je i velika poplava od skoro 400 tisuća nezaposlenih na burzi. Ono što također moram spomenuti jest i šest isplata jednokratnih dodataka za 700 tisuća hrvatskih umirovljenika u visini između 60 i 160 eura. Ono što također pohvaljujem što je povećani mjesečni iznos nacionalne naknade za starije od 65 godina, osim toga su i fleksibilizirani uvjeti ostvarivanja te naknade, pa će gotovo duplo veći broj ljudi moći koristiti to pravo. Isto tako pohvaljujem i to što je Vlada osigurala sredstva za izgradnju i opremanje 18 centara za starije osobe i njihov trajni smještaj, što znači da se ustvari povećava broj kapaciteta odnosno kreveta za više od tisuću a ovdje moram naglasiti i pohvaliti i dodatne kapacitete koje će biti moguće konzumirati kroz centre za dugotrajni smještaj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Također iznimno značajne su promjene, pozitivne promjene donijete za 63 tisuće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ali i 30 tisuća ostalih osoba koje primaju mirovinu prema posebnim propisima i koji će od 1.1. iduće godine imati 10% višu mirovinu što u prosjeku mjesečno znači oko 100 eura. Isto tako za naglasiti je i hvalevrijedne i potrebne aktivnosti koje provodi Nacionalni zaklada za razvoj civilnoga društva, a vezane su uz financiranje projekata udruga umirovljenika i i poboljšanje kvalitete njihovog života, isto tako i aktivnosti u starijoj dobi. Paket zakona koji je pred nama dakle Zakon o obveznim obveznim mirovinskim fondovima, Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakon o MOD-u i Zakon o dodatku na mirovine. Što je osnovna poruka tih četiriju zakona? Poruka je da se njima osigurava daljnji rast mirovina za buduće umirovljenike, dakle unaprijeđuje se sustav individualne individualne kapitalizirane štednje odnosno drugog mirovinskog sustava. Što se tiče ulaganja mirovinskih fondova u alternativne investicijske fondove, što je danas jedna od najčešće anticipiranih tema ovdje, za naglasiti je da i danas mirovinski fondovi mogu ulagati i ulažu u alternativne investicijske fondove i mislim da je jako, jako bitno naglasiti tu činjenicu i svakako zatvarati prostor za bilo kakvo širenje straha i panike. Također ono što treba posebno naglasiti jesu i smjernice OECD-a prema kojima se mirovinskim fondovima treba omogućiti veće ulaganje u vrijednosne papire koji nisu nužno državne obveznice i to s ciljem većih prinosa odnosno u konačnici većih mirovina. A sve teze o nacionalizaciji i o privatizaciji su potpuno, potpuno promašene i lažne, rekla bih čak i zlonamjerne i treba ih sa indignacijom odbaciti. Podsjećam također kako je Vlada od 1. siječnja ove godine zakonskim izmjenama mirovinski sustav generacijske solidarnosti odnosno prvi mirovinski stup. Dakle, radi se o povećanju obiteljskih mirovina, o povećanju najniže mirovine, a sada je pred nama paket zakona kojim se unaprijeđuje sustav kapitalizirane mirovinske štednje odnosno drugi i treći mirovinski stup. I ovom reformom osiguravaju se preduvjeti za daljnje jačanje mirovinskog sustava, za unapređivanje kapitalizirane štednje jer se jedino jačanjem kombiniranog odnosno mješovitog sustava mogu osigurati više i adekvatnije mirovine našim budućim umirovljenicima. Cilj jest i povećati broj korisnika koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinskog stupa, dakle iz prvog i iz drugog i to osiguravanjem većih prinosa i u konačnici viših iznosa mirovina iz kapitaliziranog sustava. Najbitnije koje se donose slijedom ove četiri zakona jest povećanje broja korisnika iz prvog i drugog stupa što će se između ostaloga postići i omogućavanjem jednokratne isplate u visini do 20% ukupno kapitaliziranih sredstava

koja je također donijela ova Vlada, dakle umirovljenik može birati hoće li on koristiti pravo na mirovinu iz prvog stupa uvećanu za 27% ili iz prvog i drugog stupa s tim da su sredstva iz prvog stupa uvećana za 20%. E upravo sada temeljem ovih zakona koji su pred nama tih 20% se povećava na 27%. Ono što također moram posebno spomenuti da svi oni osiguranici koji pak ne žele da se 5% njihove kapitalizirane štednje uloži u takve fondove, dakle u alternativne investicijske fondove oni će se vrlo lako moći prebaciti u fond C kategorije i njihova štednja neće se ulagati, niti će se ona oplemenjivati u alternativnim investicijskim fondovima. Svakako pohvaljujem sve napore koje je ministarstvo, ali isto tako i REGOS, ali isto tako i udruga mirovinskih fondova koji su uložili i ulažu u financijsku pismenost, a ovim se zakonima omogućava provođenje, daljnje provođenje i jačanje financijske pismenosti. I nadalje pohvaljujem i fleksibilizaciju i diverzifikaciju ulaganja, ali isto tako i izbora korisnicima omogućavanjem promjene kategorije obaveznog mirovinskog fonda bilo kada tijekom godine, ali isto tako i duljeg ostanka u kategoriji A i to na zahtjev osiguranika do 60 godine, te ukidanjem obaveznog prebacivanja u potportfelj C. Također, mislim da ovdje treba naglasiti i važnost administrativnog rasterećenja i to kroz ukidanje i smanjenje naknada obaveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova što će sigurno povećati atraktivnost prije svega trećeg, odnosno dobrovoljne kapitalizirane štednje. Pohvaljujem i omogućavanje boljeg poslovanja modova izmjenom regulacije tehničkih pričuva kojom će se omogućiti bolje upravljanje likvidnosti i olakšati kapitalne zahtjeve i primjenu koncepta održivog financiranja na sudionike drugog mirovinskog stupa. Za kraj mislim da je bitno naglasiti da je za provedbu ovog paketa potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu i to za povećanje dodatka na osnovnu mirovinu u procijenjenom iznosu nešto više od 9 milijona eura 2024. godini, a u 2025. godini 14,6 milijona eura. I klub Hrvatske demokratske zajednice svakako pozdravlja unapređenje mirovinskog sustava kako sustava generacijske solidarnosti, tako i sustava individualne kapitalizirane štednje, odnosno drugog mirovinskog stupa. Klub HDZ-a pozdravlja kontinuirano povećanje mirovina i podržat će sva ova četiri predložena zakona, dakle Zakon o obaveznim mirovinskim fondovima, Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i Zakon o dodatku. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HNS-a, Liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče i poštovana Melita. Hajmo na početku malo razjasniti. Dakle, nitko u ovoj sabornici nije rekao ništa protiv tri zakona. Dakle, tu je sve čisto. Zakon o dodatku na mirovinu, gdje se sadašnji dodatak sa 20,25 posto na ušteđeno zadnjih 20 godina u prvom mirovinskom stupu sa 20,25 na 27%. Tu nisam čuo niti jednu primjedbu jer je to normalno i logično. Postojala je određena greška, ne može se određena osnovica dvaput umanjiti, jer je već koeficijent umanjen sa 0,75 kad se računa. Dakle, stvar čista. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima nema nikakvih primjedbi, nemaju obaveza investiranja, slobodno investiraju. Investirat će i u šire područje i oni mogu investirat u alternativne investicijske fondove, oni mogu isto tako ulagat u nekretnine, dakle imaju poprilično još veću slobodu od obveznih mirovinskih fondova. Zakon o mirovinskom osiguravajućem društvu nisam čuo niti jednu ozbiljnu primjedbu. Dakle, mirovinsko osiguravajuće društvo kad se odlučimo na mirovinu iz drugog stupa primi ušteđeni, naš ušteđeni novac koliko god smo uštedili ako se odlučimo za drugostupanjsku mirovinu. Oni se obvezuju i isplatiti određene po određenim ponudama koje mi sklapamo sa njima, odnosno korisnici sklapaju sa njima. Oni se obvezuju plaćati toliko uvećano za inflaciju. Sada imamo i novu ponudu, novu ponudu gdje možeš reći ja hoću svaki mjesec i točno toliko mjeseci u životu primati toliko u eurima. Naravno da ta ponuda mora bit viša od one druge ponude koja se usklađuje sa inflacijom. To je tako logično ne? Prema tome, sve je to aktuarska matematika, međutim mirovinska osiguravajuća društva moraju itekako taj novac koji prime iz obveznih mirovinskih fondova kapitaliziran, dakle uvećan za cirka između 40 i 43% do sada moraju i dalje ulagati. Oni isto moraju ulagati. Ne stoji kod njih novac pa rade kao banke, pa primaju iz HNB-a odgovarajuće kamate i tako. Ne, ne, oni moraju dalje ulagati. Tu isto nije bilo primjedbi. Sporni zakon kojima se ovdje najviše diskutira je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima i to zbog jedne i jedine činjenice. Nitko ne spori da se treba smanjiti naknada, da se trebaju disperzirati rizici ulaganja, da se trebaju naći nova područja ulaganja kako bi se ostvarili prinosi i stvorila dobra masa za kapitalizaciju prilikom odlaska u mirovinu. To nitko, nitko ne spori. Spori se samo oko alternativnog investicijskog fonda dakle sa državnom garancijom. Dakle to je isti, kao i svi drugi alternativni investicijski fondovi samo što bi ovaj imao državnu garanciju da u slučaju da nešto pođe po krivu će se eventualno izgubiti dobit, ali ne i glavnica. A ne i glavnica. Radi se o 5% svih ukupno do sada sredstava koje su skupljene ili nešto malo manje od milijarde eura, što bi trebalo biti usmjereno prema tom fondu. Kada će biti, da li će biti usmjereno, to ne znamo ni ja ni vi, ali mislim da ne znaju ni ljudi u ovom ministarstvu jer ne mogu reći, ne mogu odgovoriti na ono što ne znaju. Kad će se to dogoditi? Pa ako bude politička odluka da se u to ide, ovdje je samo pretpostavka da postoji negdje u nekom zakonu mogućnost. Sama procedura osnivanja takvog jednog alternativnog investicijskog fonda, s obzirom na regulatore, ne traje manje od godinu dana, dakle potpuno kasno za sve ovo o čemu se ovdje špekulira. Na kraju krajeva, da li mi i imamo u vlasništvu ili da li država ima alternativne investicijske fondove? Pa kapital fond je zatvoreni alternativni investicijski fond. Dakle on nema državnu garanciju, ali je u vlasništvu državne javne ustanove. Tko stoji iza Hrvatskog zavoda za mirovinsko? Dakle ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko je skupština zatvorenog investicijskog alternativnog fonda. Imamo li mi s tim problema? Ne, dva puta, 2006. i 2008. umirovljenici su iz dobiti tog fonda dobili isplatu božićnice. Dva puta. nema se pravo narušavati supstancu. Skupština kapital fonda je odlučila da će se dalje reinvestirati. Šteta da u tom kapital fondu nema puno više dobrih dionica da se je to moglo nastaviti isplaćivati iz dobiti, a ne narušavajući supstancu tih fondova kroz sve ove godine. to poručujem i svim onima koji žarko žele ili božićnicu ili 13. mirovinu da je to možda put kojim treba, kojim treba ići. i dosta zdravih dionica i dosta dobrih nekretnina i svega ostalog, prema tome, treba stvoriti bazu iz koje se to isplaćuje. Ne možemo definitivno, ja ne plačem nad proračunom, on je kakav je, ali on treba zadovoljiti sve građane RH od rođenja pa do smrti, dakle nitko ne može pretendirati, ajmo, ajmo, ajmo sve iz proračuna. Dakle država je vlasnica i HMID-a On je pak otvoreni alternativni investicijski fond sa privatnom ponudom. Da li imamo problema s njim? Ima i svoje društvo za upravljanje. Da li imamo problema? Za sada nije bilo nikakvog problema. Doduše, u HMID-u se nalazi mali udjeli mnogo firmi, doista bi to trebalo, trebalo raščistiti što vrijedi, što vrijedi, što ne vrijedi. Želim reći da ono što je sadržano u ova 4 zakona je vrlo ozbiljno. Mi jedini u svijetu imamo ovaj model i jedini smo odlučili sačuvati ga. Taj model trostupne mirovine je bio u velikoj opasnosti 2008. g. kada je bilo prijedloga, čak i iz financijskih krugova da se to sruši i ajmo demistificirati jednu stvar. Poljska je mogla taj obvezni mirovinski stup učiniti dobrovoljnim jer ju je to rušenje računalo se u smanjenje javnog duga. Kad je Hrvatska, koja je tada bila kandidat tek, a oni su ulazili u EU, bila kandidat, nama se to nikada ne bi bilo računalo i mi smo donijeli jedinu ispravu odluku očuvati drugi stup onakav i treći stup onakav kakav je i držati jedinstven proces mirovinske reforme. Ako i ovdje budemo za godinu, dvije kod alternativnog investicijskog fonda sa garancijom države nešto inovirali, dobro za nas, pogotovo zato što tu gubitka glavnice nema, može se izgubiti eventualno dobit, prema tome sigurno kod takvih stvari je šteta puno manja, a možda bi nam dobro došlo za gradnju puno infrastrukturnih objekata u RH, prvenstveno ciljam, ciljam na obnovljive izvore električne energije. Prvenstveno ciljam da iz jednog takvog fonda se rade hidro elektrane jer imamo brdo hidro potencijala ne narušavajući izgled okoliša, ali i to se da danas tehničko-tehnološki urediti da okoliš ostane u redu, a da mi potencijale naše hidro potencijale puno, puno bolje koristimo nego što ih sad koristimo. smo, tu smo i ne zaboravimo nikada da je 1998. trostupna mirovinska reforma donijeta konsenzusom poslodavaca, sindikata i države i da nije bilo prosvjeda građana zbog toga, nego je bilo puno nada. To što se nije dogodilo dva posto realnog rasta ne ovisi samo o nama, nego ovisi o puno, puno okolnosti realnog rasta plaća. To što nikad nismo prešli na veće izdvajanje u drugi mirovinski stup govori o tome da je možda tom reformom prvi mirovinski stup bio poddimenzioniran i da nam je dosta ljudi završavalo u nejednake uvjete mirovine, da smo radili projekcijom prvog stupa i sa penalizacijama i sa proširenjem vremena obračuna za odlazak u mirovinu, neke stvari koje su nas, rezultati su nas sustizali, pa smo morali intervenirati. Prema tome, situacija je poprilično i jednostavna i bila komplicirana ako je želimo razumjeti sa kojim željama smo počeli i što smo u međuvremenu morali raditi. Ono što uvijek kad razgovaramo o trostupnom mirovinskom osiguranju uvijek nam izostane jedna vrlo važna, najvažnija lekcija. Najvažnija lekcija ovdje je visina bruto plaće, visina bruto plaće. Da su socijalni partneri bili cijelo vrijeme na razini kad se ovo stvaralo i da su se borili za visoke bruto plaće, a da nisu pristajali na dosta velike sume neoporezivih isplata vjerojatno bi stanje bilo bitno drukčije i sa drugim stupom, vjerojatno bi već danas desetak posto više ljudi koristilo prvi prvi i drugi mirovinski stup i izuzetno cijenim ovdje nastup našeg kolege Bakića koji je slikovito to uvijek rekao možemo ovo napadati, možemo branit sve, ali imajmo jedno na umu, jedno na umu, a to je ovo je uvijek jedna četvrtina naše buduće mirovine. Nemojmo razmišljati o tome da to može kompenzirati, preskočit, povećat onaj dio od 15% doprinosa koje uplaćujemo u prvi mirovinski stup. ne smijemo nikada, nikada tu sliku zaboraviti. I zadnje što želim reći sa ove govornice je da je štednja, obvezna štednja u obaveznim mirovinskim fondovima u stvari i naša zaštita, naša sigurnost u slučaju smrti osiguranika. To je zaštita za njegovu obitelj. Od 2015. ako se ne varam, ako netko premine tijekom rada njegova obitelj će dobiti sve bez poreza ono što je I za, bit će još prilike u pojedinačnoj raspravi. Želim reći da će klub HNS-a i nezavisnih zastupnika podržati sva ova četiri zakona. (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. **Dretar, Hvala lijepa poštovane kolegice i kolege. Da, naravno u ovom paketu od četiri zakona nije problem podržati i ono što je zdravo i ono što će generacijama i generacijama Hrvata koji već jesu u mirovini ili će u nju uskoro ući ili u nekakvom budućem vremenskom roku može donijeti dobro. Dapače, da Zakon o dodatku na mirovine koji omogućuje korisnicima mirovina iz oba mirovinska stupa koji pak ostvaruju pravo na osnovnu mirovinu iz prvoga stupa, jedinstvenu stopu od 27% neovisno o tome kada je navršen mirovinski staž apsolutno nije u pitanju podržati zato što se radi o zdravom prijedlogu, nije dakle sva oporba ona koja napada sve. Zakon o mirovinskom osiguravajućem društvu, odnosno mirovinskim osiguravajućim društvima vrlo jednostavno definira dobivanja sredstava iz obveznih mirovinskih fondova i ulaganja radi daljnjih ostvarenja profita. Niti tu, dakle nemamo ništa upitno jednako kao ni u Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. No, ono što ste čuli i tijekom rasprave u prvom čitanju, tako eto i u drugom čitanju i između toga na raznim tiskovnim konferencijama i u javnom prostoru upravo ovaj problematični fond, odnosno članak 45. Konačnog prijedloga zakona u izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koji mijenja članak 126. pa će u stavku 2. pisati: Najmanje 5% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u udjele, dionice ili poslovne udjele alternativnih investicijskih fondova sa garancijom povrata najmanje cjelokupno uloženih sredstava na kraju trajanja alternativnog investicijskog fonda. Pri tome, jamstvo daje Vlade Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske, druga država članica itd. itd. Dakle, definiramo nekakav strateški fond koji ulaže u hrvatsko gospodarstvo minimalno 30% mora uložiti ovdje, ovdje, to su izmjene koje smo vidjeli nakon prvog čitanja, pa onda, što nam ustvari kaže ovo obrazloženje zakonskih promjena. Obvezni investicijski fond postoji da bi eventualno došlo do ekstraprofita uz uvjet da država jamči najmanje cjelokupno uloženim iznosom. Eto, u slučaju fijaska kao što smo spominjali, opet će uskočiti država. Kratko i jasno, država jednako porezni obveznici, poreznici, obveznici jednako svi vi. Svi mi kada vadimo novac, gubimo nešto od svoje mirovine, toga moramo biti svjesni svi. Vidimo i dodatna obrazloženja izmjena i dopuna gdje stoji da se kao obvezno ulaganje imovine mirovinskih fondova kategorije A i B uvodi dakle ulaganje od 5% neto vrijednosti udjele alternativnih investicijskih fondova. Tu je ta garancija najmanje povrata cjelokupno uloženih sredstava. E sad, što je tu nama, naravno, upitno? Čuli ste već od mnogih kolegica i kolega, premda možemo koristeći internetske tražilice naći nekakve slične slučajeve da se u alternativne investicijske fondove investira na ovaj način pa eto, pretragom nisam ni ja našao, premda predlagatelj spominje invest EU, nigdje ih nemamo sa državnom garancijom i to, evo, do sada još nismo dobili odgovor, osim naravno, dosta neodređenih neizravnih tvrdnji koje realno, ne vode nikamo. Dakle, koja je tu problematika. Ono osnovno što nam je poštovani g. državni tajnik Vidiš rekao, fond, u, ovdje u uvodnoj raspravi, fond će biti koristan za hrvatsko gospodarstvo, Vlada će kontrolirati rad toga fonda. Odlično. Zvuči izvanredno, zvuči kompetentno, zvuči dobronamjerno, da ne ispadne da napadam, no, podsjetimo se, samo na nivoe odgovornosti Vlade Republike, Hrvatske naravno, prilikom, recimo, kontroliranja rada bivše ministrice Žalac, evo, opet je nedavno Europski ured javnog tužitelja iščeprkao još jednu dodatnu razinu i još jedan dodatni razlog za novu optužnicu, Vlada je i u tome slučaju kontrolirala rad i ministrice Žalac i cjelokupnog gospodarstva, odnosno njenog ministarstva, pa se, evo, dogodilo da su se privatne fešte i rođendani plaćali europskim novcima. Dakle Vlada je to trebala kontrolirati. Vlada je jednako tako, kontrolirala i proces izgradnje vjetroelektrana pa znamo koje je sve kaznene postupke i procese taj izuzetno korumpirani slučaj u Hrvatskoj pokrenuo. I to je Vlada trebala kontrolirati. Vlada je jednako tako, trebala imati kontrolu i nad dodjelom sredstava Geodetskom fakultetu od strane ministrice Obuljen Koržinek, da, da. I to je Vlada trebala kontrolirati. Ali, nije. Pa dakle, kada čujemo argumentaciju da će Vlada kontrolirati rad ovog fonda, moramo se opravdano zapitati hoće li ona to moći, hoće li ona to znati i hoće li ona to, na koncu konca, htjeti ili još najgore pitanje, hoće li ona to smjeti? Jer naravno, u generaciji korupcije u Hrvatskoj možemo slobodno uočiti gomilu sistemskih zločinaca koji ulaze u koruptivne odnose sa državom, iz toga izvlačeći ogromne financijske dobiti, što za sebe, što za cijelu svoju koruptivnu hobotnicu. Dakle, bez Vlade ne ide. Korupcija jednako Vlada, korupcija jednako sustav. E pa sad, nadajmo se da će ovaj sustav moći, htjeti, znati ili smjeti kontrolirati one koji će raspolagati sa 5% neto vrijednosti fonda, dakle gotovo milijardu eura. Pa recimo, pogledajmo, ja sam ovdje napravio jednu projekciju, evo, naime, ne znamo kada će biti osnovan taj fond, ne znamo tko će biti osnivač, ne, ne znamo, naravno, to će se dogoditi u nekom vremenu koje je ispred nas. Pretpostavimo da je milijarda eura ovdje. Država osniva takav jedan alternativni investicijski fond i on u početku dakle ima kapital od gotovo milijardu eura svih nas kojima se to uzelo iz naših plaća. Dakle dobro jutro svima, imamo milijardu eura. Gdje to uložiti? Prvi prijedlog je ovdje koji vidimo, nekretnine. Prvo, hoćemo li ulagati u neaktivnu imovinu RH? Hm. Mislim da je to problem, to smo nedavno tijekom glasovanja o Zakonu o turizmu i raspravi o Zakonu o turizmu rekli da fond, odnosno institucija koja upravlja državnom imovinom ne zna što ima, ne zna gdje ima, ako i zna što i gdje ima, ne zna koliko to vrijedi. Dakle u neaktivnu imovinu u vlasništvu RH ne možemo ulagati zato što ona jednostavno nije regulirana, popisana i naravno, valorizirana. U što ćemo onda ulagati ako ulažemo u nekretnine? U otvoreno tržište nekretnina? Pa vidimo i sami da svaki put kada država raspiše natječaj za POS, cijena stanova skoči 2, 5 ili 8%. Što će se dogoditi ako država uđe na tržište nekretnina sa milijardu eura. Evo, zamislite, što će se dogoditi kad država ulazi na, konkretno, pravo istinsko realno tržište nekretnina sa milijardu eura. Što će država kupovati stanove? Kupovati poslovne zgrade odnosno taj fond? Što će on raditi, moram priznati, nije mi jasno. Hoće li država ulagati u demografsku politiku, zamislite koliko bi neke potencijalne, buduće koristi Hrvatska imala od toga da se u demografske politike uloži milijardu eura? Nažalost te politike i provođenje tih politika, koliko god dobro financirano bilo, nema izravni profit, naravno. To će se tek vidjeti kroz generacije i generacije. Dakle niti tu taj alternativni investicijski fond ne bi vidio interes za investicijom od milijardu eura. U što ćemo dalje, recimo, investirati? Hoće u industrijsku proizvodnju? Smije li država ulagati u industrijsku proizvodnju u vlastitoj državi? Mi smo zemlja članica EU, mi smo zemlja članica koja jako dobro sluša signale iz Bruxellesa i sasvim sam siguran da kad bi takav alternativni investicijski fond želio uložiti u hrvatsku industrijsku proizvodnju, iste sekunde dobio pec-pec, ne iz Bruxellesa, to se ne smije raditi, dakle niti to što bi rekli ne dihta. Gdje ćemo onda još uložit? Oćemo u turizam stavit milijardu eura? Kakav turizam? Definirali smo nedavno Zakon o turizmu. Zakon o turizmu nam je naravno kao i svaka osnovna spoznaja o turizmu rekao da je turizam poslovna grana sa izuzetno dugačkim rokom povrata investicija, i do 30.g., dakle možda idealna prilika za AIF. No, je li AIF prilika za AIF. No, je li AIF takav da očekuje dugoročne relativno ne prinose? Pa naravno da nije, zato se i osniva s ovim udjelom od 5% i državnom garancijom, dakle gotovo da, možemo reći da nemamo baš neko rješenje gdje bi točno taj fond investirao. No, ukoliko, kao što je navedeno u raspravi nekoliko kolegica i kolega, ako taj fond osnuje jedan trast mozgova kojem naravno na čelu piše korupcija onda smo otvorili Pandorinu kutiju u kojoj bi se stvarno moglo dogoditi sve ovo što su u uvodnoj raspravi rekle kolegice i kolege, a možda i nešto još gore. Podsjetit ću vas dragi moj hrvatski narode, dok se ovdje loptamo stotinama milijuna eura, milijardom eura, da nam evo podaci HZMO-a govore da u Hrvatskoj imamo tisuće i 2 stotine 34 korisnika svih mogućih mirovina koje spadaju u sustav i da je prosječna mirovina svih njih i 94 lipe. Eto, to bi bio precizan podatak, evo ga ovdje, hvala poštovanom kolegu, kolegi Paviću koji mi je dao informaciju gdje su ti podaci, mislim dostupni su svima naravno. 449 eura i 94 eurocenta, to vam je dame i gospodo prosječna mirovina. Hoće li se ulaganjem 5% u AIF državnom garancijom u iznosu od gotovo milijardu eura vaša mirovina u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti povećati za jedan jedini euro ovaj zakon nam ne govori, ovaj zakon nam ne jamči, on nam jamči da će to možda jednoga dana negdje biti, kako bi rekli…/Govornik se ne razumije./…u jednoj dalekoj udaljenoj galaksiji. Nismo sigurni, al ono što sigurno znamo je da mirovinski sustav ne može pomoću ovakve jedne mudrolije izgenerirati visoke mirovine, to jednostavno nije moguće. A sad da ja patetično govorim ovdje o niskim hrvatskim mirovinama ne mogu, nit sam u mirovini, ali vidim kako žive moji roditelji odnosno moja majka, vidim kako žive ljudi po Hrvatskoj, a to draga moja javnosti najbolje vidite i vi, pa pretpostavljam da je draga moja javnosti i vaš odnos prema ovim zakonima jednak kao i odnos Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.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 Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Evo žao mi je što ovdje govorim samo jednom zastupniku i, odnosno dvojici zastupnika i državnoj tajnici, pardon, tajniku i suradnici, ali evo takva je situacija, takva je zapravo zainteresiranost. Ja sam mislio da će ovdje biti svi vladajući i da će govoriti svi o ovom zakonu s obzirom da smo prošli puta u prvom čitanju ustvrdili iz opozicije da ovaj Zakon o obveznim mirovinskim fondovima nije dobar zato što se izdvaja tih 5% sredstava u taj AIF kojim će upravljati država i koja će zapravo nakon toga garantirati samo do onog iznosa koliko je u taj fond uloženo bez da imam prinosa odnosno bez da ima kamata. Onda sam danas pitao g. tajnika zašto država ako smatra da je toliko dobro ulaganje u taj AIF, zašto onda država ne garantira i sa prinosima koji su na razini prinosa od recimo državnih obveznica? Nisam miješao g. tajniče da bi ispalo da se ja nešto miješam, ne miješam ništa nego samo sam rekao da u toj visini, možemo, mogli smo reći da to bude u visini evo sad novih kamatnih stopa koje banke daju za oročena sredstva, to je negdje oko 2 i nešto posto, zavisno od banke u kojoj imate sredstva uložena, ali banke su shvatile da ukoliko neće podići kamatne stope na oročena sredstva da će ljudi zapravo svoja sredstva ulagati u obveznice, u vrijednosne papire koje izdaje države i da će zapravo na taj način novac iz banaka otići i banka neće imati obrtnih sredstava, pa su se malo trgnuli i ipak su te kamatne stope povećali. E ono što je govorio kolega Dretar, drago mi je da je to spomenuo, nisam mislio inače o tome govoriti, ali evo možemo reći da je prosječna mirovina svih umirovljenika 449 eura i 94 centa. To su službeni podaci koji su za listopad 2023.g.. Nažalost, nemam službene podatke o prosječnoj isplaćenoj plaći u listopadu 2023.g., pa ne mogu izračunati točno učešće mirovine u, prosječne mirovine u prosječnoj plaći, ali ću uzeti podatke iz kolovoza 2023.g. za prosječno isplaćene plaće, pa onda ispada da je prosječna mirovina, s time da su, moram napomenuti da su plaće u kolovozu bile manje, pa bi ti postoci sada bili još manji kad bismo uzeli plaće iz listopada 2023.g., ali kad stavimo u odnos prosječno isplaćene mirovine u listopadu ove godine i plaće koje su isplaćene u kolovozu ove godine onda dobijemo učešće mirovine u plaćama 41,96%. Kad sam ovdje govorio o tom problemu prije nekoliko mjeseci onda mi je ministar ovdje dobacivao da ne govorim istinu, a sada vidite na temelju podataka koji su dostupni na stranicama mirovinskog osiguranja i na stranicama Zavoda za statistiku, vidite da smo ipak govorili točno, da smo govorili istinu i da su te brojke bile točne. Taj postotak se sad nešto povećao. E, onda su govorili da zapravo moramo izuzeti mirovine koje su zapravo isplaćivane iz inozemstva jer su one manje, jer one smanjuju prosjek. Međutim, kad, kada i to stavite u prosjek, te, kad taj iznos izostavite onda se dobiva maksimalno 43,72% učešća prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Znači da smo daleko od onih brojki koje se ovdje pokušavaju nama nametnuti i koje se pokušavaju zapravo hrvatskoj javnosti prikazati kao veliki uspjeh Vlade Andreja Andreja Plenkovića, znači to zapravo nije točno jer rast mirovina u postocima u, prosječne mirovine, učešće mirovine u plaći je narastao za svega nekoliko postotaka, a ne za ono kako oni tamo govore da je to naraslo za više od 10%, tako da je to kao prikazano kao neki veliki uspjeh, međutim evo to nije točno. Osim toga moramo malo razmisliti i o BDP-u, o rastu BDP-a koji je 2022.g. bio otprilike oko 66 milijardi i 945 milijuna eura, ukoliko ćemo računati da će biti porast ove godine za nekih 2%, 2,8%, kako je to bilo napisano na stranicama Vlade, možemo reći da će onda BDP ove godine biti otprilike negdje oko 68 milijardi i 817 milijuna eura, pa se onda možemo pitati koliko je to učešće mirovina u BDP-u, što je isto tako lako izračunati. Evo maloprije sam dobio informaciju točnu od g. tajnika kolko je to, kolko je uplaćeno, kolko se uplaćuje godišnje u I. mirovinski stup od strane zaposlenika, što ispadne otprilike ono što piše u proračunu, negdje oko 4 milijarde i 350 milijuna eura odnosno ako gledamo ono što se isplati od mirovina na nivou godine, ispada da se isplati u, da će se ove godine isplatiti mirovina u vrijednosti otprilike oko 7 milijardi eura, što znači da je neka pokrivenost otprilike 60%. I onda naravno da se svi pitamo kako je to moguće da nam svi govore ovdje i predstavnici Vlade i predstavnici većine govore dobro je, divno je, krasno je, mirovine rastu, rastu plaće, sve to raste, prosjeci su dobri, a narod loše živi. Evo reći ću vam jedan primjer, maloprije svi su govorili o tržištu nekretnina, govorili su o skupim stanovima odnosno o visokim cijenama nekretnina, pa ću vam samo reći da je prosječna plaća u građevini manja od tisuću eura. Međutim, ako gledamo prosječnu plaću gđe. Dalić i jednog građevinara onda će ispasti da oni u prosjeku imaju plaću otprilike 7 tisuća eura. E sad, gdje je problem? Problem je u tome što je 13 tisuća eura dobila gđa. Dalić u svoj džep, a jedan građevinar je dobio samo tisuću eura. Prema tome, ti prosjeci su nažalost takvi kakvi jesu, međutim imamo jako veliki broj ljudi koji su ispod onog prosjeka i to nije dobro. Tu su problemi koji zapravo generiraju još veće probleme i kod zaposlenih i kod penzionera koji, evo kao što smo čuli, primaju prosječnu mirovinu od 449 eura I onda kad to sve skupa malo stavimo u kontekst sa inflacijom koja još uvijek raste, doduše navodno raste sporije nego što raste u inozemstvu, onda se nalazimo kod još većeg problema jer naši umirovljenici jednostavno ne mogu normalno živjeti sa svojom mirovinom koju primaju. I onda kad još se čuje da će budući umirovljenici odnosno da će svi oni koji će izdvajati u II. stup mirovinskog osiguranja u budućnosti morati na neki način se odreći 5% sredstava, onih koje su oni uložili u taj fond jer će tolko biti izdvojeno iz fonda u AIF kojim će upravljati država, na način kako ona sad upravlja mislim da se to sve skupa neće odraziti na dobar način na penzionere. Zato sam i pitao g. tajnika, evo sad je došao ovdje, zašto država ne garantira ne samo onom osnovicom koja se uplaćuje u taj fond nego i nekim prinosom koji bi mogao biti u rangu državnih obveznica? Znači ja nisam to miješao nego sam samo pitao zašto taj prinos ne bi mogao biti u rangu s obzirom da garantirate da će tamo biti prinosi daleko veći da će se tamo nešto dogoditi pozitivno. No ovdje su kolege, pomiješale su kad su govorili o mirovini onda su pomiješali dva pojma. Nemojmo zaboraviti da jedan dio mirovine i taj prosjek koji govorimo o 449 eura i 94 centa, to je mirovina iz I. mirovinskog stupa, prema tome to sa II. mirovinskim stupom nema veze. Svi oni koji su imali novac u II. mirovinskom stupu su nakon odlaska u mirovinu potpisali ugovor sa osiguravajućim društvom i nakon toga su dobivali novac iz tog društva kao svoju mirovinu, znači dodatak na tu mirovinu, to zavisi od tog kolko su uplatili kroz svoj radni vijek, obično to nisu veliki novci. Međutim, evo sad je ipak i tim ljudima koji su zarađivali malo i imaju malo novaca u tom II. mirovinskom stupu bit će im zakonom omogućeno da im se isplati 20% tih sredstava i da mogu sa tim sredstvima riješiti neke svoje probleme koji su im se možda nagomilali kroz radni vijek i možda da isplate odnosno otplate neki kredit ili kupe nešto što nisu mogli kupit do tada. Međutim, to nije dovoljna garancija da će se i u budućnosti sa tim sredstvima događati nešto pozitivno. Taj rast od 5-6% godišnje koji, odnosno prihod koji bi mogao biti na tih 5% to će mirovinu povećati minimalno, a opet rizik je dovoljno velik da se svi zabrinu i pitaju se zašto tako to država radi? I onda se s pravom pitaju neki zastupnici, dobro pa kako je to si dozvolio g. Plenković, da ne odustane od tog zakona s obzirom da su prošli puta u prvom čitanju svi oporbeni klubovi bili protiv toga, da su svi upozorili na probleme ulaganja u taj AIF da su svi upozorili na problem garancije države, da su svi upozorili na to da tu može biti problem i sa Europskom komisijom i da se može dogoditi da zapravo to sve skupa niti ne uspije. Danas smo čuli objašnjenje od g. tajnika da, ja sam zapravo, ja sam konstatirao da će se taj fond sigurno ovoga osnovati, pa je tajnik rekao da to nije ipak sigurno, da će se tek napraviti procijene i nakon toga vidjeti hoće li se taj fond osnivati ili neće. Ali bojim se da se tu neće od toga odustati s obzirom na to da je očito nekome novac potreban. Ja neću tu spominjati Vujnovca, neću spominjati sve one koji su bili ovdje prozivani, ali vam reći da smo svi mi zabrinuti s obzirom da znamo da je HDZ-ova Vlada prvo posegnula za tvornicama, pa su većina tih tvornica propale, pa su nakon toga posegnuli za hotelima, pa su hoteli nestali, pa su nakon toga posegnuli u mirovinski fond na način da su rekli, e gledajte ne trebaju svi oni koji su obveznici plaćanja mirovinskog doprinosa taj doprinos plaćati ukoliko im je plaća mala, pa ćemo sad opet imati još jednu nepravilnost više odnosno nepravednost više, a to je da će imati mirovine oni koji su uplaćivali u mirovinski fond i oni koji nisu uplaćivali imat će kasnije istu mirovinu, što je zapravo katastrofa i za one koji rade i za one koji uplaćuju, a i za one koji će kasnije primati mirovinu. I sad smo se našli u situaciji da su rekle, e sad nije to dovoljno sad ćemo posegnuti i za vašom privatnom imovinom i jednostavno ćemo jedan dio od tih novaca koje ste vi uplatiti da biste kasnije imali normalnu mirovinu, uzeti i sa njima ćemo gospodariti kako se nama svidi. Ne znam, hoće li to biti dobro, ja mislim da neće. Rekao sam i prošli puta, mi kao Klub Socijaldemokrata za takav zakon ne možemo glasati, smatramo da to nije dobro. Ostale zakone ćemo podržati, kao što smo ih podržali i prošli puta. Smatramo da je ipak to veliki doprinos za napredak mirovinskog sustava, a za ovakav zakon gdje se pokušava upravljati sa novcem fizičkih osoba na način da fizička osoba nema uvida što se s tim novcem dešava i da nakon toga još kad se taj novac uzme se ne garantira nikakav prihod nego se garantira samo povrat tih sredstava, mislim da to ne može podržati nijedan oporbeni klub. Hvala lijepa.

evo i našeg priloga ovoj potpuno nezanimljivoj raspravi, pa ću ja pokušati da je održim na tom tonu. Ne, ne, njihova rasprava ne samo da nije baš zanimljiva nego nisam siguran i kome treba, to govorim naprosto na tragu onog što je rekla kolegica Puljak, dakle mi smo u jednom rekordnom roku dobili ovaj novi, ovaj paket zakona nakon prvog čitanja faktički u neizmijenjenom obliku i sa faktički potpuno ignorirajućim prilozima raspravi, dakle ništa u suštini od pitanja koja smo postavljali ili dilema koje smo imali, ništa od toga nije adresirano niti u ovim zakonima, niti u u obrazloženjima tih zakona i zato je gotovo potpuno deplasirano sad o njima govorit kao nečem novom, a i jednako kao što mi je deplasirano o njima govoriti na način da sad iščitavamo sve moguće statistike iz HZMO-a o ovakvim ili onakvim o ovakvim ili onakvim mirovinama, o indeksaciji, o kretanjima, trendovima, mislim to sve naravno piše i dakako da je apsolutno važno, al to nije predmet ova 4 zakona. Zato će moja rasprava biti sasvim kratka, ja ću samo dvije stvari reć, jednu, prvo o nečemu što zanima samo mene i drugo, o nečemu što zanima ja mislim sve, pa sad vi odaberite šta želite. Dakle ono što zanima samo mene očito, a ne zanima niti predlagatelje je zapravo definicija osnovne mirovine s kojom ja mislim da mi imamo veliki problem do mjere do koje neki važniji službenici možda čak ne, ne, ne, ne razumiju što s tom definicijom nije dobro koliko god zamorno bilo čitati zakonske članke nema mi druge nego da zaplivam u to, u to more jer ne znam kako da vam drukčije objasnim. Dakle osnovna mirovina je nešto što je definirano Zakonom o mirovinskom osiguranju. To je onaj zakon koji regulira I. stup i to je definirano u čl. 91. i kaže taj čl. 91. da osiguraniku u tom obaveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje dakle osiguraniku koji danas živi i osiguran je u RH i koji i koji se opredijeli za ostvarivanje prava na mirovinu i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje dakle govori se o osiguranicima koji se opredijele za kombiniranu mirovinu iz dva stupa, e dakle tom osiguraniku, a koji je ostvario staž osiguranja u razdoblju do početka primjene obaveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, dakle do 1. siječnja 2022., takav sam ja npr., al nisam jedini, evo i potpredsjednik parlamenta isto je radio prije 1. siječnja 2022., dakle mirovina za takve osiguranike iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti tj. iz I. stupa određuje se na način da se dio mirovine koji mu pripada za mirovinski staž navršen do tog dana 1. siječnja 2022. određuje određuje kao da je bio osiguran samo tako kako je i bio naravno, a dio mirovine koji mu pripada od tog dana, dakle od 1. siječnja 2022. određuje se kao osnovna mirovina. Dakle po definiciji osnovna mirovina je onaj dio mirovine iz I. stupa koji smo zaslužili nakon 1. siječnja 2022., to i samo to. To će dakle reć da je temeljno krivo za osiguranike koji su se opredijelili za kombinirani sustav reći da se njihova mirovina sastoji iz dva dijela, iz mirovine iz drugog stupa i iz osnovne mirovine jer ono što ide iz prvog stupa ima još jedan dio osim osnovne mirovine. Ima onu prethistorijsku mirovinu, ono prije 1. siječnja 2022. ono što je zarađeno stažom do tog datuma i taj se uporno ignorira u svim člancima zakona, a jednom kad više ne bude nas koji pamtimo šta to je i šta je trebalo tu pisati, onda više nitko neće znat to ispravit. Evo ja ću vam citirat šta vam piše u članku 100. stavka, stavku 2, članka 100 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Tamo piše da se ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa za te osiguranike koji ostvaruju pravo na kombiniranu mirovinu da će se prenijet mirovinskom osiguravajućem društvu kad se član odluči za kombiniranu mirovinu, a da mu se tom članu, iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti određuje osnovna mirovina. Nema ni spomena o ovom prethodnom dijelu. Dakle mirovina ovim ljudima je određena kako ovaj članak ovdje, kako taj članak glasi, određena je krnje. To krnje je točno ako niste bili zaposleni i osigurani nikad prije 2022. godine. Ali ako jeste to nije adekvatno. Ja sam na to upozorio u izlaganju u prvom čitanju ovog paketa zakona i dobio sam obrazloženje. Dakle predlagatelj zakona se očitovanja u svojim obrazloženjima. Ta obrazloženja su napisana i ona su neadekvatna, ona opet pokazuju zapravo da se ne razumijemo o čemu pričamo. Ja, ja to zaista ne mogu razumjet ali apeliram,

To je pitanje unutar ovakve zakonske regulative naprosto preciznog pisanja članaka koji se vežu jedan na drugi ili koji povezuju jedan zakon s drugim. Ok, to je toliko o tome što zanima samo mene. Evo što je zanimalo samo sve ili možda samo ponekog ne, a to je naravno obaveza mirovinskih fondova da 5% svoje neto imovine iz fondova kategorije A i fondova kategorije B ulože u alternativne investicijske fondove s garancijom države. Ja ću stvarno ne, neće mi bit teško ponovit šta sam rekao šta je loše s tim, šta nas uznemiruje u vezi s tim, ali mislim ništa novo neću reć. Uglavnom to je zajednički nazivnih svih nas iz opozicije koji smo o tome govorili. Dakle to što država diverzificira mirovinski portfelj na način da umjesto čistog duga nudi povrat na državne projekte uz garanciju poreznih obveznika to je jako, jako čudno i uznemirujuće. Jer osim investicijskog tu postoji i politički i fiskalni rizik i postoji moralni hazard i puno je o tome pričano. I zapravo je posebno uznemirujuće to što se zapravo slabo toga zna o alternativnim investicijskim fondovima s državnom garancijskom i slabo toga je objašnjeno i indikativno je to da na ponovljena pitanja kolegica i kolega iz opozicije gdje to još postoji, odgovor izostaje, a zapravo je jasan. Ne postoji nigdje. To je naš eksperiment. I nejasno je zašto država inzistira da mirovinski fondovi svoj novac ulažu u te nove, taj novi instrument. Jer to otvara prostor netransparentnim akcijama ili intervencijama tipa Agrokor i mi tamo, mirovinski fondovi i u bilo čemu slično ne bi smjeli sudjelovat. Ne mirovinski fondovi čija priroda s poslovanjem mora biti konzervativna i oprezna, ne bi smjeli sudjelovat s našim mirovinskim novcem. Ponovit ću još jedanput, radi se o približno milijardu eura, nešto manje od milijardu eura. Zašto je ova rasprava skoro pa bespredmetna? Govorili smo o tome svi de facto iz opozicije prije nepuna valjda, koliko, tri tjedna ovdje. Čuli su se razni argumenti, čula su se razna pitanja, neki od nas znaju malo više o tome, neki od znaju malo manje o tome ali smo se informirali, čuli smo što je zabrinjavajuće, čuli smo što je uznemirujuće. Htjeli smo neke odgovore i sad nakon svega, nakon cijele diskusije, nakon cijele diskusije, ja ću vam pročitat šta kaže za predlagatelj ovog zakona u svom obrazloženju. Predlagatelj ovog zakona u svom obrazloženju kaže nisu prihvaćene primjedbe zastupnika Damira Bakića, Željka Pavića, Marijane Puljak, Davora Dretara i sad da ne nabrajam dalje, dakle nisu prihvaćene dalje. Naime osnivanje alternativnih investicijskih fondova uređeno je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima kao da to mi nismo znali, kojim je dakle tim zakonom određeno također propisana su pravila alternativnog investicijskih fonda i to da su, da su dakle pravila osnovni dokument kojim se utvrđuju sve bitne karakteristike prava i obaveze te će se njima među ostalim urediti povjerenički odnos između upravitelja fonda i ulagatelja te alternativnog investicijskog fonda i ulagatelja, istim zakonom je propisano da navedena pravila moraju sadržavati informaciju o načinu i učestali isplate, prihoda ili dobiti alternativnog investicijskog fonda imateljima udjela. Dakle tu pišu nekakve stvari iz toga kako je djelovanje alternativnih investicijskih fondova zakonski postavljeno i tu piše nula obrazloženja o tome zašto se alternativni investicijskih fondovi pojavljuju u ovom zakonu i zašto je obaveza mirovinskih fondova da 5% neto imovine iz fondova kategorije A i B usmjeravaju tamo. To nije obrazloženje. Onda ne znam zašto bismo sad dalje trebali uopće o tome više razgovarati. Ali želim biti fer koliko je mislim svakako da, svakako da, svakako kao, kao, kao i uvijek što nastojimo u svakoj raspravi i ponovit ću i sada i danas i ovom prilikom, mi svakako apsolutno pozdravljamo izmjenu zakona, dodatku na mirovine, to je bilo potrebno, to je ispravljanje velike prethodne pogreške i to je apsolutno za pozdraviti. Mi naravno pozdravljamo i fleksibilizaciju odnosno, odnosno odnosno kako da kažem slobodnije raspolaganje novcem iz drugog mirovinskog stupa u trenutku umirovljenja u smislu da se relaksiraju odredbe oko prava na povlačenje jednokratnog iznosa u trenutku umirovljenja. Evo s tim bih ovdje završio. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govorit poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče Vidišu, poštovana ravnateljica uprave Čičak, poštovani kolege i kolegice u Hrvatskome saboru. Ja ću se u ovoj pojedinačnoj raspravi, prije svega referirati na kronologiju mirovinske reforme ali s naglaskom na vrijeme od 2018. nadalje, s time da svakako moram napomenuti da se mirovinska reforma provodi od 2002. godine kad su osnovana 4 obavezna mirovinska fonda, a isto tako u 2014. godini su osnovani podportfelji odnosno kategorije A, B i C fondova, s time da će moja rasprava biti usmjerena upravo na vrijeme Vlade premijera Plenkovića i da ću nastojati odgovoriti na pitanja što je ova Vlada napravila, što je poduzela da mi danas imamo rezultate, da su sve mirovine rasle za više od 53%, a one najniže za čak 67%. Dakle ti rezultati jesu efekt mirovinske reforme koju ova Vlada kontinuirano provodi, oni su i efekt indeksacije odnosno polugodišnjeg usklađivanja ali ne samo indeksacije. Taj rast mirovina koji sam navela jest puno, puno više od indeksacija, od indeksacije i sad ću se referirati na osnovne izmjene koje je dovela odnosno donijela ova Vlada u prethodnim paketima i ovom paketu zakona, vezanih uz mirovinsku reformu. Dakle prisjetimo se da je proširen krug umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu i to od 1. kolovoza 2022. je taj krug dodatno proširen i na korisnike obiteljske mirovine, a neki dan smo to proširili i na hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata, trenutačno to pravo koristi više od 27,5 tisuća naših građana. Također ono što uvijek posebno pohvaljujem jest i jedna demografska mjera unutar mirovinske reforme, a to je dodatni mirovinski staž za svako rođeno ili posvojeno dijete temeljem kojega je mirovina u prosjeku veća za 2% po djetetu, što danas koristi više od 63 tisuće korisnika mirovine. treba naglasiti da je unutar mirovinske reforme iz 2018. godine napušten tzv. švicarski model usklađivanja mirovine i donijet je novi povoljniji model koji se odnosi na usklađivanje temeljem potrošačkih cijena i rasta plaća i to u korist povoljnijeg parametra. Dakle govorimo o suodnosu 70/30 odnosno 30/70 u odnosu povoljnijeg parametra, a isto tako ono što itekako pozdravljam, jesu najave iz Ministarstva rada za daljnjim unapređenjem tog usklađivanja odnosno modela usklađivanja mirovina. Više je nego udvostručeno povećanje polaznog faktora za kasniji odlazak u starosnu mirovinu. Ovdje govorim o tzv. bonifikaciji odnosno o nagrađivanju ljudi koji idu kasnije u mirovinu, koji dulje ostaju u svijetu rada i s obzirom na zakone koje je predložila ova Vlada Hrvatskome saboru, ta bonifikacija može iznositi do maksimalno 27% za 5 godina duljeg ostanka u svijetu rada. Prema najfriškijim statističkim podacima statističkim podacima HZMO-a, dakle govorim o pregledu osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja i to za listopad 2023., što se odnosi na isplatu u studenome ove godine, ukupna starosna mirovina iznosi 555 eura, što je 48% udjela u prosječnoj plaći, dok je prosječna mirovina, starosna mirovina s mirovinskim stažem od 40 i više godina 811 eura, što je više od 70% udjela u prosječnoj plaći i upravo nam taj podatak govori da dužina staža odnosno boravak u svijetu rada je jedan od parametara koji itekako utječe na visinu buduće mirovine i da uvijek trebamo apelirati i poticati kad god to možemo na dulji ostanak u svijetu rada. Ono što također valja naglasiti i ono što moram pohvaliti jest što je ova Vlada temeljem mirovinske reforme iz 2018. dala mogućnost povoljnijeg izbora mirovine, dakle o čemu se radi? Temeljem te odredbe te odredbe umirovljenici imaju mogućnost izabrati mirovinu samo iz I. stupa + 27% ili iz I. i II. stupa, ali dosad + 20% na I. stup, a odsad temeljem ovog paketa zakona + 27% također na taj iznos, što smatram vrlo pohvalnim i velikim iskorakom. Što se tiče samog sustava kapitalizirane štednje on je također unaprjeđivan tijekom godina i tu moram posebno spomenuti smanjenje administrativnih troškova i liberalizaciju ulaganja mirovinskih fondova odnosno diversifikaciju ulaganja, a danas nam podaci govore da II. mirovinski stup dobro posluje. Ono što je bitno spomenuti da ulaganja treba svakako gledati dugoročno i sveobuhvatno jer nas parcijalna gledanja na taj sustav će uvijek dovesti do nekih netočnih ili krivih podataka, dakle dugoročno gledanje na kapitaliziranu, individualnu kapitaliziranu štednju i na njihova ulaganja II. mirovinski stup imati značajnu ulogu za buduće umirovljenike odnosno za one koji će odlaziti u mirovinu u narednim 10-ljećima, ali i za one koji tek ulaze na tržište rade. U obaveznim mirovinskim fondovima danas je gotovo 20 milijardi eura, što je povećanje za skoro 2 milijarde eura u odnosu na prethodno razdoblje s time da treba spomenuti i naglasiti da su mirovinski fondovi od osnivanja, pa do danas svojim članovima, dakle svima nama koji smo u II. stupu, zaradili skoro 7 milijardi eura kroz pronose i ako to promatramo na osobnoj razini onda govorimo o prosječnom iznosu od 7 tisuća Kako bi se administrativno rasteretio II. stup smanjene su naknade ulazna, izlazna, upravljačka, čime su ostvarene uštede, ali isto tako se povećava i atraktivnost ne samo II. mirovinskog stupa, nego i dobrovoljne mirovinske štednje odnosno III. stupa. Također što se tiče AIF-ova nisam danas čula da se ovdje spomenula izmjena koju donosi ovaj Konačni prijedlog zakona, a to je ustvari da 30% od ovih 5% se ustvari odnosi na obaveznu, obavezu ulaganja u hrvatsko gospodarstvo, što također pozdravljam. Ono što je za pohvaliti jest i mogućnost jednokratne isplate do do 20% sredstava koja su kapitalizirana u II. stupu. Isto tako referirat ću se i na to da su sa 1.1. ove godine sve obiteljske mirovine automatski povećane za 10%, da je uvedeno i novo pravo tzv. kombinirane mirovine, dakle cijela osobna + 27% obiteljske mirovine i isto tako velike napore ovo ministarstvo uložilo je na povećanje najnižih mirovina, pa su dodatno uvećane i najniže mirovine za 3%. O bonifikaciji odnosno nagrađivanju za dulji ostanak u svijetu rada već sam govorila, a ono što valja posebno istaknuti jest što što se omogućio i rad i istovremeno primanje mirovine i za profesionalne vatrogasce, za djelatne vojne osobe, za policijske službenike umirovljene prije '99.g. i sve to o čemu sam govorila, a to nije sve, utjecalo je, itekako je utjecalo na podatke da mi u 7.g. Vlade premijera Plenkovića imamo rezultat da su sve mirovine rasle za više od 53%, a one najniže za čak 67%. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Orešković. Zahvaljujem. Postoji svega jedna jedina rečenica iz obrazloženja ovih nekoliko zakona o kojima raspravljamo s kojom se mogu složiti. Ta rečenica glasi da postoje strukturni nedostaci pravog sustava, evo do tud, točka. Ovaj dio rečenice Vlada koristi kako bi omogućila liberalizaciju investicija i ulaganja mirovinskih fondova, ali treba to tumačiti drugačije. Taj strukturni nedostatak pravne države proizlazi iz činjenice da RH ne može kontrolirati koristi li pojedina ministrica svoju službenu karticu za plaćanje svojih privatnih troškova, pa tako i proslave rođendana. A sad vas ja pitam, kako će onda RH kontrolirati ima li korupcije i pogodovanja u ovim investicijama putem AIF-a teško, teških jednu teških jednu milijardu naše individualizirane kapitalizirane štednje, dakle toga neće biti? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Burić. da ste vi čitali svoju domaću zadaću, mislim o ova 4 zakona koja su pred nama, onda biste vi znali da mi uopće ne govorimo o milijardu eura kad govorimo o tih 5% vezanih uz AIF-ove, već govorimo brojkom i slovom o 870 milijuna eura. To je prije svega nešto što ste trebali napravit za domaću zadaću. Isto tako ste za domaću zadaću trebali naučiti da

i to je nešto što je činjenica a isto tako je činjenica da postoji i dobronamjerna preporuka OECD-a za veće ulaganje u vrijednosne papire koje nisu samo obveznice, državne obveznice. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice Burić, evo hvala na podsjećanju što je napravljeno ove zadnje dvije vlade. Ono što je dobro često se jako brzo zaboravi dok puno duže odjekuju neke loše vijesti. Ova Vlada je pokazala da vodi brigu o umirovljenicima i o njihovom životnom standardu i to je vidljivo iz informacije koju ste rekli da je sveukupna mirovina porasla za 53,3%, a najniža mirovina za čak 67,2% u zadnjih sedam godina i i to je nastalo djelomično kao usklađivanja, ali i kao dio mirovinske reforme od početka 2019.g.. Ovo o čemu dana govorimo je se odnosi na osnaživanje mirovinskog sustava kaptalizirane štednje znači drugog i trećeg stupa, to je ono što bi trebalo donijeti dobrobit našim budućim umirovljenicima i pri tome se vodi računa o tome da se poveća njihov doprinos samih umirovljenika …/Upadica Reiner: Hvala./… odnosno Hvala vam poštovana kolegice Radošević Pocrnić. Sve što ste kazali slažem se s time, ali samo ću se nadovezati na vaše riječi, a to je da se i mirovinski sustav svakako čuvaju i zaposlenošću i visinom plaća odnosno visinom uplaćenih doprinosa. Ono što u tom smislu raduje jest da su sve plaće odnosno da je prosječna plaća u mandatu ove Vlade rasla za gotovo 55%, a minimalna plaća za gotovo 100 i 3 posto sa stupanjem na snagu od 1.1. iduće godine, također raduje što je osnovica za izračun plaće za državne i javne službenike samo do sad u mandatu ove Vlade rasla za 40%, a da ne govorim o ostalim materijalnim pravima.

Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Pa evo vi ste u svom izlaganju iznijeli puno podataka, puno onoga što je učinila ova hrvatska Vlada u posljednjih sedam godina upravo za mirovinski sustav i za naše umirovljenike. Ali ono što često možemo vidjet po medijima, posebno kod oporbenih kolega da svi nalaze nekakav podatak statistički koji naravno umanjuje tu visinu visinu mirovine, postotak mirovine pa će neko reć ne znam 40% plaće, neko će reć 39% plaće, međutim ono što je bitno kod mirovine bi trebali svi ići od tog pokazatelja da je mirovina 40 godina radnog staža, to je ona puna mirovina, sve druge podatke koje dajemo to su znači dijelovi mirovine to je 50%, 60% mirovine, 30% ovisno o tome koliko ko ima godina i zato je taj statistički podatke vrlo beskoristan besmislen da je prosjek ne znam 400 eura, ako znamo neko ko ima punu mirovinu ima i 700 i 1000 eura i 1100, 200 tako da me malo evo ne znam zašto su bitni ti statistički podaci koji nemaju nikakvog zapravo značaja za svakog umirovljenika on ima svoju mirovinu. **Reiner, Željko Hvala vam. Poštovani dragi kolega Karliću. pa ja zaista imam osjećaj da dio oporbe noćima gata iz graha ili iz nečeg drugoga i onda drugo jutro dođu u Sabor i onda lupaju brojeve koji nisu točni koji idu u smjeru da se straši jedna od najranjivijih populacija u RH, a to su i umirovljenici. Ono na što ja apeliram da konzumiraju službene podatke koji su svima javno dostupni, dostupni su i na mrežnim stranicama i ti podaci nam kazuju da mirovina za 40 i više godina staža mjesečno iznosi nešto više od 811 eura, da ukupna starosna mjesečno iznosi nešto više od 555 eura. A ono što sam zaboravila kazati jesu

moram reć da ste odlično elaborirali ovo što se tiče paketa mirovinske reforme i vjerujem da je i namjera Vlade da se naprave takvi zakoni da mogu omogućiti da naši umirovljenici žive bolje. Ono što sam ja vas htio pitati govorili ste o rastu, rastu plaća, jasno i mirovina, kako će se odraziti rast plaća na mirovinske fondove i što možemo očekivati za buduće naše umirovljenike hoće li samim tim ako je veća plaća biti veća izdvajanja u fondove onda će biti i veća mirovina i da će naši rekli ste najranjivija skupina moći živjeti dostojno s obzirom da su dali toliko godina ovoj zajednici kroz svoj rad u RH? **Reiner, Poštovana zastupnica Burić. dužina radnog staža odnosno ostanak u svijetu rada, a drugi je parametar koji utječe na visinu mirovine svakako visina uplaćenih doprinosa, odnosno visina plaće. E koji su ti doprinosi? 15% za prvi stup za sustav generacijske solidarnosti iz koje se ustvari isplaćuju mirovine sadašnjim umirovljenicima i 5% u drugi stup odnosno kapitaliziranu individualnu kapitaliziranu štednu. da raduje podatak da je u mandatu ove Vlade prosječna plaća rasla za skoro 55%, a osim toga i broj zaposlenih

Zahvaljujem. Prvo ću se osvrnuti na odgovor Majde Burić pa ću zaključiti iz sadržaja njezinog odgovora da uopće nije razumjela moje pitanje Drugo, kada HDZ-ovci govore da opozicija cijelo vrijeme gata i da straši ranjivu skupinu umirovljenika, onda treba reći da je ovo što je Vlada napravila s ovim prijedlogom paketa zakona je gore od gatanja. Naime, nitko ne bi trebao gatati da ste vi izašli sa egzaktnim podacima, sa izračunima, sa brojkama, sa uvjerenjem građana da model kojeg sada zagovarate doista donosi prinos, a bez nekog velikog rizika za za državni proračun no toga nema. Ne samo da toga nema nego ova Vlada zbog svih korupcijskih afera ne može niti biti Vlada kojoj se u samom startu poklanja neko povjerenje. E sad, sam taj narativ s kojim ste u 20-ak dana od prvog do drugog čitanja ignorirali sve što vam je rečeno vezano uz taj alternativne investicijski fond, mene navodi na zaključak da Vlada već sad ima nešto što bi se u kaznenom pravo moglo smatrati i kaznenim dijelom prijevare. Naravno Vladu se ne može kao kolektiv na ovakav način inkriminirati ali u onom sadržajnom, u smislenom dijelu upravo se o tome radi. O kaznenom dijelu prijevare, dakle Vlada misli nešto napraviti na štetu umirovljenika, s jedne strane u zakonima nešto iako je svjesna da to neće i ne može učiniti. E sad, što se tiče statistike o rastu mirovina. Jedno je pratiti porast, nominalni porast u vrijednosti mirovina, a sasvim je nešto drugačije promatrati to iz kuta onih koji te mirovine primaju. Naime, umirovljenici gube utrku sa inflacijom zbog činjenice da se, da se mirovine usklađuju svakih 6 mjeseci, sve ono što Majda Burić ističe kao dobar rad ove Vlade, negdje je nestalo u proteku tog vremena zbog čega su realne mirovine koje umirovljenici primaju značajno, značajno manje. Koliko Vlada brine o umirovljenicima koji čine značajnu populaciju u RH, govore i slijedeći podaci. Prije svega Hrvatska ima poražavajući omjer radno aktivnih i umirovljenika i zbog toga je mirovinski sustav zapravo vrlo teško održiv i to je jedan od razloga niskih mirovina. Drugo, takav sustav obeshrabruje, pogotovo visoko obrazovane stanovnike RH da svoju budućnost planiraju ovdje, jer nemaju povjerenje da će jednog dana kada ostare imati dostojanstvene uvjete da od svoje mirovine mogu živjeti, bez primanja razno raznih oblika socijalne pomoći. Što se tiče samog zakona i načina na koji se on izglasava, smatram da to predstavlja teški poraz pravne države. Neprihvatljivo je da se sabor tretira kao tijelo u kojem se čisto mehanikom izglasavaju zakoni koje donosi Vlada. Niti jedan zastupnik iz redova vladajuće većine ne može na taj način otkloniti i svoju osobnu, a onda i političku odgovornost za zakone koje ovo tijelo donosi. Naime u ovom primjeru se vidi da mi donosimo odnosno izglasat će se zakoni bez kvalitetne i relevantne podloge. U zastupničkom pitanju ali i kroz zaključak kojeg ću uputiti u proceduru, tražit ću da Vlada dostavi što je trebalo biti sadržano u prilogu ovih zakonodavnih prijedloga, a to su očitovanja OECD-a i svih ostalih relevantnih europskih institucija i tijela koje su trebale provjeriti je li ovako zamišljeni model koji je doista jedinstven u svijetu, u skladu sa europskim regulativama. Također ukoliko Vlada ima izračune koji bi pokazali da se ovdje ne radi o onome na što opozicija cijelo vrijeme upućuje, a to je da vi zapravo dajete obavezu nekom tržišnom spekulantu da se igra bez ikakve odgovornosti sa individualnom kapitaliziranom štednjom, jer ako i fula, ako i pogriješi u tome u što će i kako će ulagati, država je tu i državni proračun da to sve skupa pokrije i plati. Treba naglasiti da i tu naknadu štete iz državnog proračuna opet plaćaju u konačnici hrvatski građani, zbog toga će imati manje kvalitetnu javnu uslugu, skupu javnu uslugu i državu koja i nadalje grca u korupciji. Ali kažem da nas možete uvjerljivo razuvjeriti, od svih optužbi koje vam i kroz prvo i kroz drugo čitanje ujednačeno upućujemo, vi biste to već bili učinili. Hvala. Repliku ima poštovani zastupnik Pavić. Nakon toga smo govorili i o tom problemu mirovinskog fonda odnosno alternativnog investicijskog fonda pa smo dali primjedbe. Vlada je nakon toga odgovorila da zapravo nema potrebe da se bilo što poduzima niti da se bilo što mijenja. I to nije bila samo primjedba jednog kluba, to je bila primjedba svih klubova iz opozicije. Prema tome imali smo gotovo pa jedinstven stav i nije mi jasno kako je moguće da premijer i Vlada nisu poduzeli ali baš ni jedan korak, ni jedan mali koračić da se približe našim stavovima i da zajedno s nama idu u nekakve razgovore da pokušamo naći nekakvo zajedničko rješenje koje bi bilo bolje od ovoga što je predloženo. Hvala. **Reiner, Željko Uvaženi zastupniče Pavić, pa zato što to Vladi nije bio cilj. Vlada očito ima nešto točno određeno u svojoj namjeri zbog čega ovakav zakon donosi i zašto ovako na brzinu na njemu inzistira. A jednu od reformi koju ćemo mi morati što prije provesti je reforma sveobuhvatnog političkog sustava jer država u kojoj se na ovakav jednopartijski način izglasava što god Vladi padne na pamet bez argumenata, bez dokaza, bez izračuna, bez odgovornosti je nešto što Hrvatska nije imala niti u bivšem režimu iz kojem smo eto jedva živu glavu izvukli, navodno slušajući onu tamo drugu stranu.

izvršne vlasti prema predstavničkoj, prema zakonodavnoj, dakle Vlade prema, prema saboru i okarakterizirali ste ju zapravo na način da je uloga parlamenta, uloga sabora potpuno minorizirana. Možete li nam reći kakav izlaz vidite iz takve situacije, kako bi stvari zapravo trebale funkcionirati? Hvala. **Reiner, Željko Za marginalizaciju HS kao zakonodavnog tijela odgovorna je i isključivo kriva pozicija. Unutar pozicije moraju se čuti glasovi koji postavljaju pitanja, koji propituju, koji su u stanju tražiti od vlastitih ministara da za svoj rad polože račune. Hrvatska to već duže vrijeme nema, a u razdoblju Andreja Plenkovića proklizali smo u nešto što meni stvarno više sliči na diktaturu nego, nego na demokraciju. Ako tako vidimo demokratski sustav onda ga doista treba mijenjati iz korijena jer sva ona korupcija koju vidimo u brojnim, brojnim primjerima posljedica je činjenice da svatko ko se u nešto uvali sve dok ima zaštitu premijera ni od čega ne treba strahovati. Dakle prvi korak bi bio smjena vlasti na izborima, ali drugi korak bi doslovno bio redizajniranje sve ijedne institucije ove države, al počevši od HS, Vlade, pa onda USKOK-a, DORH-a itd.. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, poštovana, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Za razliku od ovdje spominjanog političkog sustava koji je dosta konzistentan cijelo vrijeme ove države, mirovinski sustav se doista često mijenjao, od konkretno velikih šteta umirovljenicima '94., '98. kada su umanjena njihova prava odlukama Vlade, pa su, pa je bila famozna odluka Ustavnog suda, pa se je moralo njima nadoknaditi, nadoknaditi štetu, do mirovinske reforme za koju sam već rekao sa saborske govornice da je nastala konsenzusom socijalnih partnera, dakle poslodavaca, sindikalnih koje su sudjelovale u raspravi odnosno u gospodarsko-socijalnom vijeću i države, do kasnijih mini reformi, do kasnijih popravaka mirovinskog sustava. Mini reforma je bila 2007., mini reforma je bila 2019., ovo je nastavak te mini reforme iz 2019., jedna reforma mala, ali slatka je bila ove godine sa 1. siječnja 2023.g. kada smo, kada su se povećale sve obiteljske mirovine za 10%, kada su se sve najniže mirovine povećale za 3%, a i oni koji su eventualno s tim najnižima preskočeni i oni su u hodu korigirani, njih 24 i kada smo evo sada došli odnosno blizu smo 100 tisuća korisnika, korisnika svoje mirovine i korisnika dodatka na svoju mirovinu po preminulom bračnom drugu, naravno 83% su žene i to je najveći doprinos, doprinos ovog, ovog našeg sabora, ove naše Vlade, smanjenju ženskog siromaštva u starosti kad ostaju svi računi i sve obaveze ostaju, ostaju na njima. Naravno ni ovih 17% muškaraca se sigurno neće buniti da su dobili po osnovi preminule supruge određeni iznos i meni se prigovorilo nedavno na jednom, na da nije to emocionalna kategorija nego da je isključivo matematička kategorija, ne. Slažem se, to pravo je, to pravo je utemeljeno na zajedničkom stažu bračnih drugova, ali itekako je i emocionalna kategorija jer ne možete reći da neko kome je partner preminuo pred 7, 10, 15.g. da je neko po toj osnovi nešto dobio da mu to nije zagrijalo, zagrijalo srce i da mu to nije bilo drago radi svojeg zajedničkog života, radi sve žrtve u podizanju djece i u svemu što su zajedno No da ne bi ja tu širio previše priču vraćam se opet na ovo, ove današnje teme. Dakle imamo ovaj II. stup koji sam već rekao nije tako za zanemariti jer, iako on ima svoja ograničenja uvijek ga moramo doživljavati kao ¼ mirovine, to ću svaki put ponavljati, ali za razliku od I. stupa nema solidarnosti i uzajamnosti. Ovdje dobivam ono što je stvarno uplaćeno kroz uplate doprinosa iz moje bruto plaće i to ¼ doprinosa. Ovdje nema najniže mirovine u smislu iz II. stup, nema, ono što je ušteđeno po toj osnovi se po različitim modelima koje se odlučujem pri isplati, isplaćuje. Dakle obiteljske može biti samo ako je ugovor, a mogu je i isključiti, može biti usklađivanje i ne mora biti usklađivanje. Dakle, ovdje imamo puno, puno više opcija nego što imamo u prvom mirovinskom stupu gdje imamo i uzajamnost i solidarnost, možda čak i, usudio bih se nekad reći, s obzirom na pojedince koji su mogli uplaćivati više, za njih bih, mogu ustvrditi da je lažna solidarnost, a to nikad, nikada ne bih rekao za one koji su radili 40 i više godina na minimalnoj plaći, na niskim plaćama kod poslodavaca i u djelatnostima tekstila, obuće, kože, itd., prepoznajemo te djelatnosti. Da, rekao sam već i nije zanemariv iznos da od 2015., ako je korisnik, odnosno ako je osiguranik u drugom stupu umro, njegova obitelj je besporezno dobila svu njegovu uštedu i to nije zanemariv iznos, to je do sada 144 milijuna eura. U isplati je ukupno, što je prenešeno štednje u mirovinsko osiguravajuće društvo, prenešeno je iz obveznih mirovinskih fondova, 429, 430 milijuna eura prema zadnjim podacima, a po jednom pravu koje postoji, a to je pravo, od 2019., do tada nije to pravo postojalo, zato sam rekao da je 2019. isto bila reforma mirovinskog sustava, to je prava izbora povoljnijeg prava, ali ne sad u okviru prvog stupa i između prvog i drugog stupa, po toj osnovi svi oni koji su se odlučili da ostanu u prvom stupu jer im je to povoljnije, isplativije pravo zbog niske plaće, dakle po toj osnovi iz obveznih mirovinskih fondova vraćeno je u državni proračun više od milijardu i 574 milijuna eura. uspostavljen taj cash flow, ako ideš u mirovinu, onda ti se to uplaćuje u MOD, MOD dalje okreće taj novac da bi ti isplaćivao mirovinu kako si, kako si sklopio sporazum, ako to nećeš, ako ti je povoljnije pravo uzeti mirovinu samo iz prvog stupa, onda se to vraća, Dakle to su razlozi, između ostalog, to povoljnije pravo je i razlog da imamo oko 15-ak tisuća korisnika drugog stupa, za sada to nisu neki veliki veliki iznosi, nešto malo ispod 100 prosječno, ali su se ljudi sami za to opredijelili jer im se to više isplatilo. Dakle tu dileme nema, nitko nikoga nije puškom tjerao, što prije 2019. nije bio slučaj. Prije 2019., dakle od 2010. do 2019. to su mogli učiniti samo oni koji su 2002. bili stariji od 40 godina, od 40 godina i koji su se dobrovoljno prijavili za drugi stup, bez obzira što su znali, ako je mala plaća da neće u 20 godina imati zamjetno visoku štednju u drugom mirovinskom stupu. Naravno, naravno, što će se vidjeti, danas je postavljeno pitanje, što će se vidjeti od ova 4 zakona. Vidjet će se, umjesto 20,25% dodatka, vidjet će se 27% dodatka uplaćeno u prvi mirovinski stup u ovih zadnjih 20 godina jer prethodno je netko uplaćivao svih 20% u prvi mirovinski stup i to će za one koji koriste dvostupnu mirovinu biti sigurno neko povećanje između 2,5 i 3% jer kad uzmete te odnose, onda je to otprilike toliko, naravno, neće biti retroaktivno, ali od tog dana oni će imati malo, malo uvećanje. Vidjet će se verzije izbora mirovine, dakle lepeza izbora mirovine se širi, dakle možemo, imamo na raspolaganju daleko više mogućnosti nakon usvajanja ova 4 zakona. Mogućnost veće jednokratne isplate, ali i u ovisnosti koliko naša, dakle koliko je naša mirovina veća u odnosu na, neće svi dobiti 20%, nego koliko je to više od onog zadanog prosjeka. Stalno će se vidjeti i dalje izbor povoljnijeg prava, dakle ili mirovina iz prvog stupa ili kombinirana mirovina i netko je spomenuo da su naši umirovljenici inteligentni, da, jesu inteligentni, ali ovo je čista računica što je isplativije, to nije inteligencija, kao što je, mislim, g. Troskot rekao nego je to čista računica i ljudi … .../Upadica: Hvala./... odlučuju na temelju računice. Hvala lijepa.

Hvala. Poštovani kolega Hrelja. Vi se u svom dugogodišnjem zastupničkom djelovanju bavite problematikom umirovljenika i mirovina, ali evo, podsjetili ste i samo na ovaj dio što je napravljeno ove godine, 2023. g. kada su povećane obiteljske mirovine za 10%, što je obuhvatilo više od 200 tisuća umirovljenika, dostupna je mogućnost korištenja 27% dijela obiteljske mirovine preživjelom članu, povećane su najviše mirovine za 3%, zatim, postepeno se ukidaju smanjenja mirovina prema posebnim propisima, nacionalna naknada za starije osobe se kontinuirano isplaćuje, isplaćuju se i jednokratni dodaci. Što kažu umirovljenici, budući ste vi njihov predstavnik, jesu li zadovoljni oni što je napravljeno, imate li možda još nekih pitanja što se još očekuje da bi bili još zadovoljniji? Hvala. Poštovana kolegice, ja ovdje već 20 godina predstavljam umirovljenike i osnovni moj moto političkog djelovanja u HS-u je moto jednog starog njemačkog sindikalca koji sam neposredno prije mojih prvih izbora u ovaj visoki dom slušao, a on mi je otprilike reko treba činiti dobro i govoriti o tome, dakle ne da postoje ostaje nepoznato nego da se govori i da se kaže što ljudi s time dobivaju. A o zadovoljstvu, ja nisam kao što si neki uzimaju pravo u udrugama civilnog društva da budu transmisije govora pojedinih mišljenja jer nije se rodio koji je sve zadovoljio ili koji je svima ugodio, ali je činjenica da definitivno ovo što je napravljeno ove godine se može samo označiti velikim, velikim plusevima i može reć da je to jako dobro jer su povećani mirovinski rashodi u prošloj, u ovoj godini za 20%, to nije malo. **Reiner, Željko Poštovani kolega, evo kažete vi nije se rodio ko je svima ugodio, pa tako u ovom setu zakon stvarno ima stvari koje evo bi svi pozdravili. A ja sam sigurna da se jedna mala sitna kao naizgled sitna stvar makla iz ovog seta zakona da bi čak možda i većina Sabora podržala cijelu ovu reformu, a ta mala sitnica u ovom času iznosi milijardu eura. Pa kako vi tumačite dakle je li moguće, prvo ajmo da vas pitam jer nismo dobili odgovor, postoji li igdje u svijetu alternativni investicijski fond sa državnom garancijom? Možda vi znate da negdje postoji. A ako i ne znate odgovor na to pitanje, je li mislite da je moguća transakcija milijardu eura u taj fond, iz toga fonda g. Vujnovcu, od Vujnovca do Forte nove, je li to moguće? Evo hvala. Poštovana kolegice Puljak, uvijek sam radio i radit ću u dobroj vjeri i nikad ne radim konstrukcije ni špekulacije jer znam da sve ako se nešto pokaže štetnom će se prije ili kasnije promijeniti i to odmah ako bi se u prvom koraku nešto dogodilo. A ovo sve je na dugom štapu, to što ne postoji nigdje takav alternativni fond, barem što sam nisam ja previše istraživo, ali znam da imamo i to sam reko u raspravu u ime kluba imamo naš Kapital fond koji je zatvoren alternativni investicijski fond i koji je nije u vlasništvu odnosno u vlasništvu je HZMO-a, ne daje mu niko garanciju i posluje dobro i na kraju krajeva dva put je iz dobiti tog fonda su isplaćene božićnice umirovljenika. Nisam imo primjedbi do sada nema ni u

vraća u prvi stup, to je ono što smo zajedno i pričali i govorili i jedan od razloga je kaže zato što ljudi imaju manja primanja pa i tek onima koji iznad 1600, 1700 eura imaju onda oni koriste ove dvostupne. Sad je postavlja se pitanje to je tako, al da li je možda i razlog tome tako zato što Vlada potiče kroz neoporezive primitke isplatu nižih primanja. Nemojmo zaboraviti da je preko 12 miljardi imamo neoporezivih primitaka, nekada je to bilo 2 miljarde, miljarda, a sada se zapravo potiče poduzetnike da isplaćuju plaće kroz neoporezive primitke i sad je to došlo na 12 miljardi što je 10% ukupnih plaća. Da li je to možda jedan način da se smanji da ljudi stvarno počnu bit prijavljeni na veću mirovinu, a onda će i biti koristi i od ovoga drugog stupa? **Reiner, Željko Ja se načelno mogu slagat s vama, što su veći neoporezivi izdaci to je manja bruto plaća i to je točno, međutim vi ste bili član Vlade vi ste bili član Vlade i vi znate da se uvijek taktizira koje su djelatnosti u krizi, gdje se treba malo popustiti, koje to djelatnosti mogu to uredno isplaćivati i to je dio vođenja jedne države. I ja sad ne bih ulazio u razloge dal sve to mora biti tako ili ne mora biti tako sa činjenicom se mogu složiti, međutim odgovornost za tu uvijek imaju sve vlade jer to nije počelo jučer, to se događa punih 20-ak godina povećanje neoporezivih iznosa i onda se suočavao sa ovakvim rezultatima kao što vidite

jer znam da ih znate u člana i u stavak, al pitat ću vas nešto o čemu ste govorili danas ujutro u iznošenju stajališta, govorili ste o diskriminaciji starijih osoba, o jednoj globalnoj pošasti imperativa vječne, vječite ljepote, vječne mladosti i o tome da takav način gledanja ustvari nema u svom vidokrugu nikakvo starenje, a posebice ne prirodno starenje što je iznimno opasno i štetno za sve generacije, ne samo za starije nego za sve generacije, a posebno za one mlade generacije. E mene zanima, što vi ustvari vidite kao potencijalni odgovor na to pitanje, jel to odgoj, jel to edukacija bez obzira bila ona formalna, neformalna, je li to međugeneracijska solidarnost ili solidarnost općenito na svim razinama?

Mi nemamo više ili imamo vrlo malo trogeneracijskih obitelji gdje je komunikacija među generacijama tečna, gdje se treba oko nečega suzdržati i nečem veseliti i sve zajedno planirati budućnost. Dakle, imamo potpuno odvojene generacije starih, mlađih roditelja i djece međutim samo po sebi nije štetno voditi računa o ljepoti starenja, o aktivnosti u starenju, dakle to je svakako pojedinačno dobro i dobro je da su ljudi zdravi i ponosni itd., međutim ono što nedostaje i po meni što je ključno, ključno je nedostatak komunikacije među generacija. Solidarnosti čak i ima, imamo dopunsko zdravstveno gdje imamo sjajnu solidarnost mladih i starih, ali komunikacije, pojašnjavanja da ljudi ne govore mladi su ovakvi, a mladi ne govore stari su ovakvi, dakle to je ono …/Upadica Reiner: Hvala./… što bi trebalo Evo poštovani, ja ću iskoristit ovu priliku da još jednom upozorim javnost sa ovim setom zakona zapravo sprema. Dakle, uz sve one pozitivne stvari evo i drugi kolege su govorili da ima jako dobrih i pozitivnih stvari i liberalizacije koju pozdravljamo, uvijek dođe taj jedan mali ali zbog kojeg nikako ne možemo podržati ovu mirovinsku, nazovi mirovinsku reformu. A ne možemo je podržati zbog toga što na kraju krajeva kad sve pogledate što se sprema nema drugog naslova i naziva za to već da je to jednostavno pljačka naše mirovinske štednje. Kako i zašto pljačka? Pa ovim setom zakona odnosno Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima nalaže se fondovima drugog stupa u koje se ulaže naša privatna mirovina, u kojoj štedimo za mirovinu, nalaže im se da moraju 5% svoje imovine premjestiti u alternativni investicijski fond sa državnom garancijom. Dakle, da ovog dijela s državnom garancijom nije bilo možda nitko ne bi obratio pažnju, međutim taj dio sa državnom garancijom zapravo takav instrument, financijski instrument ne postoji nigdje u svijetu. U prvom čitanju su predstavnici Vlade to pravdali sa zahtjevom OECD-a, dakle OECD zahtijeva da se napravi nekakva diversifikacija tih ulaganja, da se malo više ulaže, fondovi ulažu u dionice i eto na koji način će se to raditi pa tako da će se uložiti u taj dakle prebaciti dio imovine u taj alternativni investicijskih fond sa državnom garancijom i onda će on dalje ulagati i kupovati dionice. Međutim, šta se događa? Danas u ovom trenutku 5% vrijednosti fondova iznosi milijardu, ni manje, ni više nego milijardu eura i ta milijarda eura uz sva ona događanja, evo nedavno smo vidjeli Vujnovac se sprema kupiti Fortenovu, ali je upitno ima li dovoljno sredstava za to i dakle ovo je zakonski zapravo otvara mu se put da iz naših mirovinskih fondova milijarda eura se prebaci u taj alternativni fond, da taj alternativni fond da onda kad Vujnovčeva grupa izađe uskoro na tržište, izađe na burzu da kupi dionice i Vujnovac će steći dovoljno novaca onda na taj način da kupi Fortenovu. Dakle, jednostavna transakcija koja se inače ovako posložena zapravo predstavlja državnu subvenciju i prikrivenu državnu subvenciju i izričito zabranjena svim europskim pravilima i zakonima, direktivama i zakonima. E sad ovdje je kroz ova sva dva čitanja prvo je jako sumnjivo, ja evo od kad sam u Saboru ovdje tri godine ne pamtim da je neki zakon, evo ako će me neko razuvjerit ovako brzo došao u drugo čitanje. Između prvog i drugog čitanja evo kad je bilo prvo čitanje 22.11. usvojeno 30.11., od usvajanja do drugog čitanja je kalendarskih niti radnih nego deset dana kalendarskih. Pa ja mislim da je to zaista svjetski rekord, evo ako neko može reć je li neki zakon brže došao na drugo čitanje. Dakle, bilo je hitnih zakona kad su prvo i drugo čitanje zajedno, ali ovo između prvog i drugog čitanja nisam doživjela ovako brzo. Tu su i novinari kad smo govorili o tome rekli su ma neće to tako ići brzo sad treba dok dođe drugo čitanje iza Nove godine itd., Vlada je požurila i u zakonu ono uobičajeno da zakon vrijedi osam dana od objavljivanja u Narodnim novinama se mijenja dakle zakon vrijedi od 1.1.2024.g., dakle idemo ono hitro i bistro što bi rekli, što prije do ko prije djevojci njegova djevojka. A druga stvar, evo testirat ću zaista volju Vlade da nam svima skupa dokaže da nema ničeg zapravo sumnjivog ili da ne pogoduje da končano Hrvatska dobije svog prvog oligarha, pa ću predložiti već sam evo podnijela amandmane da se ovom ovakvom alternativnom investicijskom fondu sa državnom garancijom zabrani da ulaže u Hrvatskoj, evo nek ulaže bilo gdje drugo u svijetu, ali ne u Hrvatskoj. Ovdje ste dodali mislim da je to samo u drugom čitanju da taj alternativni fond mora minimalno 30% ulagati u Hrvatsku, pa evo što bi rekli izazov jedan za vas evo neka ne smije ulagati u Hrvatskoj neka ulaže bilo gdje drugo. Hrvatska je ona prilično ekonomija ovisna o turizmu tu smo na nekim razmeđama, blizu su nekakve nestabilnosti, potencijalni konflikti itd. sve će to utjecat na naš turizam i naša ekonomija je dosta ovisna o tome i onako lelujava pa da evo ne budemo žrtve toga, evo predlažem da takav fond evo nisam htjela niti čak mijenjati one članke pa ga ukinuti nego evo neka ne ulaže u Hrvatskoj, baš me zanima kako će Vlada odgovoriti na taj prijedlog. Ja drugog naziva za ovaj cijeli manevar i zaista evo šteta šta je taj manevar ostao u ovom drugom čitanju, šteta što nismo mogli podržati ovu reformu i neke dobre stvari koje su ovdje kroz ove zakone se uvele, međutim kažem drugog naziva ovo je pljačka privatne imovine, pljačka naše ušteđevine, naših mirovina i jednostavno otvaranje terena i jedna pista koju ono kažem neko jednostavno to vidi. Rekli ste da ste konzultirali razne stručnjake, pa i mi smo konzultirali razne stručnjake koji isto čude se uopće ovom alternativnom fondu. Branite ga OECD-om i nekakvim preporukama OECD-a, međutim u preporukama OECD-a nigdje nema navedenog ovakvog fonda dakle da se to treba na ovaj način izvesti, dakle jednostavno nema nikakvog razloga da uvedemo alternativni investicijski fond još sa državnom garancijom, dakle ako i dođe do nekakvih gubitaka u njegovom ulaganju to ćemo ponovo te gubitke će ponovno pokriti država odnosno svi mi porezni obveznici. Dakle, ja zaista pozivam sve građane pokušavam na razne načine upozoriti građane, upozoriti sve umirovljenike, upozoriti buduće umirovljenike, sve nas koji ovaj čas danas radimo i punimo te fondove svojom štednjom da burno reagiraju na ovo da spriječimo da se ovo izglasa u petak ovaj zakon, evo podržite ove amandmane koje sam koje sam predložila. Evo baš me zanima kako će Vlada odgovoriti na ovo, ako Vlada ne prihvati ove amandmane pa to je čisti dokaz da je ona transakcija iz naših fondova u Vujnovac, Vujnovac u Fortenovu je jednostavno otvorena za realizaciju. Evo zahvaljujem. **Reiner, Željko Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Možda ću vam ja pomoć odgovorit zašto vam Vlada neće prihvatit taj amandman. Znate zašto? Zato što ne postoji druga zemlja u svijetu koja će dat garanciju alternativnom investicijskom fondu osim hrvatske Vlade, znači zato vam to ne mogu prihvatit, zato što ne postoji u svijetu nijedna druga, ne postoji njemačka vlada koja će dat tu garanciju alternativnom investicijskom fondu jel ovo su oni namjerili samo za Hrvatsku, znači samo za Hrvatsku su namjerili. Nisu oni rekli da će sada španjolska vlada, austrijska vlada dat nama garanciju za takav fond, znači ne postoji zato što su i oni rekli da ne postoje da su oni to i uveli. Zato mene ovdje čudi kada smo i rekli da ćemo svi mi podržat ovo nek maknu, dakle da ima puno stvari i da je dobra bila rasprava itd. osim pojedinih kolega ih HDZ-a koji su došli sa šalabahterom sa nekog skupa uopće nisu govorili o ovome. Ja sam sad očekivo

Zahvaljujem na komentaru. Ali ovdje je bio, dakle amandman ide u smjeru nek postoji ovaj fond sa državnom garancijom nek postoji, ali da ne smije ulagat u Hrvatsku, nek ulaže u Norvešku, Njemačku, Nizozemsku, kupuje firme ne znam u Americi itd. gdjegod, a država će naša garantirat nek garantira sve u redu, ali nek ne ulaže u Hrvatsku jer takav je norveški ovaj fond, dakle postoji norveški mirovinski fond, ali njemu je zabranjeno kupovati tvrtke, dionice tvrtki u Norveškoj. Evo kopirajmo, često se ovdje spominjao norveški fond kako postoji u Norveškoj. Evo kopirajmo

Puno danas razgovaramo upravo o nekim ljudima koji su glavni akteri ranijih afera, konkretno mislim na aferu Borg. Čini li se vama da se ovaj zakon može zapravo tretirati kao svojevrstan epilog afere Borg s obzirom na aktere, na glavne likove? Da li je tu u pitanju nekakvo kusuranje, oduživanje kako biste o tome izrekli neko mišljenje molim vas? Marijana (Centar)** Pa jako dobra primjedba i komentar i zapravo se apsolutno i slažem s vama, ovo zaista se čini kao epilog afere Borg, afere u kojem su HDZ i Most zajedno osnovali famoznu grupu Borg koja je je li radila ona čuda i sa lex Agrokorom. I zapravo ja ću iskoristit priliku, već sam i ranije pozvala ovim putem, zaista pozivam još jednom da se sve okolnosti osnivanja te grupe Borg rasvijetle tko je predložio koje članove, zašto je predložio. Dan danas se priča ko je napisao lex Agrokor na koji način svak na svoju stranu vuče, ali ovo zaista jesu mrvice odnosno epilog afere koja je počela u doba vladavine HDZ-a i Mosta. Hvala. **Reiner, se ne razumije zbog najave./… apsurdnoj situaciji, naime svima nama bi bilo u interesu da zapravo ulažemo u svoju državu, svima nama bi bilo u interesu da naš novac ostaje u državi, da se oplemeni u državi, da pomogne našem gospodarstvu, da pomogne rastu našeg gospodarstva, da pomogne rastu BDP-a, a evo ovdje sad imamo stav evo to je i vaš stav da se novac iz tih fondova ulaže odnosno iz tog alternativnog fonda da se ulaže bilo gdje samo ne u hrvatsko gospodarstvo. Ali gledajte, imamo još jednu apsurdnu situaciju, mi držimo zapravo gospodarstvo susjedne države Slovenije, tamo ulažemo milijarde eura i pomažemo njima da oni rastu, a istovremeno sebi odmažemo. Zar ne bi bilo normalno da građani ove države imaju povjerenje u tu državu, da krenemo jednim drugim putem i da taj novac ostane u Hrvatskoj? poštovani kolega, nažalost činjenica je takva građani države građani Hrvatske nemaju povjerenja u institucije ove države, poučeni dosadašnjim iskustvom, poučeni 30 godina vladavine HDZ-a s malim pauzama rekla bi slobodno odgojeni su na taj način da nemaju povjerenja u institucije ove države. Zato i kad čitamo ovaj zakon kao što ste rekli uz puno dobrih stvari nađemo i evo ovakvu jednu čini se sitnicu, ali sitnicu vrijednu milijardu eura. Dakle, nije problem hoće li Pavao Vujnovac kupiti Fortenovu ako može, privatnik je nek privatnik u kapitalizmu smo nek privatnik kupuje što god hoće, ali ne našim novcima. I što će se dogoditi na kraju? Milijarda eura u investicijski alternativni fond pa do Vujnovca pa do Fortenove i onda ćete dobiti jednog zaista hrvatskog oligarha

Hvala lijepo. Kolegice Puljak ja bih rekao da mene ne čudi brzo donošenje ovoga zakona odnosno drugog čitanja, a to je sve povezano i u ovoj sitnici o kojoj govorite. tu jako žuri i zapravo želio bih prisnažiti vaš argument kada kažete ovaj zakon ima i puno dobrih stvari ali na žalost zbog jedne vrlo suspektne stvari, zbog jedne sitnice, ali ne toliko sitne sitnice ga jednostavno ne možemo podržati. Često čujemo sa ove strane sabornice, nama, naše suprotne strane da je potreban konsenzus, da je potrebno dogovoriti se oko nekih stvari pa ja sada da sam zločest bih tvrdio da očito da su želili konsenzus onda bi ovu stvar izbacili ali ovo očito nekome jako, jako paše i pogoduje i zbog toga se upravo na toj stvari inzistira. A to je zaista zapravo ako gledamo suštinu i siže odnosno samo sadržaj zakona jedna mala sitnica koja je zapravo u nekoj široj reformi mirovinskog sustava i nebitna. Poštovana zastupnica Puljak. možda je sitnica u zakonu neka onako mali članak ili dva članka koja su toliko komplicirana da nitko ne razumije šta tu piše ali iza te sitnice se krije milijarda eura vaše, moje, svih građana štednje. I to nije mala stvar. Dakle onaj tko ima ušteđeno 20 tisuća eura u tom dobrovoljnom je li u drugom stupu, ovaj će mu zakon oduzeti tisuću eura, tisuća eura će završiti Vujnovcu, Vujnovac će s time kupiti, skupiti na hrpu tisuću po tisuću po tisuću do milijarde eura i kupiti Fortenovu. Dakle ovo je jedan slalom kojega je naša Vlada jednostavno priredila da na zakonski način dakle omogući pljačku naših novaca i prebaci je Vujnovcu, a on Fortenovi. (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Evo, moram izraziti stvarno nezadovoljstvo i žaljenje što ovdje nisu prisutni zastupnici koji su nas ovdje prozivali, vrijeđali i omalovažavali da se ne pripremamo za rasprave, da koristimo neke podatke koji nemaju veze sa zdravim razumom, da gatamo preko noći, bacamo grah i svašta nešto. Sad su otišli odavde, ja ću ih pozvati ovako

Ja sam osobno koristio te podatke i rekao sam da sam ih stavio u korelaciju sa podacima za isplatu prosječnih plaća za kolovoz 2023. godine zbog toga što podataka za listopad za prosječnu plaću nema. Ja sam prošli put ovdje bio prozivan kad sam govorio o prosječnoj mirovini, učešću prosječne mirovine u prosječnoj plaći za srpanj, a to se događalo u rujnu pa su mi rekli da to nije korektno. Međutim ja ne znam shvaćaju li predstavnici Vlade RH i predstavnici vladajuće stranke, u kojem periodu se zapravo ti podaci objavljuju i kada do tih podataka možete doći. Znači neki podaci kasne i po dva tri mjeseca i onda koristimo ono što možemo dobiti i ono što možemo naći. Prema tome uzeo sam podatke iz listopada 2023. godine za prosječno isplaćene mirovine i stavio sam u odnos sa prosječno isplaćenom plaćom u kolovozu 2023. godine s time da je plaća koja je isplaćena u kolovozu 2023. godine manja, prosječna plaća je manja nego što je u listopadu pa su onda i postotci bolji odnosno povoljniji za Vladu RH i iako ne pokazuju pravo stanje, pokazuju otprilike neka kretanja. No sve je to daleko od onih postotaka koji su bili ovdje prikazivani u sabornici od strane ministra kad je bio ovdje. Daleko je to od onih brojki koje bi se htjele prikazati javnosti, a to najbolje znaju i naši umirovljenici koji imaju mirovine kakve imaju i znamo da zapravo njih više od 50% ima mirovinu manju od prosječne mirovine. Nažalost to je tako, to se može iščitati iz ovih podataka. Vidi se sve na stranicama stranicama Zavoda za mirovinsko osiguranje. I evo ja bih, žao mi je što kolegica nije ovdje ali pozvao bi je da mi pokaže na stranicama HZMO-a gdje je ta prosječna mirovina od 800 i nešto eura koju ona spominje. te mirovine nema nigdje, nema je nigdje napisane, nema. Znači to ne postoji kao takvo. Ovdje jasno piše koliko ima umirovljenika, koliko ih je u starosnoj mirovini, koliko ih je u u invalidskoj mirovini, obiteljskoj mirovini itd., itd. Koliko ih je umirovljeno po Zakonu o braniteljima, koliko je tu djelatnik vojnih osoba itd. Sve je jasno zbrojeno, sve je jasno prikazano ali tog prosjeka od 800 i nešto eura po osobi, toga ovdje nema. Dakle starosna mirovina, nju prima otprilike negdje oko 500 tisuća ljudi, prosjek 478 eura Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika prima 52 tisuće, prosječna mirovina iznosi 612 eura i starosna mirovina koje su prevedene iz invalidske mirovine prima ih 76 tisuća i iznosi 421 euro. Evo to su one brojke koje su objavljene na Zavodu za statistiku i kažem, to su brojke za listopad 2023. godine to nije prosjek za ovu godinu nego za listopad 2023. godine i te su brojke veće nego prosjek za cijelu godinu. Prema tome nemojte nam govoriti da se ne pripremamo, nemojte nam govoriti da ne znamo o čemu govorimo, nemojte nam govoriti da su brojke koje iznosimo netočne jer se pripremamo za raspravu, jer znamo o čemu pričamo, znamo gdje potražiti podatke i pokušavamo te podatke stvarno staviti u onaj kontekst u koji bismo trebali staviti, a da ne idemo samo kritički prema Vladi već da pokažemo da ono što zapravo se događa u RH nije toliko lijepo i bajno kao što to prikazuje Vlada RH. Naime, ja u svom okruženju imam penzioniranih i profesora, i administrativnih radnika i učitelja nitko od njih nema mirovinu veću od 600 eura. Gdje je onda taj prosjek od 800 eura, a svi su otišli u starosnu mirovinu sa punim radnim stažem? Prema tome, moramo se suočiti sa činjenicom da naši umirovljenici žive teško, da nemaju veliku mirovinu, da je ta mirovina daleko ispod potreba njihovih jer gledajte možete samo staviti u odnos od 2016.g. do 2022.g. rast BDP-a. Ako znamo da je 2016.g. BDP bio 47 milijardi i 331 milion, a sada znači na kraju 2022.g. je bio 66 milijardi 943, ove godine bi trebao biti negdje otprilike blizu 68 milijardi nekoliko stotina miliona, onda se pitamo ako je toliko rasta BDP zbog čega nisu toliko rasle i plaće i mirovine, gdje je problem? Znači podaci su tu egzaktni pokazatelji možemo ih pogledati. Opet ovi podaci su vezani za BDP to su podaci sa HNB-a, znači opet ništa ne govorimo na pamet. Hoćemo da pogledamo podatke BDP po stanovniku, znači 2016.g. je bio 11339 eura, 2022. 17486, prema tome plaće su rasle, BDP je rastao, međutim mirovine nisu rasle i ne možemo reći da umirovljenici dobro žive. A onda kad još uzmemo koliko tih umirovljenika ima male mirovine kolko njih ne može normalno živjeti tek onda dođemo do prave istine, a prava istina je katastrofična. A da ne govorimo o plaćama, gledajte prosječne plaće jesu ovakve, BDP jest ovakav, ali pogledajte koliko naših zaposlenika koji rade imaju plaću manju od prosjeka. To sam rekao maloprije primjer, imamo Martinu Dalić koja ima plaću 14, 15 tisuća eura i građevinskog radnika koji se vani smrzava i preko ljeta kuha na onom suncu koji ima plaću otprilike tisuću eura u prosjeku imaju plaću 8 tisuća eura, ali on prima tisuću, a ona 15 i to je taj prosjek. Nažalost, i to sam reko maloprije i g. Klariću, doduše ispričavam se predsjedavajućem što sam dovikivao s mjesta, ali prosjek je prosjek, to je zbroj dva broja podijeljeno sa dva u ovom slučaju. Prema tome, moramo biti toga svjesni i mora biti toga svjestan i predstavnik ministarstva i Vlada RH da one brojke koje su iznesene od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i od strane i od strane DZS-a kao i na stranicama HNB-a da su to brojke sa kojima se mi koristimo i sa kojima zapravo raspolažemo i na kojima baziramo naše rasprave. I još ću jedanput ponoviti, nažalost ono što je činjenica tri zakona ja osobno ću podržati, onaj jedan ne mogu podržati zbog toga što smatram da ti alternativni investicijski fondovi nisu dobri odnosno alternativni investicijski fond nije dobar za naše umirovljenike, nije dobar da se sa novcima raspolaže na način kako je to predviđeno u zakonu, a ne vjerujem da će to biti bolje … kasnije. Hvala lijepo.

a stvarnost recimo osječkih umirovljenika da su ovih dana na adrese dobili pismo od gradonačelnika i uz jednu dirljivu poruku našli su u toj kuverti 15 eura u kešu. Sada da ne pričam o tome koliko je davanja u kešu novaca zaista nešto dobro, apsolutno podržavam svaku božićnicu i to treba umirovljenicima omogućiti, ali više mi se sugrađana javilo i kažu da ne znaju bi li plakali od sreće ili od jada i poniženja. Od sreće zato što će im 15 eura itekako dobro doći, a nota bene radi se samo o jednom hamburgeru i možda kuhanom vinu na adventu, evo toliko smo im dali uz sadašnja poskupljenja ili da plaču od jada i poniženja jer nakon svog cjeloživotnog radnog vijeka, nakon što su godinama uplaćivali u fondove ovise o ovakvim pomoćima od 15 eura, još jedanput ponavljam da bi skrpali kraj s krajem. E to je realnost života naših umirovljenika.

daleko povoljnije uvjete za privređivanje s obzirom da može se ljudi baviti možda i malo više poljoprivredom, mogu nešto više napraviti na polju, međutim oni koji su u gradu nažalost tih prilika nemaju i imaju veliki problem. Takav isti slučaj je kod nas i u Zagorju, takav isti slučaj je vjerojatno i u Dalmaciji gdjegod su urbane sredine tamo se to ne može pomoći sa nekim radom u polju ili poslijepodne poslijepodne sa djecom da vam pomognu nešto da biste imali nekakav ekstra prihod i da biste mogli nešto zaraditi. Sad su još napravili problem sa svinjama pa ne možete hraniti svinje, pa su poklali ono što je bilo zdravo tako da su ti jadni ljudi koji su radili čitave godine ostali zapravo bez svega i onda im tih 15 eura znači ne jako puno nego im znači zapravo to da će moći si ono što ste rekli priuštiti ono što si inače ne bi mogli priuštiti uopće. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo. Komunistički zločinac Staljin svojedobno je izjavio, nema čovjeka, nema svjedoka, dakle htio je reći kada likvidiraš čovjeka on ne može više svjedočiti o zločinu. Slijedom toga zločin se ne može ni dokazati. Upravo je Staljinova logika metoda djelovanja današnje Plenkovićeve Vlade, ali i vlada u zadnjih 20-ak godina. Ta logika je sljedeća, blokiraš nadzorno tijelo i automatski nema korupcije jer činjenice koje su poznate i novac građana koji je otuđen nemaju pravnu obradu te su time nepostojeći. Navedeni protupravni pristup jest djelovanje HANFA-e ta agencija za nadzor financijskih usluga u Hrvatskoj, a takve agencije posluju u svim uređenim državama te su svugdje u svijetu ključne i o njihovom djelovanju javnost permanentno ima sve informacije, u Hrvatskoj kao da ne postoji. Hrvatski osiguranici su u tvrtkama, koje su, bilo u vlasništvu Todorićevog Agrokora, izgubile na stotine milijuna eura. Model je bio sljedeći, Todorić kupi za sitne novce tvrtke kao što je Ledo i onda 40-ak postoj vlasništva proda mirovinskim fondovima po visokoj cijeni. Dakle Todorić je već pri toj transakciji izvukao nepripadajuću i protutržišnu dobit, a mirovinski novci su otišli u bure bez dna jer, koja je logika dati novce mirovinskih fondova u suvlasništvo pojedinih tvrtki bez jasnog cilja ostvarivanja dobiti i bez utjecaja na odluke i razvoj tih tvrtki. Agrokor je izbrisan iz registra poslovnih subjekata, a novci hrvatskih građana su potpunosti izgubljeni. Zašto hrvatski osiguranici ne znaju ni dandanas koliko je novaca izgubljeno u Agrokoru? Zašto HANFA nije dala temeljito izvješće o propalim sredstvima u Agrokoru? I naposljetku, je li itko kažnjen zbog davanja novca u taj netransparentni mastodont pod imenom Agrokor? HANFA dakle nije njemački BaFin koji je, nakon afere Wirecard temeljito počišćen. Naime, afera Wirecard u Njemačkoj u kojoj je utvrđeno falsificiranje bilanci u visini od 1,8 milijardi eura, izazvala je pravu buru u financijskim nadzornim tijelima. Niz dužnosnika je smijenjeno, niz osoba je bilo u istražnom zatvoru ili još uvijek jest i vode se postupci za obeštećenja i to protiv države jer nije ispravno vršila nadzor nad tom tvrtkom. Nijemci imaju 4 puta veće plaće, imaju socijalna davanja i dječje doplatke upravo iz razloga što njihove institucije vrše svoje zadaće. HANFA-u u Hrvatskoj vodi izvjesni Ante Žigman kojeg podupire Martina Dalić, osoba duboko ogrezla u korupciju. Do koje razine bahatosti djeluju te strukture govori i sljedeća činjenica. Naime, Žigmanova supruga bila je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, a sada je premještena na visoku plaću u Podravku, kojom upravlja Martina Dalić. Kada promatramo način upravljanja Hrvatskom, onda imamo dojam da se Hrvatskom upravlja kao feudalnim društvom u kojem postoji niz feudalnih obitelji. Dakle Žigman i njegova supruga su na visokim plaćama i dužnostima, a Martina Dalić je također, obiteljski usidrena na grbači hrvatskoga čovjeka. Jer, sjetimo se da je njezin suprug u vrijeme izbijanja afere INA bio član Uprave INA te nije htio dati ostavku, a sada tuži INA-u jer g. Dalić smatra da se krađa od milijardu kuna, njega, kao člana Uprave ne tiče. Dakle, apsurdi i bahato ponižavanje hrvatskih građana jedina su posebnost vladajućih struktura. Usput i današnji predstavnik Vlade, nazočni g. Vidiš je još jedan pripadnik tzv. zlatne mladeži. Bez ikakvih kvalifikacija za dužnost državnog tajnika koju obnaša. Naime, mladi g. Vidiš sin je veleposlanika Vidiša, još jednog izdanka dužnosnika pod kontrolom Mate Granića i Budimira Lončara. Hrvatska je pod svojevrsnom upravljačkom okupacijom, nekoliko korumpiranih klanova bez ikakvog stručnog znanja koji Hrvatskom upravljaju protivno i hrvatskim i europskim zakonima. Imamo slučaj bračkog hotela Grand Hotel View, kojeg su mirovinski fondovi kupili prošle godine za 47 milijuna eura. Ovo se zove smišljeni i uz HANFA-ino znanje provedeni lopovluk. Mirovinski fondovi kupuju hotel koji nije radio nijednu sezonu. To jest kršenje svakog poslovnog i logičnog načina upravljanja novcima hrvatskih osiguranika. Osobno poznajem rad mirovinskih fondova i njihovu obvezu opreznog, ali nadasve konzervativnog načina ulaganja. Imamo tako primjerice, slučaj .../Govornik se ne razumije./... bavarskog mirovinskog fonda koji upravlja novcima slobodnih zanimanja, kao što su umjetnici ili dimnjačari. se ne razumije./... u međuvremenu upravlja s portfolijom većim od 80 milijardi eura, ali oni kupuju nekretnine na Triple A, dakle AAA pozicijama, znači nekretnine u središtima velikih gradova ili tvrtke s drugom tradicijom koje su potvrđene na tržištu. Kako onda mirovinski fondovi mogu kupiti hotel na Braču koji nema nijednu poslovnu godinu iza sebe? Kako su uopće utvrdili cijenu tog hotela? Jer, poznato je da se cijena utvrđuje, među ostalim, na temelju dobiti tj. financijskog izračuna profitabilnosti subjekta. Navedeni hotel nije radio ni jednu godinu, znači nije ni mogao imati dobit. Međutim, taj hotel je imao nešto što drugi hoteli nemaju, a to su vlasnici koji se zovu Pavao Vujnovac i bivši agent Josip Jurčević. Na ovom primjeru vidljiva je organizirana korupcija u koju su uključeni i nadzorna agencija HANFA i DORH, ako i HDZ, SDP, HNS strukture. Mirovinski fondovi su zamišljeni kako bi se kroz novce osiguranika jačalo gospodarstvo države te kako bi onda iz tih prinosa osiguranici imali mirovine. Mi u Hrvatskoj u slučaju Agrokor te u slučaju Vujnovca i bračkog hotela vidimo da se načela upravljanja novcima hrvatskih osiguranika sustavno krše i da se nanosi šteta hrvatskim građanima. Postoji niz drugih primjera koji dokazuju da se iz mirovinskih fondova sustavno izvlače novci, a protivno poslovnim načelima i zakonskim osnovama. Mirovinski fondovi bili su akteri i u otimačini Dalekovoda u kojima je sudjelovao i Končar koji je u vlasništvu mirovinskih fondova, ali i kroz djelovanje bivšeg djelovanja AZ fonda, Dinka Novoselca, inače kuma Zorana Milanovića. U slučaju Dalekovod mirovinski fondovi su izgubili novce, a prijavu o kršenju pravila HANFA je odbacila. U međuvremenu, postoje informacije da mirovinski fondovi posredno daju novce Vujnovcu i to na Maltu s kojima će on onda preuzeti Fortenovu. Isto tako se postavlja pitanje, koliko novaca su mirovinski fondovi uložili u Atlantic, koji je u vlasništvu korumpiranog udbaškog poduzetnika Emila Tedeschija koji dobiva novce od mirovinaca, a otvara radna mjesta u Srbiji. Dame i gospodo, ovaj zakonski prijedlog je loš, ali i da je dobar, on ništa ne bi značio zato što se ne provodi. HANFA ili DORH, SOA ili HNB jesu institucije koje hrvatski građani plaćaju, ali koje ne rade po zakonu i ne rade za te građane već rade za Todoriće, Vujnovce, Tedeschije, Plenkoviće ili Milanoviće. Sve nedaće koje hrvatski građani imaju od niskih plaća do loših uvjeta rada, od raspadnutog zdravstva do uništene poljoprivrede imaju jednog uzročnika, a on se zove blokada institucija te posljedično toj činjenici korupcija. Zato nam je dužnost uspostaviti vladavinu prava u kojoj će se zakoni primjenjivati, a ne prilagođavati. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS, Liberalnih demokrata i Nezavisnih demokrata, završno će govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, poštovana ravnateljica uprave za mirovinski sustav. teško je nakon ovakve rasprave gdje imamo s jedne strane napade i gdje imamo teorije zavjere i druge strane ima pred sobom izmjene i dopune zakona, govoriti samo o, o temi. Ako se ona proširi na moguću lošu praksu, na ono što u jednom društvu ima što ni jedno društvo nije lišeno onda smo fulali raspravu o meritumu. Dakle pratim rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova od njihovog početka. Dakle sudionik sam u raspravi i konsenzusu da se uvede mirovinska, Dakle uvijek i svuda je moguće, moguć izlazak iz okvira, svugdje i uvijek i u svakoj zemlji. Nismo mi nikakva, nikakva posebnost ali je činjenica dana, na kraju dana, a ovdje i je to slučaj da krajnji korisnik zbog toga nema štete. Činjenica je da u proteklih 20 godina je ono što je uplaćeno je uvećano od 40% u C fondu do 43% u A i B obveznom mirovinskom fondu i da to se uplaćuje mirovinskom osiguravajućem društvu za isplatu. Već kad sam uzeo riječ ajde da kažem nešto i o četvrtom 27. Uveli smo dodatak na mirovine od 27% jer se obračunsko razdoblje povećavalo sa 10 najboljih godina na cijeli, na cijeli Uveli smo 27% dodatka na onoga koji nakon 65-e radi još najviše 5 godina odnosno to je maksimum da se poveća njegova mirovina jer rad do 70-e znači 5 godina duže duže ostati u svijetu rada odnosno 5 godina manje koristiti mirovinu. Uveli smo sticajem svih tih okolnosti pravo da uz svoju mirovinu korisnik po osnovi smrti bračnoga druga koristi 27% pripadajuće obiteljske mirovine

ovaj o prosječnim, o prosječnim mirovinama, citiraju se svakakvi rezultati, a najviše se govori, zbrajaju se kruške i jabuke. Dakle da točno je da je za milijun i 227 tisuća mirovina koje se isplaćuju iz Hrvatske, ne znači u Hrvatskoj nego iz Hrvatske po osnovi punog i dijelova staža da je prosječna mirovina 488,68 eura ili 42,3% ali kad se svi oni koji pored ove hrvatske mirovine, imaju dio isplate u inozemstvo ili iz inozemstva, a ima ih 282.037 sa prosječnom mirovinom 226 eura ili 19,6%, kad se oni isključe, onda je prosječna mirovina u prosječnoj plaći 49,1%. treba reći da oni koji korisnici po općem propisu Zakonu o mirovinskom osiguranju sa 40 godina i više imaju prosječno, prosječnu mirovinu u prosječnoj plaći 70,1% ili 810 eura. konture mirovinskog sustava i to treba stalno govoriti. Ne na najlošije. I drugo da imamo, u ovom trenutku najbolju formulu usklađivanja. Ako bude prihvaćeno u slijedećoj 85/15 bit će još bolja. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegica Vidović Krišto, digla je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? U članku 238. Kolega Hrelja vi vrijeđate hrvatske umirovljenike. Ne znam na što ste mislili kada ste govorili o teorijama zavjere ali se niste osvrnuli na pljačkanje novaca osiguranika kroz sustav Agrokora i kroz hotel Pavla Vujnovca, Grad View hotel na Postirama Dakle, držati štangu, a to činite vi držite štangu vladajućim strukturama. Vi time štitite lopovluk, a štititi lopovluk znači sudjelovati u lopovluku. …/Upadica Reiner: U svakom slučaju dobivate opomenu, to je druga. U ime Kluba zastupnica Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom, završno će govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Evo poštovane kolegice i kolege drage građanke i građani, još jednom upozoravam da ovo pred nama, serija dakle od 4 zakona objedinjena nije nikakva, nažalost na kraju nije ispala nikakva porezna reforma već jednostavno usprkos je li svim i možda i dobrim stvarima u ovom sklopu zakona jedna stvar je zapravo sve drugo zamaglila, a to je pljačka naših mirovina, pljačka naše mirovinske štednje, dakle ona sitnica koja danas košta milijardu eura glasi da se ovim setom zakona naređuje II. stupu, fondovima u II. stupu da 5% svoje imovine sada, u ovom trenutku ona iznosi milijardu eura, prebaci u tzv. AIF sa državnom garancijom. Takvog instrumenta nema u svijetu, nema ga na kugli zemaljskoj, nema ga u teoriji, nema ga u praksi i stoga znači da će Vlada osnovati taj fond ili će pretvorit je li trenutno postojeći kapitalni fond koji već postoji, uz male dorade će ga preraditi u jedan takav fond i on bi dakle mogao uložiti dalje, kad dobije tu milijardu eura mogao bi dalje kupovati dionice, dionice se na tržište sprema ponuditi Pavao Vujnovac, ovo će mu dobro doći da stekne jel tako imovinu s kojom će onda kupiti dalje Fortenovu. Dakle regulativa odnosno zakoni daju izbor je li gdje će se uložiti, međutim izbor ne postoji jer takav fond ne postoji u svijetu, dakle samo će se u Hrvatskoj osnovati fond. Evo kažem ja sam predložila dva amandmana za izmjenu dva članka, dam evo Vlada, dajem priliku Vladi da me razuvjeri da ovo nije scenarij, dakle da se ovo sve ne radi samo zato da se Pavlu Vujnovcu omogući dolazak do milijardu eura s kojom će kupiti Fortenovu, vrlo je jednostavan, jednostavna izmjena da taj AIF ne ulaže u Hrvatsku, dakle da mu se zabrani da ulaže u Hrvatsku, neka ulaže u tvrtke, u dionice van Hrvatske, van Hrvatske, nek kupuje tvrtke dionica ne znam u Njemačkoj, Nizozemskoj, gdje god, samo ne u Hrvatskoj. Hrvatska je je li prilično, ekonomija je ovisna o turizmu, turizam je prilično ovisan o situaciji u, u okolnim zemljama je li i blizu nas su svakojaki i ratovi, nestabilnosti, konflikti itd., turizam svaki čas jel, ne možemo računati sigurno kako će izgledati zapravo i kakav će utjecaj na ekonomiju imati, pa onda evo ajmo ulagati u nešto sigurnije, dionice, sigurnije neke stvari u tvrtke van Hrvatske. ne prihvati taj amandman, pa to je jednostavno onda još jedan dokaz da zapravo ono što se iza brda valja to je naša milijarda eura u ruke Pavla Vujnovca, Pavla Vujnovca do Fortenove i dobijamo prvog hrvatskog oligarha, dobivamo vlasnika u nekoliko sektora gospodarskih koji će na taj način je li sve te, tvrtke će postati sistemske tvrtke za gospodarsko Hrvatske i posrnuće jedne od tih tvrtki će značiti za hrvatsko gospodarstvo puno veću štetu nego koju smo imali sa Agrokorom nedavno. Zanimljiva je i ova tvrtka ako smo gledali, dakle ovaj proces kupovine, Fortenova kupuje se sa tvrtkom Open Pass u Malti, Malta već evo tradicionalni protočni bojler, čak i za ruski novac najsporije su provodili EU sankcije uslijed invazije na Ukrajinu, imali su program i zlatnih putovnica. Prije par dana prvi put u povijesti Malta i predsjedava OECD-om i nakon što je Rusija odbila da to bude Estonija, dakle međunarodna i organizacija koja se bavi sprječavanjem pranja novca Financial Action Task Force tek je sredinom '22. uklonila Maltu s liste zemalja koji su pod posebnom prismotrom za pranje novca. Dakle tvrtka sa Malte kupuje Fortenovu, a čini se kupit će je sa našim novcima. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno će govorit poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Mislim da se o ovim zakonima stvarano više nema što reći, ali moram se osvrnuti na izlaganja naših kolega iz vladajuće većine. Ja bih ih stvarno molio, evo ja sam rekao koji su bili moji izvori, dakle koristio sam izvore sa web stranica HZMO-a, koristio sam koristio sam izvore sa web stranica HZMO-a, koristio sam izvor iz DZS i HNB, prema tome tri relevantna izvora na temelju kojih sam podatke uspoređivao, stavljao u neke odnose i došao do nekih postotaka. ovdje, ovdje bili predstavnici opet vladajuće većine i opet govore o nekim postocima jer kad se nešto izuzme onda se to tamo stavi u odnos, pa onda nakon nešto tu nešto naraste, nemam pojma, ali ja bih htio da mi kažu odakle im ti podaci, pa da možemo i mi te iste podatke uspoređivati i možda doći do istih rezultata ili im ukazati na greške u tim podacima. To bi bilo korektno i fer. Ja nemam pojma gdje su oni do tih podataka došli, ako nisu relevantni izvori HZMO za iznos mirovina, za pojedini mjesec u ovoj godini ili za prosjek na nivou godine, ne znam koji je izvor relevantan ili ako nije recimo HNB relevantan izvor za podatke o bruto proizvodu. Prema tome, koristimo ono što je na raspolaganju, ono što je rečeno da je službeno, da je točno i sa time pokušavamo ovdje izaći u javnost. A ovdje se sve nešto zamagljuje, ja bi ih molio dajte nam te podatke, dajete nam, usmjerite nas na te stranice da se ta magla digne, da se nama posvijetli da i nama zasvijetli sunce i da mi vidimo isto ono što vidite i vi. Bilo bi mi, stvarno bi mi bilo drago da i ja vidim da je prosječna mirovina u RH 800 eura, to bi stvarno htio 830 eura je bilo maloprije rečeno. Stvarno bi to htio vidjeti, gdje je to, gdje to piše i kako je to dobiveno. Na kraju krajeva, ako ste i došli do ovakvih brojeva i ako se onda kaže da je bio rast mirovine, ne znam 40%, bilo bi možda dobro da se onda i ona mirovina prije 10 godina ili 2015. godine izračuna po istoj metodi sa istih stranica pa da vidimo je li taj rast stvarno tih 40% ili 50% ili je to puno, puno manje ili je to u skladu sa onim što smo mi ovdje iznosili jer smo rekli kad je bilo ovoga Vlada Andreja Plenkovića dolazila na vlast da je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći bio otprilike 39%, u rujnu ove godine je bio otprilike 39,9%, a sad je navodno to nešto još naraslo s obzirom da su bile povećanja mirovina i da su došle još i obiteljske mirovine koje su se zapravo zbrojile na one mirovine koje su naši umirovljenici imali. Prema tome ostajemo pri svom stavu, a to je da ćemo ona tri zakona podržati, a Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, o njemu ćemo još jedanput razgovarati na, na klubu i sa našim koalicijskim partnerima donijeti odluku kako ćemo glasati u na slijedećem glasanju. Kolega Brumnić dignuo je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Pa kolega Pavić je uvrijedio zdrav razum svih HDZ-ovaca koji su prihvatili doktrinu premijera Plenkovića da nije istina ono što piše u dokumentima uključivo proračun Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nego je istina ono što premijer Plenković kaže. Pa bi ja molio njega da se ispriča kolegama HDZ-ovcima. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je, znate i sami da nije bila povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu. A sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govoriti poštovana zastupnica Anita Pocrnić-Radošević. Izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice, kolege. Danas smo raspravljali o 4 konačna prijedloga zakona koji se odnose na mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje odnosno drugi i treći mirovinski stup. Njihove izmjene predložene su kao mini reforma drugog i trećeg mirovinskog stupa čime se osiguravaju uvjeti za daljnje jačanje mirovinskog sustava kroz unapređenje kapitalizirane štednje. Današnji sustav mirovinskog osiguranja oblik je javno privatnog sustava koji se zasniva na tri stupa. Prva dva stupa su obvezni za svakog zaposlenog građanina RH, izdvajanja za njih iznose 20% iz bruto plaće, dok je treći stup dobrovoljna mirovinska štednja čiji iznos je stvar odluke pojedinca na koji se još dodaje državni poticaj. Sva tri stupa mirovinskog osiguranja trebaju zajedno osigurati veću socijalnu sigurnost odnosno veća primanja građana nakon odlaska u mirovinu i upravo jačanjem trostupnog kombiniranog sustava, mogu se osigurati veće mirovine budućim umirovljenicima. Ukupna neto imovina obveznih mirovinskih fondova na dan 31. listopada ove godine iznosila je 19,3 milijarde eura što je porat neto imovine za 11% u godinu dana. Od ukupne te imovine obveznih mirovinskih fondova, 1,9% odnosno 375 milijuna eura, čini imovina fondova kategorije A, 8,9% odnosno 1,7 milijardi eura je imovina fondova kategorije C, dok najveći dio čak 88,9% odnosno 17,6 milijardi eura, čini imovina fondova kategorije B. Zakonskim prijedlozima o kojima danas raspravljamo, osiguravaju se preduvjeti za unapređenje kapitalizirane štednje, želi se povećati broj korisnika koji će birati isplate iz oba mirovinska stupa i motivirano informacijom da su u prvih 11 mjeseci 2023. godine zaprimljeno 10.134 izjave o izboru mirovine od čega 79% osiguranika je odabralo mirovinu samo iz prvog stupa, a 21% osiguranika je odabralo mirovinu prvog i drugog stupa. Društvima koja upravljaju obveznim mirovinskim i dobrovoljnim, obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima, omogućava se fleksibilnost u poslovanju u skladu s promjenjivim okolnostima poslovanja kako bi se očuvala i povećala vrijednost imovine osiguranika koja se akumulira njihovim obveznim ili dobrovoljnim uplatama. Jedna od preporuka na našem putu prema OECD-u je da se kapitalizirana štednja više usmjeri u vrijednosne papire, a ne toliko u državne obveznice kao što je sada slučaj. Stoga se predlaže da obvezni mirovinski fondovi kategorije A i B, obavezno ulažu 5% imovine u alternativne investicijske fondove s državnim jamstvom koji će najmanje 30% svojih ulaganja morati usmjeriti u hrvatskog gospodarstvo i to je ono o čemu se danas najviše raspravljamo, naša oporba se uglavnom bazirala na alternativne investicijske fondove bez puno razgovora o ostalim stvarima koje ova 4 prijedloga zakona donose. Ovim se želi potaknuti aktivnost mirovinskih fondova i ulaganja u hrvatsko gospodarstvo te stvoriti još jedan potencijalni alat za razvoj domaće ekonomije. I ono što je po meni bitno naglasiti kako svi oni koji ne žele da se dio njihove štednje usmjerava u ovakve fondove, imaju mogućnost i zaštitu kroz fond kategorije C u kojima mirovinska društva nemaju obvezu takvih ulaganja, a svi korisnici mirovinskih fondova imaju pravo odabrati fond koji žele. Građanima korisnicima se omogućava rasterećenje kroz ukidanje i smanjenje naknada u fondovima, fleksibilizacija izbora promjene kategorije obveznog mirovinskog fonda, povećanje iznosa za isplatu jednokratne naknade i Isto tako dionicima u mirovinskom sustavu uvodi se obveza pojačanog informiranja korisnika oko njihovih prava i obveza. To je onaj dio koji često spominjemo, a odnosi se na financijsku pismenost građana po pitanju po pitanju njihove mirovinske štednje. Slijedom navedenog, Klub HDZ-a će podržati predmetne zakonske izmjene 4 navedena zakona. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Nisam ni stigao odmah, moram dati stanku. 15 50, tzv. videostanku. A i za mene audiostanku.